Cijenjene gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo s radom na 4. sjednici Hrvatskoga sabora i ja vas sve srdačno pozdravljam. Raspravit ćemo sada kao što smo najavili - Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora Predlagatelj ove odluke je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, a to su članci 155. do 157. Poslovnika. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave kako određuje članak 164. Poslovnika. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Josip Leko, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, potpredsjednik Doma. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. jedna od odluka izmjena i dopuna Poslovnika, zapravo prva odluka u ovom mandatu i ona je izazvana potrebom da se odredbe Poslovnika usklade sa izmjenama i dopunama Zakona o Vladi i izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih tijela. Treba reći da nam slijedi obimnija izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, odnosno kada Hrvatski sabor donese Zakon o odnosima Hrvatskog Hrvatskog sabora i Vlade kad je Hrvatska punopravna članica Europske unije. Za uvod još mogu reći da Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Hrvatski sabora naravno nije atraktivna za hrvatske građane i hrvatsku javnost, niti oni moraju znati niti znaju kako procedura u Hrvatskom parlamentu utiče na prezentaciju, odnosno zastupanje njihovih interesa ili prezentaciju politika za koju su zainteresirani. Međutim, Poslovnik bitno utječe na mogućnost izražavanja i predstavljanja politika i zaštitu interesa hrvatskih hrvatskih građana u Hrvatskom saboru pa je shodno tome predviđeno i sada se to događa da se izmjena i dopuna Poslovnika

Hrvatskog sabora. Dakle ponavljam, Poslovnik Hrvatskog sabora Poslovnik Hrvatskog sabora izravno se temelji na odredbama Ustava Republike Hrvatske i između Poslovnika i Ustava nema nikakvog drugog propisa što znači da je to zakon, odnosno propis sui generis. On obvezuje sve one koji ulaze u ovu sabornicu, ovaj dom, predstavljajući i zastupajući politiku i interese onih zbog zbog kojih su došli. Formalni razlozi već sam spomenuo su usklađivanje sa Zakonom o ustrojstvu ministarstava i državnih tijela, sa Zakonom o Vladi i sa novelom Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine. Sva tri formalna razloga ne mogu se izbjeći i oni se moraju uvrstiti u ovu odluku. Postoje i neformalni razlozi, a to su pokušaj da se demokratizira rasprava u Hrvatskom parlamentu, da se omogući bolje i jasnije artikuliranje stajališta i da se onemogući zloupotreba instituta koje predviđa Poslovnik. Zbog tih razloga smo se odlučili da institut, poslovnički institut ispravka netočnog navoda koji je u praksi preživio, odnosno koji se pokazao kao pogodan za zloupotrebu, za diskreditaciju političkih protivnika, političkih govornika, prezentacije i mislimo da je njegovo vrijeme prošlo. Umjesto ispravka netočnog navoda odlučili smo se za repliku kao demokratskiji oblik, dakle u okviru šire i demokracijskog oblika instituta poslovničkog moguće je ispraviti netočan navod, moguće je iznijeti drugačije stajalište. Međutim replika podrazumijeva da onima kojima se replicira mogu odgovoriti na repliku i na taj način zaštititi svoje političko stajalište, svoj politički interes da ne bude trikom, a o se u praksi pokazalo ispravka netočnog navoda doveden u pitanje, a da ne možete odgovorit na taj ispravak. Drugo što smo htjeli, a mislim da u tome možemo uspjeti svi zajedno, da se uozbilji poslovnički institut povrede Poslovnika. U odnosu na prvo čitanje tu smo prihvatili sugestije da se dosadašnji oblik iskazivanja povrede Poslovnika ostavi, dakle zastupnik koji smatra da je Poslovnik povrijeđen će zatražiti da predsjedavajući utvrdi je li povreda učinjena. Predsjedavajući će odgovoriti i utvrditi je li ili nije, da li prihvaća tu ocjenu ili ne prihvaća. Ukoliko ne prihvati, a zastupnik je nezadovoljan sa takvom ocjenom ima pravo i mogućnost da pisani putem se obrati Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i da Odbor za Ustav i Poslovnik ocjeni njegovu potrebu potrebu i da vrati u Hrvatski parlament tu ocjenu o čemu Hrvatski parlament, odnosno zastupnici odlučuju bez rasprave. Ako to zastupnik najavi a ne učini, odnosno tvrdi da je povreda Poslovnika a ne učini, a predsjedatelj mu odbije zahtjev za povredu Poslovnika, on u toku te sjednice gubi pravo koristit se institutom za povredu Poslovnika vezano za tu povredu, tu vrstu povrede Poslovnika. Naše je mišljenje da će to pomoći da se institut povrede Poslovnika manje zloupotrebljava, ali da se više koristi u pravu svrhu, pravi cilj da u Saboru zastupnici i svi oni koji zastupaju interese i politike mogu bez opstrukcije ili zloupotrebe instituta poslovničkog iznijeti svoje stajalište i braniti svoje stajalište. U stajalište. U prijedlogu izmjena i dopuna ovog Poslovnika moram utvrditi da smo vodeći se potrebom modernizacije evidencije dolaska u Sabor promijenili obvezu upisivanja u knjigu dolazaka u Hrvatski sabor, dakle pisani oblik u elektronički oblik na temelju zastupničke iskaznice. Taj korak smo se odlučili naprosto jer je to lakše, bolje, brže i ne može se falsificirati, odnosno ne može se dovest u sumnju potpis nikako, ne može se dovest u sumnju potpis nikako, a u druge stvari ne sumnjam. Ne sumnjamo u druge stvari, može sve se zloupotrijebiti, ali ne sumnjamo u te druge stvari. Vjerujemo u odgovornost zastupnika. Zbog toga se zalažemo za elektroničku kontrolu, odnosno upis. Naravno, bilo je primjedbi vezano za sankcioniranje zastupnika u Hrvatskom saboru. Jedna od mogućnosti je ako se odlučimo za razvijanje i te mogućnosti, odnosno za uređivanje te mogućnosti bi mogla biti osnova i evidencija ova, ali o tom, po tom. Za sada mislimo da je taj korak potrebno učiniti i da je on na neki način precizniji nego što je knjiga upisa. Za sve što bude u okviru rasprave zatraženo, pitano ili predloženo raspravit ćemo, vratiti se sa rasprave u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i ponuditi Hrvatskom saboru da o tome odluči. Za uvod hvala lijepa. ne ukinemo ispravak netočnog navoda zastupnici će ga moći koristiti. To pravo će sada najprije iskoristiti poštovani zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, netočan je navod kolege Leke da se ovim izmjenama Poslovnika demokratizira mogućnost komuniciranja u Hrvatskom saboru. To je apsolutno netočno. Stavlja se flaster zastupnicima na jedinu definiciju koja postoji u Poslovniku, a to je definicija o tome što je ispravak netočnog navoda. Sada nema definicije što je to replika, kakvog opsega može biti i kako će se ona tretirati kada je nešto šire od replike. Stoga apsolutno netočno govorite da je ovo demokratizacija koja ne stoji. Drugi ispravak, uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. izrekao je jedan netočan navod, a to je da sa ovim elektronskim upisivanjem praktički se, sigurnije je i da nema falsificiranja. To je netočno. Manje falsifikata i manje toga ima naravno kad svojom rukom se upišemo u ovu knjigu, sve ostale manipulacije sa karticama su već odavno poznate. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa i ja sam primijetio ovaj netočan navod da će se ukidanjem ovog instituta netočnog navoda demokratizirati rasprava. To je apsolutno netočno. Čim netko ima drugu i zadnju riječ mislim da je to jasno. Meni se čini na neki način da ovo ide u smislu ona dva članka, dva članka bi se to moglo svesti. To je članak 1. Vlada i vladajući su uvijek u pravu, a članak 2. Kada nisu u pravu, važi članak 1. Hvala lijepo. **Stazić, Možda najbolji prilog tezi da ovo treba ukinuti ovaj institut. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Prvo po klubovima. Klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Poštovani kolega potpredsjedniče, kolegice i kolege. Na početku rasprave bih se osvrnuo na tri stvari koje je kolega Leko, potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora za Ustav rekao. Naglasio je da ukidanje knjige za upisivanje i uvođenje elektronske evidencije moderniziramo rad Sabora. Ja bih volio da je to točno, pa da onda više ne glasamo ručno nego moderniziramo tehniku za glasanje u sabornici jer se moderniziramo nekakvoj evidenciji, a nismo u stanju osposobiti ili uključiti, ja ne znam u čemu je problem. Ali glasamo ručno ko' u 19. stoljeću i ne vidim za to nikakvog potrebnog razloga. Dakle, što se modernizacije tiče ja bih krenuo od modernizacije ovdje u dvorani, pa onda i elektronska evidencija. I nastavno ona je trebala biti ako sam ja dobro razumio predsjednika Sabora kojega vi kolega Leko zamjenjujete uvod u drugi korak koji se očekivao o ovom Poslovniku, a to je sankcioniranje onih koji ne dolaze. Rekli ste, a o sankcijama o tom, po tom. Bojim se da taj o tom, po tom će trajati tako dugo dok ste vi na vlasti. Značaj Poslovnika ne gledam samo u dijelu gdje on doista i mora propisivati radne odnose, postupke, pravila igre. Smatram da Poslovnik ima u sebi još jedan značajan odnos vladajućih i oporbe, većine prema manjini i mogućnost nasilja većine nad manjinom svesti na minimum. To je pisao Poslovnik. Za one koji se toga neću sjetiti jer su zaboravili. Oni koji ne znaju ukratko ću prepričati. U pretprošlom mandatu Hrvatskog sabora kada je doista bilo pitanje nasilje većine nad manjinom, da bi se izborili neka svoja oporbena prava okupirali smo radni stol i ovaj dio dvorane protestirajući protiv načina vođenja sjednice, manipulacije sa postojećim odredbama Poslovnika izražavajući veliko nezadovoljstvo i to smo tada tako nazvali – nasiljem većine nad manjinom. Čudno, da nijedna odredba u Poslovniku koja, osim ovog nesretnog ispravka netočnog navoda, ne izaziva ozbiljniju raspravu i odgovorno tvrdim da članovi Odbora za Ustav nisu imali u pisanom obliku sve prijedloge koje su bilo klubovi, bilo zastupnici, bilo druge zainteresirane udruge, organizacije dostavljale unazad nekoliko mjeseci. Predsjednik odbora je naprosto odbijao te materijale u pisanom obliku dati članovima odbora i prilikom utvrđivanja prvog teksta i prilikom utvrđivanja ovog konačnog teksta. To je činjenica. Tko od koga uči pišući Poslovnike u Hrvatskom saboru meni više nije jasno jer znam da prvi Poslovnik i prvih nekoliko varijanti Poslovnika je pisao kolega Šeks, onda je s ove strane bio jedan drugi majstor procedure pisanja Poslovnika to je bio kolega Arlović koji je sad kao sudac Ustavnog suda čujem ima neke probleme s odlukama Ustavnog suda i poslovnicima izmjenama koje je on pisao i padanjem nekih odluka koje su temeljem toga donesene. I sada ih nasljeduje kolega Leko koji je dosta kruto pravdajući se sam upotrebom usklađivanja s promjenama Ustava čekajući Zakon o Vladi ne dozvoljava da mijenjamo i Poslovnik u onim dijelovima za koje smatramo da bi trebalo. Veliki dio toga doista treba biti posvećen odnosu Vlade prema Saboru i poziciji. Tako primjerice ilustrira to znači kako oporba ne može normalno djelovati i funkcionirati jer nema sredstvo, alat i način da dozove bilo koga iz Vlade u Hrvatski sabor i dobije odgovore na veoma važna pitanja ili provjeri točnost nekih navoda koji se pojavljuju u medijima. Pa recimo danas bi bilo interesantno vidjeti da li su mediji točno citirali premijera Milanovića koji je prije dan, dva rekao da bi se najradije u procesu rješavanja nekih graničnih sporova nekih dijelova teritorija RH odrekao jer sporovi predugo traju. E sad nekoliko konkretnih pitanja i prijedloga. Ako u Poslovniku imamo odredbu po kojoj Vlada, sva državna tijela vlasti i službe Sabora zastupniku moraju dati akte, podatke i informacije o onome o čemu će se raspravljati u Saboru jel bi bilo normalno da tu njihovu obavezu proširimo i na onaj slučaj kada saborski zastupnik ili klub zastupnika priprema neku točku dnevnog reda, neki prijedlog zakona, zaključka, rezolucije, deklaracije, bilo koji drugi dokument? Ne, odbijeno je. Naprosto se ne želi to unijeti u Poslovnik. Da li je normalno da Vlada ima rok od 30 dana da dostavi mišljenje na oporbeni prijedlog zakona kako bi omogućila parlamentarnu raspravu jer u radnim tijelima neotvaranje te rasprave opravdava se činjenicom da Vlada nije dala mišljenje? Kada nema mišljenja Vlade i stava radnog tijela ne otvara se parlamentarna rasprava. Ni taj rok od 30 dana ne želi se ugraditi u Poslovnik i to je jedna od rijetkih odredbi gdje nemamo apsolutno nikakav rok. Po postojećem Poslovniku Vlada na oporbeni prijedlog zakona mišljenje može dati nakon 3 godine, 11 mjeseci i 29 dana. U doslovnom smislu. Da li bi bilo normalno da i postoji rok obaveza radnih tijela? Da o točkama koje su uvrštene u dnevni red provede raspravu i donese stav u propisanom roku. Da li je to 15 dana, 10, 20 o tome možemo raspravljati. Ali roka u postojećem Poslovniku nema. I dok matični odbor ne da mišljenje predsjednik Sabora ne može staviti na plenarnu sjednicu i matično tijelo kao i Vlada, dakle matični odbor, svaki oporbeni prijedlog mogu opstruirati dokle god to žele jer u Poslovniku nema roka. Da li bi bilo normalno i dobro da prilikom predstavljanja Vlade kandidatima za članove Vlade klubovi zastupnika mogu postavljati pitanja, javno saslušanje? Ja mislim da da, ali kako o tome raspravljati kad se ne da ni uvrstiti ni u prijedlog. Ne samo sad nego već više puta. Da li bi bilo normalno da sjednica Sabora traje dok se ne iscrpi dnevni red, a ne da postoji pravo predsjedavajućeg ili predsjednika da sjednicu prekine kad želi? I onda naravno 20 do 30 točaka neraspravljenih na jednoj sjednici prenose se na drugu sjednicu i koje su to točke? Oporbeni prijedlozi i izvještaji. I onda u izvještajima o radu državnih tijela koje po zakonu moraju davati izvješće Saboru 2012. raspravljamo 2009. i 2010. godinu jer su te točke stalno ispadale s dnevnog reda jer su se sjednice prekidale prije iscrpljivanja dnevnog reda. Da li bi bilo normalno da ako je prekid sjednice dulji od 7 dana da nema nastavka sjednice nego da se tad mora sazvati nova sjednica? Da li je normalno da Sabor zapravo ima godišnje samo dvije sjednice koje traju kontinuirano kako bi se izbjeglo aktualno prijepodne i obavezan dolazak premijera i članova Vlade pred Sabor? Čemu aktualno prijepodne dva puta godišnje? Čemu stanka u zasjedanju dva tjedna? Čemu redoslijed dnevnog reda ako se ga nitko ne mora pridržavati i svaki put kad dobijemo na stol tobože pročišćeni redoslijed dnevnog reda on vrijedi do te večeri jer sutra više taj redoslijed nikoga ne obavezuje? I što ću sad nabrajati takve konkretne prijedloge? Ako nikome drugome nije bitno da saborski zastupnici znaju kada će koja točka biti na dnevnom redu, kada će matični odbor raspravljati o vašem prijedlogu kojega ste dali bilo kao zastupnik, bilo kao klub zastupnika kada će se Vlada očitovati o vašem prijedlogu kojega ste uputili u proceduru. Ako nikome drugome nije stalo do toga da doista većina ne može vršit nasilje nad manjinom i blokirati svaku raspravu o oporbenom prijedlogu tim odugovlačenjem, ne davanjem mišljenja, ne sazivanjem ili ne stavljanjem na dnevni red radnih tijela. A sve po Poslovniku, a sve čisto, a sve demokratski. Onda se postavlja pitanje čemu uopće i Poslovnik? Onda je dovoljno da imamo predsjedavajućeg za stolom koji će svaki put utvrditi pravila ponašanja, zavisno o tome ko vodi sjednicu. Ako i ovaj put vladajuća većina ne želi napraviti taj iskorak i odreći se dosadašnjeg modela rada vladajuće većine u korist manjine i omogućiti da prijedlozi budu stavljeni na dnevni rad, i rasprava o njima otvorena u primjerenom roku. Onda bi smisao oporbe u Saboru gdje vas prisiljavao da govorite samo o prijedlozima Vlade. Nameću agendu, ne samo po sadržaju, ne samo po danu u tjednu, nego od toga dana kada će koju temu otvoriti. I time u velikoj mjeri utječu i na kvalitetu rasprave i rada Sabora. I završavam sljedeće, ako mislite da ćemo dignitet i ugled Hrvatskog sabora i poštivanje građana, nas zastupnika i Sabora u cjelini napraviti bacanjem u smeće pločice ispravke krivog navoda, a ništa drugo promijeniti. Onda ili ne razumijete zašto su ljudi ljuti na nas ili vam to samo služi kao tehničko sredstvo, da dosad i jedini način oporbene borbe, a a tj. ispravak netočnog navoda ukinete, i ništa drugo. Cijenim ljude koji otvoreno, i iskreno, i sa istinitim argumentima obrazlažu svoje prijedloge, a ne cijenim one koji muljaju, koji se izgovaraju o formama, zakonima da bi proveli ono što su naumili u korist zaštite svoja premijera i članova Vlade. Zahvaljujem. Stavove kluba SDP-a sada će predstaviti poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo pred nama je Konačni prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika. I mi danas ustvari sa ovom današnjom raspravom i završavamo raspravu o Poslovniku i najvjerojatnije kako stvari stoje da ćemo od jeseni, nakon ljetne stanke raditi po izmijenjenom Poslovniku. Puno je bilo rasprave i ovdje u sabornici, i po odborima i na Odboru za Ustav, politički sustav i Poslovnik, ali puno je rasprave bilo i u javnosti. Ja ne znam da li je ikada izmjena Poslovnika izazvala toliko burnu raspravu i toliko pozornosti kao što je to ova. Naravno, bilo je rasprava, bilo je različitih mišljenja, a bilo i nagađanja, otprilike što donosi nove izmjene i dopune Poslovnika. Bilo je dobrih, ali i krivih tumačenja, namjerno krivih ili nenamjerno krivih. I u parlamentarnoj bori i to je dozvoljeno, i iznositi kriva tumačenja. Naravno ja ih ne opravdavam, ali neki se i s tim služe. Otprilike se rasprava, prije svega od strane oporbe, kada je riječ o izmjenama i dopunama Poslovnika svodila na sljedeće: da je ovo što se radi ne demokratski, da je cilj izmjena i dopuna poslovnika da se usmjeri protiv oporbe, da je cilj da se ušutka oporba, da se oporbi onemogući da govori, da je to gušenje parlamentarizma itd. Sve ovo naravno nije točno, i ja ću pokušati na to odgovoriti. Dakle, nije ovo što je izgovarano ni prva ni zadnja neistina i manipulacija i to me puno i ne brine, ali kada se nešto kaže što nije tako, što nije dobro, što je krivo tumačenje, red je i pristojno je ako se omogući da se na to i reagira. Dakle, sve ovo što je dosada govoreno, a po meni nije istina, pokušat ću i pokazati. Inače izmjene i dopune Poslovnika imaju negdje 60 članova koji se mijenjaju, ali manje-više pozornost izazvale su 3 promjene. To je ukidanje netočnog navoda, ja bih rekao tzv. netočnog navoda, često je to bilo tzv. nestvarni netočni navod. Povreda poslovnika koja se drugačije regulira. I treće je, što je u zadnje vrijeme izazvalo raspravu oko načina registracije saborskih zastupnika ovdje u Saboru. Pa da se vratim na ovaj prvi, oko ukidanja netočnog navoda. Dakle, ja bih čak rekao formalno je, ukida se institut netočnog navoda, ali stvarno se ne ukida. I mislim da je cijela zavrzlama ovdje u sabornici, u cijeloj javnosti oko toga što se pogrešno tumači nešto što se zove ukidanjem, a u stvari nije ukidanje netočnog navoda, nego zamjenjuje. Ništa se drugo ne događa nego se ispravak netočno navoda zamjenjuje repliko. Dakle, nitko nikom ne omogućuje da nešto što je htio reći kao ispravak netočnog navoda sada ne kaže, samo se to neće zvati ispravak netočnog navoda nego će biti replika. Dakle, ne ukida se nego se zamjenjuje. I zamjenjuje se nečim što je puno demokratskije i puno, u parlamentarnom smislu bolje, jer se omogućuje dvosmjerna komunikacija, omogućuje se da onome, neko ko ispravlja netočan navoda, da se na to što on kaže može odgovoriti. Dakle, do sada smo imali, ja bih rekao jedan niži demokratski standard. Ovdje za ovom govornicom kada je govorio netko u ime kluba ili predstavnik Vlade nije mu se moglo replicirati, moglo se samo ispravljati netočni navod, a onda taj kome se ispravlja netočan navod, bez obzira dal to bio predstavnik kluba, pa bilo koje pa i oporbenog ili predstavnik Vlade, dakle nije mu se moglo replicirati i on ne može odgovoriti. Možeš reć onome ko sa ove govornice šta hoćeš, pod formom ispravka netočnog navoda koja se uglavnom zloupotrebljavala, a taj koga si navodno ispravio ne može na to ništa reći. Jel to demokratski? Naravno da nije. Sada se dakle i predstavniku Vlade koji sa ove govornice govore i predstavniku kluba može na to što on govori replicirati, pa i ispraviti netočna navod u formi replike. Ali naravno omogućuje se i njemu da on nakon toga može na to reagirati, što do sada nije bilo moguće. Svi smo mi toga svjesni, ali mi to ne želimo priznati da je to bilo tako. Zadnja moja rasprava odavde sa ove govornice, kad sam govorio u ime kluba, izazvala je 6 ispravaka netočnog navoda. Slušao sam ih pozorno poslije ponovno preslušao, niti jedna nije bila ispravak netočnog navoda. Ali naravno predsjedavajućima ovdje ovima za ovim saborskim stolom je dosadilo reći da to nije ispravak netočnog navoda. … su bile čiste replike, ali naravno ja nisam na to mogao reagirati, ne samo ja nego bilo tko drugi. Dakle, uvodim nešto ja bih rekao što je puno demokratskije, što je daleko veliki stupanj izraz parlamentarizma nego što je bilo. Dakle, institut netočnog navoda se formalno ukida kao takav ali se stvarno zamjenjuje replikom. Dakle omogućuje se da se on ispravi, neće se zvati netočan navod ali replika, ali onaj komu se ispravi ima pravo na to reagirati. Dakle, kome je do sada koristio takav institut netočnog navoda? Pa onome upravo tko ga je htio zloupotrebljavati, čiji je cilj bio da onome tko nešto govori sa ove govornice ili iz klupe da kažeš nešto što možda i ne stoji ili često ne stoji ali mu po Poslovniku začepiš usta jer na to on ne može reagirati i to se zloupotrebljavalo. Dakle, onaj tko je imao nečiste namjere sada se jako buni što se to ukida. Oni koji zaista imaju čiste namjere koji želi ispraviti netočan navod to će moći replikom, dakle neće čekati red za raspravu nego ponovno po pravu prvenstva ali omogućava se da onaj čije se navode ispravlja pod navodnicima da reagira. Dakle, neće biti više zloupotreba a izgleda da to nekima smeta. Meni ne niti nama u klubu SDP-a. dakle uvodimo ja bih rekao jednu višu razinu komunikacije i tu ne vidim pri tome ništa loše, dapače. Što se tiče povrede Poslovnika i tu je do sada bilo svjesni smo često puta zloupotreba jer je to isto institut koji dizanjem pločice omogućava da reagiraš na raspravu onoga koji je nešto prije toga govorio. I često puta to nije bio ispravak poslovnika ali se to zloupotrebljava i sada će ubuduće moći ispraviti reagirati na povredu poslovnika ali se to uozbiljuje dakle kao što se ne ukida u suštini, u biti se ne ukida dakle prethodni institut ispravka netočnog navoda nego se zamjenjuje replikom, tako i ovdje kod povrede poslovnika. Niti se ukida ali se uozbiljuje. Na koji način? Na onaj tko koristi taj institut i tko diže pločicu za povredu Poslovnika zaista mora imati čvrsto to argumentirano i kada mu predsjedavajući obrazloži da to nije bila povreda Poslovnika on mora Odboru Odboru za Ustav, Poslovnik … u roku od 24 sata iznijeti svoj stav o tome zašto smatra da je to povreda Poslovnika. Ako to ne napravi onda gubi pravo da o povredi Poslovnika o toj točci gubi pravo za vrijeme trajanja sjednice. Time se onemogućuje onima koji žele zloupotrebljavati taj institut da to ubuduće radi. Dakle istinske i prave povrede Poslovnika i dalje ostaju i dalje su omogućene i nitko ih ne vodi u pitanje ali se to do sada koristilo tek toliko da bi se raspravljalo da se koristilo pravo prvenstva da se reagira na nekoga a ne da se navodi ono što u poslovniku stoji odnosno ne stoji. Prema tome, ne vidimo nikakvog razloga da se i to ne promjeni da se i to ne dovede na jednu višu demokratsku razinu i na višu parlamentarnu razinu. Viša parlamentarna razina podrazumijeva puno puno više poštovanja, govorenja istine i argumenata a ne neistine i ne argumenata. Ako je za nekoga govorenje neistine i argumenata koji ne stoje parlamentarna borba e onda različito shvaćamo demokraciju različito pojmimo demokraciju i parlamentarnu borbu. Rečenicu samo oko registracije. Mi smo je i do sada imali po Poslovniku, institut kao obvezu Poslovnika da se upisuje u knjigu dolazaka. Tu je evo ispred ulaza sa ove strane oporbe i do sada smo se upisivali. Što ćemo sada napraviti? Ako dobro čitamo ovaj članak, umjesto upisivanja u knjigu to ćemo sada raditi elektroničkim putem, putem saborske iskaznice koje imamo u svom džepu. Ni manje ni više od toga. Prema tome ono što smo do sada radili upisivanjem u knjigu sada ćemo to raditi putem iskaznice elektronički i ja tu zaista ne vidim nikakvog problema niti razloga da se digne prašina jer je to naprosto osuvremenjivanje ili dizanje na jednu višu tehničku razinu znači na registraciju. Dakle, niti su ove izmjene i dopune Poslovnika o kojima raspravljamo ono što su mnogi htjeli tumačiti i tumače usmjerene protiv oporbe, niti je cilj da se ona ušutka, niti se želi nekoga onemogućiti da govori, niti je to bušenje na parlamentarizma nego naprotiv, upravo suprotno od svega toga. Upravo će ove izmjene i dopune Poslovnika omogućiti da bude više parlamentarizma u ovoj sabornici i dalje ispravljati netočan navod pod formom odnosno pod pojmom replike ali se može na to njegovo također reagirati što je izraz naprosto višeg parlamentarizma i dvosmjerne komunikacije što do sada nije bilo moguće. I sto će se moći tražiti institut povrede Poslovnika kao što je do sada bilo moglo ali se to sada uozbiljuje, prema tome sve ono što je govoreno da nije dobro je ustvari dobro i ne vidimo razloga da to ne treba promijeniti. I on nije usmjeren niti protiv oporbe niti za oporbu, niti za poziciju, niti ide na ruku pozicije niti ide na ruku Vladi jer naprosto da budemo do kraja jasni, do sada kada je predstavnik Vlade govorio za ovom govornicom nije mu se moglo replicirati. Sada se može replicirati svakome pa i predstavniku Vlade ali mu se može ispraviti netočan navod i pri tome reći što god se hoće i ne ispraviti netočan navod ali predstavnik Vlade ili predstavnik kluba … nije mogao odgovoriti. Prema tome, ove izmjene i dopune Poslovnika su zaista jedan demokratski korak i iskorak naprijed, omogućuje više demokratičnosti, više parlamentarizma a protiv je onih koji žele zloupotrebljavati ovu govornicu, a ja mislim da oko toga se ne treba dvojiti da li je treba zloupotrebljavati ili upotrebljavati. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Sada ćemo čuti neke od posljednjih ispravaka netočnog navoda. Prvo kolega Ivan Šuker. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću dokazati da se ovaj ispravak netočnog navoda ne zlorabi. Netočno je da ispravak netočnog navoda zamjenjuje te replikom, ne možete nešto s nečim zamijeniti kada nešto već postoji, replika već postoji. Vi ukidate taj ispravak netočnog navoda. To je jedno. Druga, netočno je da se nije moglo replicirati. Pa kako možete replicirati predstavniku kluba koji iznosi mišljenje kluba, kako će on nama odgovoriti na repliku, u ime koga? To je bio razlog zašto nije bilo replike na izlaganje predstavnika kluba. I druga stvar netočno je da je ispravak netočnog navoda pogodovao onima koji su imali nečiste namjere. Meni je žao kolega Jelušić ako mislite da ste 8 godina u kluba SDP-a imali izuzetno nečiste namjere jer ste ne jedanput nego na tisuće puta koristili ispravak netočnog navoda. Rekao da je oni koji su imali nečasne namjere da su koristili institut netočnog navoda. To možete provjerit u fonogramu i zato sam vam to rekao, a ovo što sam spomenuo klub SDP-a mogao sam reći i bilo koji drugi klub, i nas Ma ne, mene nešto drugo muči, ono što ste rekli da se ne može zamijeniti nešto nečim što već postoji. Drvenu klupu možete zamijenit kamenom klupom iako kamena klupa već postoji. To mi je malo nelogično. Postoji li neko drugo mjesto. Drugi ispravak netočnog navoda, Franjo Lucić.

Ivana koji je doista ovdje izrekao puno toga, dakle govori da se želi s ovim postić' demokratičnost, demagogija, a ja ga ispravljam da od ove demagogije koju je on izrekao nema veće. Kolega Ivo, sami ste sebe uvjerili kako je ovo ispravno donošenje izmjena i dopuna Poslovnika, dakle vi ste rekli kako će se s ovim postić' daleko nešto bolje, drugačije što do sada nije bilo.

jer ovo je doista ubijanje demokracije i pravo govora. Dakle ispravljam sve ono što ste rekli da ne dozvolite ubuduće nijednom zastupniku da govori ono što misli. Govorite kaže predstavnik Vlade će moći odgovorit, pa da njegova će bit zadnja, zašto je njegova ispravna i točna, a bilo kojeg zastupnika koji ga je ispravljao… **Stazić, Nenad Zašto bi moralo mišljenje predstavnika Vlade bit točno. **Stazić, Nenad Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa apsolutno je netočna tvrdnja kolege Jelušića da do sada predstavnik predlagatelja ili predstavnik Vlade nije mogao odgovoriti na ispravak netočnog navoda. Naime u članku 211. predlagatelj odnosno predstavnici predlagatelja koje on odredi mogao govoriti u uvodnom izlaganju na početku rasprave najdulje 30 minuta, u izlaganju na kraju rasprave najdulje 30 minuta, a prigodom svakoga davanja objašnjenja tijekom rasprave najdulje 10 minuta, kolega Jelušiću. To je sasvim dovoljno bilo u tim svim momentima da odgovori na bilo kakve objede ili laži o kojima ste vi govorili. sad predsjedatelj je dužan davati neka objašnjenja. Uistinu nije mogao nakon ispravka netočnog navoda nego je morao čekati novu raspravu da bi iskoristio svoje pravo da govori kao predstavnik Vlade… Da, da, i po tom članku smo jednako svi postupali. Ispravljajući netočan navod vi krivo citirate Poslovnik koji ovdje vrijedi već ne znam koliko godina. Ispravak, Đurđica Sumrak. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Jelušić, vi ste niz netočnih navoda u svojoj raspravi naveli, a jedan između ostaloga je to da je formalno ukidanje institucije netočnog navoda i da se uvodi institut replike. Dakle replika postoji i zna se na repliku je uvijek bio i odgovor u replici. U netočnom navodu više zastupnik kad se ukine ta institucija dakle postavi repliku članu Vlade, član Vlade šta god hoće odgovori, zastupnik više nema pravo odgovora. Pa molim vas onda što je ovdje formalno i što je ovdje demokracija, što mi saborski zastupnici ovdje postavljamo i predstavljamo.

institut netočnog navoda nego se uvodi jedan demokratičniji, a to je replika. Pa to je netočno, ukida se naravno, a replika postoji kao takva. A drugi netočan navod je da je cilj korištenja ispravka netočnog navoda bio onim zastupnicima koji su imali nečasne namjere. Pa vi vrijeđate kolega dragi i nas sa lijeve i sa desne strane I posljednji ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa zaista rasprava kolege Jelušića je mamila na javiti se za ispravak netočnog navoda. Naime, netočno je nekoliko stvari, a jedna od tih je da se citiram: Ukidanje ispravka netočnog navoda, da se ukidanjem postiže to da se naša parlamentarna rasprava diže na višu razinu, pa onda dakako uopće i parlamentarizam. Naime, nelogično bi bilo u najmanju ruku da se ukidanjem jednog instituta Poslovnika o radu Hrvatskog sabora nešto diže na višu razinu, jer replika je moja želja da s vama polemiziram, a ispravak netočnog navoda jest moja želja da nešto ispravim, da ispravim neku činjenicu, neki vaš navod. I sada to radim, dakle ispravljam vaš navod da se formalno ispravak netočnoga navoda ukida, a da se stvarno ne ukida. Naime, o tome uopće ne želim s vama polemizirati nego ispraviti taj netočan navod jer nije točno, ako se ispravak ukida onda se on ukida i ničim se drugim ne nadomještava. **Stazić, Nenad da parlamentarnu demokraciju dižemo na višu razinu to je apsolutno na granici apsurda. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti stavove HDZ-a. Predstavit će ih uvaženi zastupnik Davorim Mlakar. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ja ću zlorabiti ovo svoje vrijeme i ispričat se hrvatskoj javnosti ukoliko je još uopće uključena jer u trenutku kad imamo puno važnijih briga i puno većih problema ispast će da se bavimo samima sobom, ispast će da se bavimo trivijalnim stvarima. Međutim, kada smo u prilici da moramo razgrnuti samo taj plašt onda ćemo vidjeti da se mi ovdje borimo za nešto sasvim drugo. Ne bih želio da javnost to prevede da smo se satima borili oko ispravka netočnog navoda koji je građanima Hrvatske vjerojatno potpuno nebitan. Mi ovdje govorimo, a počeli su i drugi kolege o parlamentarizmu, o demokraciji i prije svega o slobodama, u ovom slučaju slobodama saborskih zastupnika. I naše je mišljenje da ne možete dati previše slobode, da sloboda može biti jedino ograničena slobodom drugih, odnosno ne smijemo korištenjem svojih sloboda vrijeđati slobode drugih svojih kolega, građana ili o čemu god se već radilo. To bi trebala biti jedina granica. A s obzirom da ste ovog puta kao pozicija u prilici određivati pravila igre u ovom Saboru, onda bi bilo vrijedno da se vi zalažete za naše slobode, slobodu govora, pa makar ona bila korištena i kroz institut ispravka netočnog navoda. Sasvim je deplasirano tvrditi da kada od tri instrumenta u raspravi netko vam uzme jedan da ste time digli demokraciju na višu razinu. Dapače, da ste dali još tri nova instrumenta kojim se može služiti zastupnik to bi se moglo smatrati pojačavanjem sloboda govora, izricanja svojih stajališta, svojih misli, a ne uskraćivanjem jednog po jednog instituta. Jer poznato je već da postoje razne mogućnosti manipulacije saborskom procedurom od izbora tema i vremena kada će se one naći na dnevnom redu do toga kada će koji medij prenositi ili ne prenositi raspravu ako ona nekome tko to može odlučivati neće odgovarati, a onda sada dolazimo i do toga da ukidamo i pojedine institute koji su u nekoj parlamentarnoj praksi zaživjeli. Obrazloženje koje nismo čuli toliko često sada u drugom čitanju koliko je često bilo iznošeno u prvom čitanju o izmjenama Poslovnika je činjenica da se taj institut previše puta zloupotrebljavao pa smo donijeli odluku da ga onda treba ukinuti. I tada smo govorili kada su to bili argumenti za ukidanje kao prvo da predsjedavajući ima instrumente i ima instrumentarij koji uvodi red na sjednici i koji može opomenuti i kazniti svakog onog tko zloupotrebljava neko od prava koja su mu Poslovnikom dana na uporabu. A shodno tome, ako je to argument onda vas pitam da li ćete za 6 mjeseci, najavljivali ste i nove izmjene Poslovnika reći, ha i replika se zloupotrebljavala, pa ukinimo i repliku i kolega Jelušiću dignimo demokraciju i parlamentarizam na još višu razinu. I tako jedan po jedan instrument umjesto da ostavljamo mogućnost da se barem mišljenje s kojim se ne slažete iskaže mi po malo ukidamo mogućnosti da vam saborski zastupnici iznesu svoja stajališta, da iznesu mišljenje u krajnjoj liniji svojih birača jer ne govorimo mi ovdje samo isključivo u svom vlastitom interesu nego govorimo u interesu onih koji su nas birali da ih zastupamo u Parlamentu. To bi bilo kao načelne primjedbe na sve ovo što je izneseno kada se govorilo o izmjenama Poslovnika. tehnike ili konkretnih primjedbi, onda ćemo reći recimo ako se govori o tome da se sada uvodi nešto što je uletilo između prvog i drugog čitanja ili konkretno članak 5. Konačnog prijedloga odluke o evidenciji prisutnosti saborskih zastupnika u Saboru, da je to jedna palijativna mjera koja baš ničemu ne koristi. Ta mjera ne govori o tome da će zbog ovoga što je upisano u Poslovniku saborski zastupnici svaki dan 8 sati ili duže sjediti u ovoj zgradi, da će se to njihovo prisustvo na radnom mjestu u Saboru, a misli se da oni rade samo u Saboru što je isto tako pogrešno, da će se to moći obračunati i da će vam onda konačno sa onim ispisima plaće za pojedini mjesec biti obračunati i radni sati koje ste stvarno ovdje Ono što je rečeno nije točno iz nekoliko razloga. Zamjenjuje se članak čini mi se 220. koji se briše, za koji se kaže da je do sada bila obveza, da članak 220. u prijedlogu ove odluke u članku 49. Da pojasnimo samo zbog onih koji nas eventualno slušaju. Ta knjiga gdje su se saborski zastupnici upisivali da su nazočni ticala se glave Poslovnika koji mijenjate reda na sjednici i upisivali su se samo tada kada su nazočili održavanju plenarne sjednice, ne svaki dan, ne cijeli radni tjedan nego najčešće kako Sabor zasjeda i plenarna rasprava srijedom, četvrtkom i petkom. Ovo što sada predlažete ne govori o nazočnosti na plenarnoj sjednici, nego govori o elektronskoj evidenciji. Zastupnik potvrđuje dolazak u Hrvatski sabor zastupničkom iskaznicom elektroničkim putem. Elektronički put nije uspio ni u glasovanju, mučimo se godinama i nismo uspjeli riješiti elektroniku da da bismo mogli glasovati u ovim klupama s obzirom na instaliranu opremu vjerojatno veće vrijednosti koja je ovdje godinama u sabornici, a sada ćemo ići na elektronsku nazočnost saborskih zastupnika i to samo da da moraju potvrditi svoj dolazak u Sabor, ne moraju potvrditi da su i otišli iz Sabora. I u stavku 2. potvrdom elektronskom smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Hrvatskog sabora, te obveze prema klubu zastupnika. To niti su sve obveze koje imaju saborski zastupnici, niti ovo pokriva sve ono što ste htjeli reći, a to u svakom slučaju je u suprotnosti sa svim onim što saborski zastupnici u vršenju svoga mandata trebaju I stoga držimo da je ova odredba krajnje nepotrebna, da je ona mazanje očiju javnosti, da vi niste htjeli utvrditi osmosatno radno vrijeme svakoga dana u tjednu za saborske zastupnike i vjerovali ste da mi da ne bismo navukli odijum javnosti o tome nećemo govoriti. A ako ste već htjeli da se zna tko i koliko radi u Saboru onda ste trebali osim činjenice da se treba elektronski svaki puta potvrditi dolazak trebali utvrditi i koliko to radno vrijeme traje i trebali ste navesti što u slučaju sa onima koji nisu odradili svoj mandat time da su bili dovoljno vremena u Saboru trebali ste reći što to znači, koliko dana trebate ako pretpostavljate da imamo i neke obveze i rad izvan Sabora. Trebali ste urediti što to znači za one kojima dozvoljavate da istovremeno budu načelnici općina, gradonačelnici. Najavljujete čak i izmjene da će i župani ponovno biti saborski zastupnici, da to neće biti nespojive dužnosti. Ali niste utvrdili kako ćemo onda riješiti, da li sve po odobrenju predsjednika Hrvatskog sabora ili postoje i drugi načini kako bi utvrđivali svoju nazočnost. Stoga mislimo da je i za predlagatelja i za Sabor i korektnije i poštenije umjesto da ustvari dovodimo u zabludu sve one koji će ovo čitati da ovu normu izbacite iz Poslovnika. I nije to jedina norma koju bi trebali izbaciti. Predlagali smo, ali niste nas poslušali ni u prvom čitanju, da radni odnosi državnih službenika u Saboru nisu predmet Poslovnika o radu Hrvatskoga sabora. I bez obzira što smo iznosili argumente za koje imam dojam da ste ih čak na neki način i prihvaćali to rješenje ne samo da je ostalo, nego to rješenje nas dovodi do još jednog daljnjeg problema. uredili ste radni odnos onih državnih službenika koji se primaju u klubove zastupnika na određeno vrijeme dok traje mandat tog kluba zastupnika tog saziva Hrvatskoga sabora. Ti se ljudi, po onom što ste nas i prije uvjeravali da su politička imenovanja puno transparentnija od natječaja, tako i sada ti se ljudi primaju bez provedbe natječaja, bez ispitivanja osnovnih kriterija za rad na tim radnim mjestima, ali za razliku od onoga što ste govorili ranije i što ste vezali uz kabinete pojedinih ministara ovdje u članku 30.b kažete da će se oni i primiti ako bude nepopunjenih radnih mjesta, pardon u 30.a da ti ljudi neće s prestankom mandata pojedinih klubova prestati njihov radni odnos u Hrvatskom saboru nego po prestanku mandata pojedinog saziva Sabora ti službenici raspoređuju se na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. Ne znam kada ćemo po prvi puta biti u prilici uopće utvrditi uvjete koje ispunjavaju te osobe, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se mogu rasporediti na odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na stavljanje službenika na raspolaganje Vladi. To je ustvari na mala vrata ponovno novo zapošljavanje u Hrvatskome saboru i ako će biti nepopunjenih radnih mjesta mi ćemo sve te ljude koji su tobože primljeni na određeno vrijeme, a ako slučajno ispunjavaju neke kriterije za radna mjesta, po prestanku mandata rasporediti u stručne službe Sabora i time još malo nadopuniti naše stručne službe. Kad već govorimo o službeničkim odnosima skrenut ćemo vam pozornost i na članak 9. jer je ovo dosada nepoznato u parlamentarnoj praksi, ali i u rekao bih radnim odnosima državnih službenika. Nakon tajnika Sabora i zamjenika tajnika Sabora sada ste uveli još jedno novo radno mjesto koje se ili zove zamjenik zamjenika tajnika ili pomoćnik zamjenika tajnika Sabora. Dakle, mislim da bi bilo puno jednostavnije da ste poslušali naše primjedbe pa to radno mjesto uredili drugačije. To je radno mjesto one osobe koja je pomoćnik tajnika, a za kojeg će predsjednik Sabora odrediti da može zamjenjivati zamjenika tajnika Sabora. I rekli smo vam u prvom čitanju kada je već Vlada bila tako napredna pa je izmislila nepotrebno mjesto Glavnog tajnika Vlade jer tamo nije bilo više tajnika nego je postojao tajnik Vlade i njegovi zamjenici ili pomoćnici, kada ste već imali Glavnog tajnika u Vladi možda je bila prilika da Sabor otvori mjesto za Glavnog tajnika Hrvatskoga sabora pa bi onda tajnik plenarne sjednice mogao biti tajnik Sabora i riješili bi se ovakvih rogobatnih rješenja kao što imate danas da postoji mjesto zamjenik zamjenika tajnika sa dosta određenim poslom i utvrđenim poslovima. Jedino je nesretno ovakvo rješenje kakvo je predloženo ovim Poslovnikom. I da zaključim, mišljenje kluba HDZ-a je da je ovo nepotrebna izmjena Poslovnika. Ne samo nepotrebna nego i u krivo vrijeme. I umjesto da smo riješili ono što su možda puno veći problemi u radu i plenarne sjednice i pojedinih odbora mi smo se bavili manje-više trivijalnim stvarima i to što smo pokušali riješiti riješili ste na krajnje nezadovoljavajući način. Jedan institut koji tvrdite da su zloupotrebljavali svi zastupnici i na koji predsjedavajući koji se upućuju u Poslovnik sigurno mogu svladati i mogu kontrolirati umjesto da su predsjedavajući se dovoljno rekao bih priučili Poslovniku, da su ga mogli koristiti na odgovarajući način umjesto toga vi ste kaznili saborske zastupnike pa ste im uzeli jednu od mogućnosti govora na plenarnoj sjednici. To nije nikakav doprinos demokraciji, to je samo novi način zatiranja i riječi u Saboru i demokracije kao uzvišenog pojma. Hvala. Hvala vama. Riječ sada dajem predlagatelju, predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potpredsjedniku Doma uvaženom Josipu Leki. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Naime, ne mislim da treba polemizirati sa stajalištima zastupnika vezano za Poslovnik i rješenja koja se nalaze u prijedlogu odluke. Ne može se Poslovnikom, niti se želi Poslovnikom, izbrisati temeljna razlika među nama. Da postoji vlast i odgovornost za vlast i oporba i opozicija. Po logici stvari na stvari gledamo različito. Bez obzira jeste li 8 godina obnašali vlast kao što je riječ o HDZ-u, on sada iznosi za hrvatsku javnost da elektronika ovdje ne radi. Kao da je sadašnja pozicija bila odgovorna zašto elektronika ne radi. … /Upadica se ne razumije./… Dozvolite da i ja govorim, a da mi ne ubacujete svoje primjedbe. Ja sam šutio. Drugo, govorite o zapošljavanju kroz klubove. to rješenje je bilo i sada u Poslovniku i upravo je preša koja se koristila da se zaposli u klub zastupnika i rasporedi poslije na druge poslove izvan kluba zastupnika pokušaj da se to spriječi i uspjeli smo to u prijedlogu Poslovnika. Piše doslovno: "Ne mogu se raspoređivati na radna mjesta izvan kluba zastupnika u koji su primljeni." To piše u tekstu, a dosada su mogli. I sad tu brešu koju mi pokušavamo propisom onemogućiti, a pitanje odgovornosti. Drugo, optužiti za predlagatelja da je ubio demokraciju zato što daje veću mogućnost, a sasvim sigurno replika kao institut omogućuje, ne da samo ispravite netočan navod, nego da iznesete argumente, i protiv stavova, stajališta onoga koji govori. I da kažete da je ne jedan, nego deset navoda da je imao krivih, deset. Prema tome, mislim da bi smo morali imati barem elementarnu odgovornost, pa ono što se ne da osporiti, ne osporava se. Ima razloga za osporit, nije Poslovnik proizvod samo ove odluke, niti je proizvod jedne generacije zastupnika, niti jednog mandata. Niti netko ima ambiciju da sada riješi odnose unutar Hrvatskog sabora, i razvoja parlamentarne demokracije, i rasprava za svagda. Ja sam uvjeren i to pred javnošću tvrdim, da je puno demokratičnije, institut replike nego ispravka netočnog navoda. Istina, to je to je bilo zgodno imati kao institut ako želite koristiti se zloupotrebom. Možete reći da netočno govorio, da je iznio netočne podatke, činjenice ili bilo šta i nitko vam nije mogao odgovoriti. Pozivati se da predstavnici kluba nemaju mogućnost da odgovore je točno. 5, 6 ispravaka netočnog navoda i može se vratiti u klupu i sjediti u klupama, to je bilo po meni, to je bilo po meni uvredljivo za onoga tko govori, a nije mogao odgovoriti na zloupotrebu. Što se tiče stajališta kolege Lesara, on potpuno otvoreno, Poslovnik ne služi samo da bi omogućio jednoj stranci, jednom klubu ili samo opoziciji da ostvari svoje političke ciljeve, iznese svoje političke stavove ili svoje politike. Mjera između zaštite, da se omogući, omoguće prioriteti i odgovorno obnašanje i ostvarivanje politike i pozicije, također zadaća Poslovnika. Mora se omogućiti onima koji su u poziciji da imaju prioritete koje su obećali građanima. Bilo bi nelogično da sada dnevni red i prioritete utvrđuju u Hrvatskom sabor opozicija, to bi bilo nelogično. Prema tome, ne možemo govoriti da za Poslovnik nije osigurao da pozicija dođe do realizacije svojih političkih političkih stavova, programa, što je bilo na izborima ili da nije omogućio opoziciji da bilo šta riješi. Da li je rok od 8 dana, 15 dana ili 30 dana, to je nešto drugo, to je nešto drugo. Prema tome, Poslovnik mora naći mjeru od obaveze da omogući vlasti da realizira svoje prioritete kroz dnevni red, politiku itd. kao i da omogući opoziciji da iznosi svoje političke stavove, svoje ideje, da ih brani u ovom Parlamentu. Da li smo našli mjeru nakon 20 godina hrvatske demokracije i parlamentarizma, vjerojatno nismo. Razvoj parlamentarizma niti Hrvatskog sabora nije završen, ima raznih rješenja. Mnogi su ovdje bili u raznim Parlamentima, pa i ja sam imao sreće da gledam kako se rasprava ostvaruje i stajališta brane u raznim Parlamentima zemalja I nisam vidio do sad ni jedan Parlament da sliči drugome, osim u temeljenoj stvari da se mora omogućiti govor, a ne ispravak netočnog navoda bez odgovornosti za govor, to nisam vidio. Prema tome, pokušaj je da se napravi iskorak i ostajemo kod toga da je to dobar pokušaj, da to omogućuje da građani bolje prepoznaju šta ko brani, što je istina i zašto se tko zalaže. To je moje mišljenje i ostajem kod toga, a to mišljenje dobilo je i službenu formu. Hvala lijepa. Sad ćemo ćuti ispravke. Prvo uvaženi Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče i uvaženi potpredsjedniče Leko. Nemojte se ljutiti na mene, ja sam vam rekao ono što ste vi napisali. Dakle, rekli ste da ste onemogućili sada prijam državnih službenika u stručne službe Sabora ovim intervencijama u Poslovnik, onih koji su primljeni na određeno vrijeme. Vaš članak 8. glasi: "Držani službenici raspoređuju se na radna mjesta u klubove zastupnika na određeno vrijeme, uz njihovu suglasnost do dana prestanka mandata pojedinog saziva Sabora." Stavak 3.: "Po prestanku mandata pojedinog saziva Sabora, službenici iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete, a ako nema slobodnog radnog mjesta na koje se mogu rasporediti odgovarajući se primjenjuju odredbe zakona, koje se odnose na …/Govornik se ne razumije./ …." Skraćeno, uzet ćete osobu koju ste uzeli na određeno vrijeme iz Ministarstva uprave, koja sada radi u kabinetu ministra i uposlena je na određeno vrijeme bez kriterija. Prebacit ćete ga u klub zastupnika SDP-a, radit će ovdje do isteka mandata ovoga saziva i nakon toga će biti raspoređena u stručne službe Sabora.

214. i 209. sasvim sigurno. Oćemo čitati? Nećemo. Dakle, kolega Mlakar govori o drugoj kategoriji radnika, a ja sam govorio novoprimljenim radnicima u klubove. **Stazić, ovo. Poštovani kolega Leko mislim da ćemo ovo raščistiti na jednostavniji način. Vi se kao predlagatelj možete javljat nakon svake rasprave, ali nemojmo koristiti institut povrede Poslovnika tamo gdje mu nije mjesto. Sada će ispraviti netočan navod gospodin Đakić. Ne, kolega Leko to apsolutno nije točno. U članku 30. u zadnjem stavku: "Savjetnik iz stavka 3. ovog članka mora ispunjavati uvjete u skladu sa zakonom i drugim propisima, a zakon jasno govori. Vi ste napisali u članku 30.b vašega prijedloga Poslovnika "na radna mjesta u klubove zastupnika osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme, bez prethodne provedbe javnog natječaja odnosno oglasa za prijem u državnu službu". Pa to je nešto što se sukobi sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, a to je ono što se ne smije dogoditi u ovom Parlamentu koji donosi zakone i koji propisuje da se po njima postupa. ovo je sada dobar primjer kolega Đakiću kada bi se sada predlagatelj javio da vama odgovori, ja mu ne smijem dati riječ po našem Poslovniku. To je ono o čemu smo malo prije razgovarali. Prema tome dajem sada riječ gospođi Kosor da ispravi netočan navod. Hvala lijepa. Uzimate mi vrijeme u ovoj međusobnoj komunikaciji. Gospodine potpredsjedniče. Naime, gospodin potpredsjednik Leko je rekao nije Poslovnik proizvod jednog mandata. Ja ispravljam taj navod, mislim da je netočan. Zašto mislim da je netočan? Zato što upravo ovi prijedlozi izmjena i dopuna Poslovnika to što ste rekli demantiraju. Naime, odredbom primjerice o tome da će se zastupnici koji su državni dužnosnici od sada morati elektroničkim putem evidentirati će dugoročno imati posljedice na razvoj parlamentarne demokracije u Hrvatskoj. Ustav kaže da živimo u parlamentarnoj demokraciji i da Vlada odgovara Saboru. Dakle zastupnici, predsjednici odbora, potpredsjednici, predsjednik Hrvatskoga sabora jer svi smo mi samo zastupnici morat evidentirati svakoga dana elektroničkim putem a da pri tom to ministri, predsjednik Vlade, pomoćnici, zamjenici ministara neće morati činiti. I napravit ćete ovim prijedlogom za koji ja svakako neću glasovati zapravo različite kategorije državnih dužnosnika. I to je ono što je loše jer i ministri i pomoćnici, zamjenici u konačnici dakako i predsjednik Vlade odgovaraju Hrvatskome saboru i za to koliko su ministri bili na svom radnom mjestu. Jer se može dogoditi da ni ministar 15 dana, mjesec dana ne uđe u svoje ministarstvo, zamjenik ministra da ne uđe u svoje ministarstvo, da nije ništa pipnuo. Pogledajte evidenciju iz prošle 4 godine mandata rada Hrvatskoga sabora, zastupnik Milanović, danas predsjednik Vlade nije imao ni jednu jedinu pojedinačnu raspravu. … /Upadica: Vrijeme kolegice Kosor, vrijeme./ … Prema tome zaključno, uvodi se itekako dvostruki kriterij u određivanju što je državni dužnosnik a što nije i koje su obveze državnih dužnosnika u u Parlamentu i u izvršnoj vlasti. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada konstatiram da ste točno dvostruko prekoračili vrijeme predviđeno za ispravak netočnog navoda. Umjesto minute govorili ste dvije. A bilo bi dobro da se držimo Poslovnika, bit će lakše i vama i meni i svima. U 15,15 je isteklo vrijeme za prijavu pojedinačnu u trajanju od 10 minuta. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Josip Salapić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici. A vidljivo je iz rasprave da je izgleda nužna bila promjena Poslovnika rada Hrvatskoga sabora jer ponekad evo i sami kada trebamo provoditi odgovorne dužnosti možemo pogriješiti u primjeni poslovničkih članaka. Naime, Poslovnik Hrvatskoga sabora je temeljni akt Hrvatskoga sabora i bez njega Hrvatskoga sabor ne može raditi. činjenica je daje ovaj Poslovnik koji je dugo godina na snazi koji nije toliko više moderan, a Hrvatska uskoro postaje članica EU da ga je trebalo mijenjati. No jeli način, termini, jesu li rješenja potpredsjedniče Sabora i vi ste prošli puta govorili u ime kluba SDP-a pa su bili dosta konstruktivni prijedlozi oporbenih klubova, mislim da ovim izmjenama onom konačnom prijedlogu nema uvršten niti jedan od ključnih ključnih prijedloga, nešto malo sitnih promjena da ali da one nisu toliko nužne. Naime, mišljenja smo u klubu HDSSB-a da Hrvatski sabor prije svega ne treba biti nikome čekaonica za mirovinu niti čekaonica za dobru plaću niti čekaonica kada se čeka da bude fajront da se ide kući, kada se čeka duži godišnji odmor, nego da mi saborski zastupnici odgovaramo prije svega onima koji su nas izabrali a to je hrvatskome narodu. Na početku mandata ove Vlade krenuli smo pogrešno. Jedna od prvih rasprava bila je rasprava o ukidanju zastupničkih tzv. povlaštenih mirovina. Tada smo u raspravu o saborskim zastupnicima na stup srama stavili kolege, poneki koji su od nas ovdje i 7 mandata u Hrvatskoga saboru. Treba podsjetiti da je Hrvatski sabor najviše predstavničko tijelo građana u Hrvatskoj i da hrvatska Vlada, svi ministri proizlaze upravo iz ovoga Visokog doma. Ponekad je tužno i žalosno vidjeti da se obraćamo praznim stolicama i vjerujemo da je namjera zakonodavca u ovom slučaju kod elektroničkoga reguliranja dolaska u Saboru bila upravo ta slika, slika koja je krivo poslana hrvatskoj javnosti da je Sabor prazan, da saborski zastupnici nisu ovdje, da svojim radom ne pridonose boljitku Hrvatske, da jednostavno ponekad smo sami sebe doveli na stup srama. I to nije dobro. Dobro je da se popravimo i dobro da ovaj temeljni akt bude bolji da Poslovnik Sabora služi prije svega ne samo nama zastupnicima nego i narodu koji nas je izabrao. Koliko ćemo dugo govoriti? Jesu li sva ova rješenja dobra pokazat će vrijeme. Mi u ovom trenutku ne možemo prihvatiti ove izmjene saborskog Poslovnika u ovome ovome prijedlogu koji je konačni prijedlog zakona prije svega što smo i u prethodnoj raspravi u ime kluba upozoravali da je evo Hrvatska na pragu ulaska u EU trebali smo samo zaviriti u rješenja Europskog parlamenta gdje postoji nekoliko instituta gdje zastupnik parlamentarac može govoriti. potpredsjedniče Sabora i predsjedniče odbora svodimo taj institut na jedan, to je replika. Jeli dobro da zastupnik polemizira sa predstavnikom Vlade na način da mu predstavnik Vlade odgovara posljednji, zastupnik više ništa ne može reći po otvorenoj temi, a taj isti zastupnik je upravo dao povjerenje tome ministru i toj Vladi. Možda bi bilo dobro već ako smo krenuli toliko daleko da nešto ukidamo da nešto novo predlažemo da nešto modernije, suvremenije želimo dati zastupnicima kao alat rada u Hrvatskom saboru možda bi bilo dobro da oni koji su bili izabrani iz ovoga Doma odgovaraju onima koji su ih izabrali. Tako da po nama nije dobro rješenje da zadnji bez obzira što je dobro da se govori i polemizira da se raspravlja, da se rasprava širi u bilo kojem obliku jer zastupnik koji govori nije zastupnik, zastupnik koji ne želi govoriti nije zastupnik, zastupnik koji samo šuti nije zastupnik, zastupnik koji čeka da prođe vrijeme nije zastupnik i on stvara lošu sliku o Hrvatskoga saboru, stvara lošu sliku o Hrvatskoj, stvara lošu sliku o zemlji koja će ući u EU. Trebamo razmisliti o tome jeli ovo rješenje da kroz repliku više zastupnik nakon odgovora predstavnika Vlade ili predsjednika kluba ne može ništa reći, zaista po nama nije dobro i treba razmišljati bez obzira što je ovo konačno da to treba promijeniti. Vjerujemo da će izmjena Poslovnika koja će doći ulaskom Hrvatske u EU , usklađivanjem odredbe Ustava RH da će Sabor nam predati institucije Hrvatske u EU da ćemo u tim izmjenama Poslovnika upravo dati bolji doprinos radu Hrvatskoga sabora. Istina je također da smo sa svih strana, i vladajućih i oporbe, ponekad ispravak netočnog navoda krivo koristili, a činjenica je to da svi zastupnici, a mnogi od nas su u sazivu Sabora moraju biti novi, jedni odlaze, drugi dolaze, ne trebaju sve znati, ali činjenica je da trebaju govoriti, makar nekad i pogrešno. Isto tako, činjenica je da treba spriječiti da netko kaže samo nešto da bi rekao, da se netko javi da bi se javio da se to zabilježi pa da na kraju mandata kažu ovaj je bio najvrjedniji zastupnik ili zastupnica, a u biti nije ništa rekao. Činjenica je da mi saborski zastupnici ovog VII. saziva, najvažnijeg povijesnog saziva jer ćemo mi zastupnici uvesti Hrvatsku u Europsku uniju sljedeće godine, mi ćemo sjediti u Parlamentu. Upravo mi svojim ponašanjem, svojim radom, odgovornim radom u Hrvatskom saboru trebamo dati doprinos onima koji su nas izabrali. Vjerujemo da će svaki od naših birača koji su nam dali glas u bilo kojem obliku očekuju od nas prije svega da to zaslužimo. Mi za razliku od drugih parlamenata moramo još puno toga naučiti. Nekad je bilo časno ovdje sjediti, danas kad negdje dođete možda i sramotno reći da ste zastupnik, ljudi nas pogrešno procjenjuju. Ponekad dva, tri nastupa pojedinaca može stvoriti krivu sliku o svima nama. Mi smo bili zagovornici da ne trebamo govoriti o onome što smo u datim povijesnim vremenima i okolnostima svi koristili. Pa ako je taj ispravak netočnog navoda toliko nepotreban, ako ljudima ide na žive pa treba ga ukinuti ali treba dati institut koji će biti onda bolji, a ne institut koji neće promijeniti apsolutno ništa, osim toga da više ne idemo nekome na živce. Ovaj puta nećemo ići na živce vladajućima, SDP-u i partnerima jer nećemo moći odgovoriti niti govoriti do kraja ono što zaista mislimo. U vremenu koje je pred nama, a imamo vremena, možemo se o svemu dogovoriti i po mišljenju kluba HDSSB-a ovo je bilo jedno od ključnih pitanja da se konsenzusom dogovorimo o načinu na koji ćemo raditi. Ovo je naš instrument, ovo je jedini način da možemo raditi i govoriti, ovo je jedini način da možemo donositi bolje, kvalitetnije zakone. Mi smo ovdje da svojim radom poboljšamo život u Hrvatskoj, bilo na strani vladajućih, bilo na strani oporbe. Jer ako nema jasne, kvalitetne i čvrste oporbe nema ni kvalitetne ni čvrste Vlade, to je valjda svima jasno. Ako bi bilo jednoumlje onda Hrvatska ne bi ni zaslužila ulazak u Europsku uniju i ne bismo bili zemlja koja može svojim susjedima biti na čast i ponos na onome što smo napravili u kratkom vremenu, a to je da smo u teškim okolnostima postali europska zemlja, da smo u teškim okolnostima i i u gospodarskoj krizi Hrvatsku izveli na pravi put da postane europska zemlja. Sad je nama da Hrvatski sabor postaje zaista europski parlament u smislu rada zastupnika, u smislu promjene vremena u kojem živimo i u ovom slučaju u nekim tehničkim zahvatima u Poslovnik tu u potpunosti i predsjedniče odbora podržavamo, jer vjerujemo da vaše iskustvo i način rada na koji ste do sada radili u ovim ključnim pitanjima za rad Hrvatskog sabora vi imate svoj doprinos. nas zastupnike Hrvatskog sabora i sve one kolege koji danas iz opravdanih ili neopravdanih razloga nisu ovdje ne treba tretirati kao nešto što ovoj hrvatskoj Vladi nije potrebno. Ako ćemo se podsjetiti, predstavnik izvršne vlasti ministar Jovanović je na jednom skupu najavio promjene Poslovnika. Po nama je to trebao najaviti predsjednik Sabora, vi potpredsjedniče, vi drugi potpredsjedniče i bilo tko od vas koji ovdje sjedimo u ovom Visokom domu. Mi smo odgovorni svi bez obzira tko danas ima većinu za rad hrvatske Vlade, odgovorni smo za rad svakog ministarstva, svakoga ministra i odgovorni smo za budućnost Hrvatske. Jaka i čvrsta oporba, oporba koja će govoriti s argumentima, pa čak i oporba koja će u nekim trenucima u svojim govorima i pogriješiti to je ono što ste vi potpredsjedniče Stazić rekli u svojoj raspravi da možda treba podržati, i gospodin Pupovac je to rekao, ovlast predsjedavajućega sjednice da u određenom trenutku treba reagirati, treba znati procijeniti trenutak je li to zaista bilo dobro ili loše i to je po nama opravdano. Ali ono što je bilo u ovom prvom prijedlogu sada u konačnom je popravljeno je dobro, da će se kod povrede Poslovnika reagirati odmah, čekajući 24 sata pa u konačnici 48 sati gubi se smisao same povrede Poslovnika, gubi se smisao i trenutka i vremena u kojem zastupnik to želi istaknuti da je nešto povrijeđeno po poslovničkoj dakle Ovo što ste promijenili, a to je da će se predsjedavajući koliko može odmah odgovoriti, a zastupnik odlučiti da li će u pisanom obliku podnijeti povredu Poslovnika, to isto tako smatramo dobrom promjenom. A je li dobro da ako zastupnik najavi povredu Poslovnika, a to ne učini ne može po pitanju te povrede više govoriti, to smatramo da možda o tome treba još razmisliti. Vrijeme je pred nama, vrijeme je da svi učimo, nikad dovoljno ne znamo, ali vrijeme je da se u ovom Visokom domu počnemo baviti sa ozbiljnim temama, temama koje muče hrvatske građane i hrvatski narod, ljude koji danas možda nemaju posao, ljudima koji danas ne mogu platiti svoje režije i račune, vrijeme da konkretno, suvislo i zaista na najdemokratskiji način provodimo politiku i rad svih stranaka u Hrvatskom saboru, svih klubova, bez obzira da li bili na strani oporbe ili vladajućih. Vjerujemo u dobre namjere predlagatelja kada je u pitanju potreba promjene ovog Poslovnika, a vjerujemo da će biti i u ovim promjenama grešaka jer zaista u nekim institutima uspoređujući i Njemačku i Italiju i Mađarsku, zemlje koje su već članice Europske unije, postoje barem dva tri instituta gdje zastupnik može govoriti u vremenu od dvije do pet minuta da li se radi o povredi Poslovnika, da li se radi o osobnom mišljenju, da li se radi o izdvojenoj izjavi, sve je to slično. Nismo trebali ići daleko, trebali smo samo pogledati iskustva zemalja koje su članice Europske unije. Ne trebamo mi sve kopirati, Hrvatska je tradicionalno parlamentarna zemlja, ali od onih koji su u vremenima ispred nas puno više postigli imamo što naučiti. I na kraju, rekao sam, nismo protiv promjene Poslovnika. U ovom obliku ga klub HDSSB-a ne može prihvatiti, ali u svakom slučaju pozivamo na odgovornost i mudrost onih koji u ovom trenutku odlučuju. Imate većinu i siguran sam da ćete ove izmjene donijeti, ali pozivam vas i na suradnju kada Hrvatska zaista postane punopravna članica Europske unije, kada budemo konkretno morali promijeniti Poslovnik sukladno promjenama Ustava, pozivam vas da zajedno konsenzusom kao pravi zastupnici Hrvatskog sabora, odgovorni i pošteni, napravimo naš temeljni dokument pravim dokumentom, a da se počnemo u Hrvatskoj baviti pravim problemima, a to su problemi koji muče naše građane. Onda ćemo zaslužiti ono što smo izabrali, a to je volja hrvatskoga naroda. Hvala Hvala vama. Sada će poštovani zastupnik Jozo Radoš predstaviti stavove kluba HNS-a. Izvolite. **Radoš, Jozo (HNS)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnice. Evo ja ću odmah krenuti sa ovom kako se pokazuje najvažnijom točkom promjene Poslovnika Hrvatskog sabora, a to je pitanje ispravaka netočnog navoda. Moram odmah napomenuti da svi oni koji brane ostanak netočnog navoda na način koji je rade izravno protivno izričaju Poslovnika Hrvatskoga sabora. Tamo se vrlo jasno kaže kada se može reći ispravak netočnog navoda i znamo u zadnjih petnaestak godina da ne idemo sad u pojedina razdoblja da je to najčešće bilo protivno Poslovniku Hrvatskoga sabora. Najčešće se nije ispravljao netočan navod nego se ispravljao politički stav, uvjerenje, mišljenje, procjena i to je izravno protivno Poslovniku Hrvatskoga sabora. Dakle, najvišega dokumenta koji regulira rad najvišega tijela. I ovo o čemu sada i naravno onda se ulazilo u beskonačne rasprave oko toga šta se to zapravo dogodilo. Jedina mogućnost onome zastupniku čiji je netočan navod navodno ispravljen, a zapravo se ispravljalo njegovo političko stajalište, uvjerenje, procjena je bilo da podigne povredu Poslovnika. I tada bi naravno predsjedatelj, jer nakon te povrede Poslovnika zastupnik koji je ispravio netočan navod, a zapravo je polemizirao isto može tražiti povredu Poslovnika. To su dva instituta koja su bila bez ograničenja u Hrvatskom saboru i ta je rasprava zapravo i ta komunikacija gubi na kvaliteti i to je izričito kršenje jednog visokoga propisa ove zemlje, odnosno ovoga Sabora. Zbog te zlouporabe, a ne zbog toga što taj institut sam po sebi možda ne bi bio dobar zbog toga se ide na ove izmjene i dopune Poslovnika. Inače, ja sam pogledao nekoliko rješenja u desetak parlamenata zemalja Europe i samo čini mi se u jednom slučaju imate ispravak netočnog navoda kao striktnu mogućnost ispravljanja netočnog navoda. Vjerojatno su rješenja koja su usvojena u tim zemljama plod sličnih deformacija, odnosno zlouporabe toga, pa se onda zbog mogućnosti tumačenja šta je to zapravo netočan navod, onda se obično išlo na replike i replika je u kojoj nema tumačenja od strane predsjedatelja zapravo najčešći oblik ispravaka netočnog navoda, odnosno iznošenja svojih stajališta kojima se ocjenjuju stavovi onoga koji je prije vas govorio. I ta situacija u tom smislu je puno čišća. Osobno smatram da ne bi bilo loše da imamo i taj institut netočnog navoda, da smo ga znali i mogli koristiti kako treba. Budući da smo to pretvorili u stalno kršenje Poslovnika Hrvatskoga sabora onda ja mislim da je ovo dobro rješenje koje sada uvodimo. Ono omogućava komunikaciju, ali omogućava onome čiji je političko stajalište ispravljeno da kaže koji je njegov politički stav. I siguran sam da će ta komunikacija koja koja se omogućava replikom, replika će se naime proširiti. Intenzivnije tumačenje replike zapravo će biti nadomjestak netočnoga navoda. U tom smislu kolege koje kažu da se ne može nadomjestiti nešto, zamijeniti s nečim što već postoji. U tom smislu oni su formalno u pravu, formalno-pravno u pravu. Ali intenzivnije tumačenje i korištenje replike će dovesti zapravo, zamijenit će netočan navod, a ja sam siguran da zbog toga što će biti sloboda komunikacije, sloboda političke ocjene što predsjedatelj neće moći intervenirati u to da li je netko ispravio netočan navod da će i rasprava u ovom Saboru biti i bogatija i korisnija i argumentiranija. Jer onaj tko iznosi repliku on zna da nakon toga slijedi ocjena njegovih stajališta, a to bi trebalo podići kvalitetu kvalitetu rasprave. Zato mislim da su ove ocjene o tome da se radi o smanjivanju mogućnosti govora zastupnika, pa čak i o suspenziji demokracije apsolutno Dakle, svatko ima mogućnost replike, svatko ima mogućnost govora u Hrvatskome saboru. Svaki se zastupnik može javiti. U Hrvatskom saboru ne postoji ograničenje govora zastupnika prema parlamentarnoj zastupljeni pojedinih stranaka što je gotovo uobičajena praksa u parlamentima, u Europi. Dakle, može se govoriti, a to je naravno jedan od načina planiranja sjednice onoliko koliko pojedini klub ima svojih predstavnika. Prema tome mu se određuje minutaža. To u Hrvatskom saboru nije tako. Ali pretpostavljam da ćemo u nekom vremenu, nekim godinama koje su pred nama sa ciljem planiranja sjednica Hrvatskoga sabora vjerojatno morati pristupiti i tome rješenju. Ako je ovo dočekano na nož kao suspenzija demokracije, onda ne znam što će biti kada se tako nešto, dakle jedan uobičajeni institut bude uvodio i u rad Hrvatskoga sabora da bi se bolje mogao planirati njegov rad. Slična situacija sa ispravkom netočnog navoda je i povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika je opet bilo uvjerenje nekoga da je Poslovnik povrijeđen što često puta uopće nije imalo veze sa onim zapravo što se dogodilo. Dakle, nije se radilo o povredi Poslovnika. Nije se uvažavalo tumačenje predsjedatelja. I tu jednu važnu instituciju Hrvatskog sabora, a to je da predsjedatelj ima pravo reći, dati svoj objašnjenje. Ni to se nije koristilo. Ponovo su se dizale povrede Poslovnika bez ikakovih sankcija da li je to što je rečeno bila povreda Poslovnika, a nije se baš tako često, nerijetko, rijetko događalo da se kroz povredu Poslovnika također iznose politika stajališta na koje opet nitko ne može odgovoriti. Tako da smatram da je uvođenje reda u ova dva instituta koja su davala veliku slobodu zastupnicima i koja su u velikoj mjeri bila neodgovorno korištena neovisno o tome o kojem se sazivu radi, da je to zapravo jedan korak naprijed koji omogućava komunikaciju i koji će vjerojatno dovesti do kvalitete političke komunikacije i jasnoće, pa i britkosti, argumentiranosti stavova koji će u ovom Saboru biti iznošeni. Da ne govorim zapravo da u prilog je parlamentarne opozicije rješenje po kojem će se moći dati replika na izlaganje predstavnika vladajućih klubova, ali to je unutar parlamentarna komunikacija ali i posljedice na izlaganje predstavnika Vlade bez ograničenja predsjedatelja koji će onda ocjenjivati da li je to ispravak netočnog navoda, jer taj instrument je samo do sada postojao. Sada se omogućava snažnija kritika ocjena rada predstavnika Vlade i to je zapravo jedan od temeljnih smislova Hrvatskog sabora, odnosno svakog Parlamenta da se omogućava i komunikacija sa članovima Vlade, a to je sad rješenje kojim se omogućava i naravno i ono će se morati odgovorno koristiti jer nakon te replike naravno postoji mogućnost češćeg repliciranja od strane članova Vlade, ali i dizanje kvalitete komunikacije svakako je jedan od logičnih ciljeva ovih izmjena i dopuna Poslovnika. Kada se govori o elektroničkoj registraciji zastupnika sigurno je da jedan takav mehanizam, jedan takav instrument neće nužno podići kvalitetu rada Hrvatskoga sabora, ali mjesto zastupnika u Hrvatskom saboru bi trebalo biti najvažniji posao svakoga onoga koji je zastupnik. I naravno da će s tim biti vjerojatno nekakvih vrsta manipulacije itd., mogućnosti objave tih podataka, ali neka se vidi, neka javnost vidi pa onda će se kroz tu objavu, naravno naše knjige u kojima smo se upisali nisu omogućavale takvu vrstu objave, moći će se vidjeti koja je nazočnost zastupnika na sjednicama Hrvatskog sabora pa će se onda iz toga moći naravno uz neka kriva tumačenja koja nije moguće izbjeći, ali moći će se vidjeti i neke poteškoće, neke deformacije u prisutnosti zastupnika, a prečesto izbivanje i nenazočnost na sjednicama Hrvatskog sabora nije nešto što ima smisla niti sa temeljnom zadaćom, dužnošću zastupnika, a naravno niti sa doprinosom zastupnika koju koju on treba dati u radu Hrvatskoga sabora. Osobno smatram da ovo što je kolega Mlakar govorio, makar govori u ime kluba, da to nije loše rješenje. Trebalo bi, po mom mišljenju, da bi se točno znalo koliko je tko zastupnik makar to ne jamči ni njegov doprinos, ni njegovu kvalitetu, zapravo registrirati i odlazak sa sjednica Hrvatskoga sabora da bi se znala kolika je nazočnost. Pa onda neka se taj podatak koji javnost treba znati, javnost to treba znati, kroz nekakvu dugu javnu raspravu, kroz razne deformacije i medijske zlouporabe toga podatka dođemo u konačnici do neke kvalitete koju bi svakako trebali imati u radu zastupnika Hrvatskoga sabora. Ovaj Poslovnik ne tretira neke teme za koje smatram da bi ih trebalo tretirati u nekakvoj neposrednoj mogućnosti. Da li će prilika izmjene Poslovnika zbog uređenja odnosa Vlade i Sabora u praćenju europskih poslova i stvaranja uvjeta za veću nadzornu ulogu Hrvatskoga sabora da li će to biti prilika za to, ali recimo ovdje se uopće ne govori o tome da bi trebalo uvesti neke mehanizme češće komunikacije Parlamenta i izvršne vlasti. Kao što su primjerice, navest ću samo neka rješenja, nakon rasprave o nekom zakonu ili setu zakona slijedi neka vrsta zastupničkoga sata u koji se sat vremena u jednom širem području rada jednoga resora propituje rad toga ministra i toga resora. Mi taj mehanizam nemamo, mi imamo samo prijepodne i to vrlo rijetko. To je jedna od mogućnosti. druga mogućnost koju većina parlamenta ima, a mi nemamo je dugoročni plan rada Hrvatskoga sabora tako da se može znati kada, koliko kada će završiti, kada će neka točka biti na dnevnom redu, nema stalnih nadopuna dnevnog reda. Većina parlamenata u razvijenim parlamentarnim demokracijama ima ta rješenja, mi ih nemamo. Ali nadam se da ćemo ako ne ovom prigodom koja nam se prva pruža ići i prema tim rješenjima. Dobro je da zastupnik može znati kada će točka dnevnog reda za koju je on zainteresiran dva tjedna unaprijed ili točno dan, sat unaprijed idućega dana ili toga tjedna znati kada je ta točka na dnevnom redu da bi mogao o njoj govoriti, za nju se pripremati i planirati svoje vrijeme i svoje aktivnosti za sve ostale druge aktivnosti koje saborski zastupnici imaju. To su stvari koje tek trebamo čekati. Nadam se da ćemo i to skoro dočekati, da to neće biti predugo, ali to su sve stvari koje su jako važne i tu nemamo što puno izmišljati. Postoje tih 5, 6, 7 ili 10-ak instrumenata, mehanizama, instituta rada razvijenih parlamenata. Možemo uzeti one koji su najuobičajeniji ili koji su nama zbog ovih ili onih razloga bliži i tako svakako unaprijediti rad Hrvatskoga sabora. No, vidjet ćemo što će s time biti. U svakom slučaju smatram da su ove promjene koje donosi ova Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika korisne,

i drugi potpredsjedniče kao predlagaču, cijenjene kolegice i kolege. Kolegice i kolege prvo da se osvrnem na članak 5. izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori nešto o potvrđivanje dolaska u Hrvatski sabor zastupničkom iskaznicom. Evo 9 godina sam ovdje, 9 godina se upisujem u Knjigu prisutnih, moguće je da sam koji put zaboravio ali ne vidim nekog velikog razloga i ne vidim što se time dokazuje, a ne vidim isto tako što će se ovim dokazati. Sigurno se neće dokazati vrijednost jednog zastupnika, vrijednost rada tog zastupnika nego čisto forme radi da li je to potpis na papiru ili elektronski vođena evidencija ne vidim neke velike razlike, ne vidim neke svrhe i smisla. Mi moramo shvatiti da imamo parlamentarnu demokraciju. Da ta parlamentarna demokracija počiva na radu parlamentarnih stranaka i da naš posao definitivno ne počinje i završava samo u Hrvatskom saboru. jeste najznačajniji dio našeg posla, ali postoje obaveze i prema stranci, postoje obaveze prema građanima, postoje obaveze i izvan ove kuće i svuda moramo otprilike stići. To je puno lakše jednoj stranci koja ima 30, 40, 50, 60 zastupnika, a vrlo je teško jednoj stranci koja ima 2, 3, 5 zastupnika, a otprilike zahtjevi i mjerila za sve te stranke su isti od od strane javnosti. Nitko ne kaže e oni su manji, oni ne stignu nego svi moraju biti svuda prisutni. Tako da ne vidim neke velike neke velike novine u tom članku i da ćemo nešto time dobiti. Gledajte, ako bi se netko htio zainatiti i dokazivati svoju vrijednost i svoju aktivnost mogao bi svaki tjedan poslati 10 zastupničkih pitanja Vladi i Vlada bi se samo njime bavila. samo njime bavila. I što smo onda dobili? Mislim odgovore na pitanja ćemo dobiti, zastupnik ima jako veliku aktivnost, rezultati moguće nešto moguće ništa. Ono što ćemo sigurno napraviti i što mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika nećemo sigurno čupat kose zbog ukidanja instituta netočnog, ispravka netočnog navoda, ali nismo ni do sada imali nešto protiv toga. Ja barem znam da sam ga u 90% slučajeva točno koristio, a svi su znali kad ga nisam točno koristio, počevši od predsjedavajućeg koji je mogao to odmah odmah pročitat, kad se namjerno zlorabi institut ispravka netočnog navoda. Nesporna je činjenica da da institut replike u sebi sadrži automatski i ispravak onoga što je netočno i tu sigurno u tom dijelu, demokratski standardi neće biti umanjeni. neće biti umanjeni. Ono čega se mi u klubu HSU-a doista opravdano bojimo, je da u slučaju izlaganja predlagatelja ovdje bude 20 replika. I sad će taj predlagatelj na tih 20 replika odgovoriti, tu može doći i do težih riječi, može doći i do polemika i nisam siguran da će to bit sve bajno. Ovdje je predsjedavajući uvijek mogao blokirati, povrijedili ste statut, odnosno Poslovnik, ovo nije dozvoljeno. Mislim u polemici će biti moguće svašta. No, živi bili pa vidjeli. Mi smo svakako proučili ove izmjene i dopune, možda će nekome djelovati nelogični ovi amandmani koje smo dali, barem neki. Neki su sigurno opravdani, za neke možete reći da nije vrijeme da ćemo u drugom nekom vremenu mijenjati djelokrug rada odbora, ali mi smo iskoristili ovo vrijeme kad se mijenja, da a dirali su se ti članci Poslovnika, da ih i promijenimo. Što se tiče našeg prvog amandmana, on je vezan za zapošljavanje, on je motiviran samo, gdje piše zapošljavanje na određeno vrijeme da to brišemo, on je motiviran jednom drugom činjenicom. Klub HSU-a nikada nije zaposlio nikoga i doveo nikoga sa strane da bude njemu lojalan u klubu. Dakle, mi smo uzeli one ljude koji su ovdje bili na neodređeno vrijeme zaposleni i koristimo u smislu, rade u klubu i kao tajnica kluba i administrativna tajnica. Dakle, mi tih problema da moramo imat osobu koju smo doveli izvana nemamo. I smatramo da bi mi prema svima trebali slati poruku da ne zapošljavamo na određeno vrijeme kao što je praksa, nego da zapošljavamo na neodređeno vrijeme. Barem dok traje mandat, da ne svrstavamo ljude u drugorazredne, koji ne mogu dignuti kredit, a naravno rade, primaju plaću, i sve ostalo. Što se tiče članka 75. htjeli smo odmah iskoristiti priliku da drugačije uredimo djelokrug rada Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, kako bi se trebao sada ubuduće zvati. Vrlo smo to precizno utvrdili, a gledali smo da se ne preklapamo sa drugim sa drugim odborima, jer su, sa novim odborima, dolazilo je do preklapanja djelokruga rada. I bili smo veoma pažljivi. Možete svi u amandmanu, dakle na članak 21., odnosno u izvorni članka 75. pogledati obrazloženja zašto to činimo. I učinili smo na način da ovo definitivno ne može dovesti ni do preklapanja ni do zabune. Naravno pozdravljamo ideju da svi odbori imaju vanjske članove, ali mislim da moramo to isto raditi sa osjećajem za mjeru. Kao prvi umjesto 6 predlažemo jednu blagu redukciju na 4 člana, ovdje u našem Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i mislimo da je to dovoljno, pogotovo zato što će drugi drugi odbori dobiti tu priliku. I to smatramo da nam je bolje da imamo jednog predstavnika sindikata više razine i 1 iz predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca i 2 predstavnika iz reda znanstvenih institucija koje se bave pitanjima radnog prava i mirovinskog osiguranja. Mišljenja sam da bi kao i predsjednik odbora, da bi to doprinijelo više nego da imamo neku običnu reprezentativnost, da bi doprinijelo kvaliteti rada odbora. Naravno u članku 77., odnosno amandman na članak 25. govori o tome da se izbriše iz, samo trenutak, da se iz djelokruga, da se iz djelokruga rada Odbora za obitelj, mladež i šport izbriše stavka da se on bavi zaštita žena na radu. Mislim to nije potrebno jer je zaštita na radu univerzalno pitanje, koja ne podliježe razlici po spolu, prema tome ako se time bavi, kompletno, integralno ako se bavi zaštitom na radu Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo onda to ne treba duplirati. I ono što je originalno naše ideja, ja vas još jednom molim da razmislite o toj ideji, nije prihvaćena u prvom čitanju na nož, ali nije, odnosno nije doživljena na nož, ali nije ni prihvaćena. Mi predlažemo da svi govornici govore sa ovog mjesta, ovo je mjesto sa kog se govori. Dakle, bilo da imamo raspravu u ime kluba, bilo da imamo raspravu pojedinačnu, bilo da imamo završnih 5 minuta ovdje se stoji i govori, a replicira se s mjesta. Tim potezom, dakle danas više nemamo tu prepreka, svi znamo kad smo na redu, možemo se pripremit, možemo doći bliže, nema gubljenja vremena. Onaj koji replicira na naše izlaganje sa ove pozicije isto govori smjesta i mi se gledamo u oči. Dakle, imamo direktnu komunikaciju u okviru oka i uha, ne moramo se prema nikome okretati prema prema nazad i dakle imamo jednu poštenu, otvorenu komunikaciju gledajući se u oči, a bolje od takve komunikacije jednostavno ne postoji. Naravno, na volju je Hrvatskom saboru. Mi smislimo da bi to bilo u redu, to je viđeno i u drugim Parlamentima. Kolega Rađenović i ja smo bili nedavno u Danskoj, tamo čak ni predsjedavajući ne sjedi iza govornika, govornik je sa strane tako da nikoga nema iz leđa. To su neke, neke ovako delikatese, neki ovako potezi koji puno, možda malo znače ovako u na prvi pogled, a možda puno govore ili puno daju na sigurnosti govornika. Meni to više ne smeta ko je iza mene, pogotovo dragi kolega vjerujem da oni koji prvi put dolaze za ovu govornicu da im taj osjećaj nije baš tako jednostavan. Dakle, evo u dobroj vjeri uz uvažavanje čak i dijela mišljenja oporbe koje moguće su opravdane ali bar su pošteno argumentirane, ipak mislim da će život pokazati najbolje da li smo učinili dobre potezom ovim odnosno praksa će nas ili potvrditi ili demantirati da li smo dobro izmijenili naš Poslovnik. I to nije baš nevažno pitanje. Kako ćemo se o kvaliteti naše komunikacije o kvaliteti našeg ophođenja sigurno ovisi naš rejting među građanima. Ako smo tolerantni ako smo dobronamjerni onda je to sasvim jedna jedna doživljajna karakteristika Hrvatskoga sabora, ako se samo svađamo onda će reći da uzalud trošimo vrijeme, a bogme i njihovo povjerenje. Prema tome u dobroj vjeri da će ovaj projekat izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskoga sabora uspjeti Klub HSU-a podržava ove izmjene. Hvala lijepa. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javo Josip Đakić. Izvolite kolega. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo došli smo do toga da i ovu minutu vremena koja je omogućena do sada Poslovnikom u ispravku netočnog navoda i ovu minutu vremena koja je bila upriličena u članku 209.ispravka netočnog navoda, koju je predsjedavajući zastupniku mogao dati svaki puta kada je on to zatražio i koji je u svom opisu mogla biti samo da bude ispravak o iznesenim činjenicama, jasno su definirane i mjere koje su ograničavale i oduzimale riječ zastupniku ukoliko je otišao van teme ukoliko nije ispravljao netočan navod i to je predsjedavajući uvijek mogao intervenirati. Danas se ovim potezom koja je bila za ispravak stvarnog činjeničnog stanja kao što smo danas vidjeli mogućnost opravdanja tome da mogućnost predstavnika predlagatelja ili njegovih izaslanika oni mogu odgovoriti u bilo kojem vremenu kada mu predsjedavajući da riječ. Rasprava danas traje,klubovi su završili poslije svakog kluba predlagatelj je mogao intervenirati sa svojim pojašnjenjima u nivou nivou 10 minuta. Znači ne stoji ono da se nije moglo poslije ispravka netočnog navoda intervenirati. Kada se ispravi navod može se javiti predstavnik predlagatelja da dodatno pojasni s obzirom da neke stvari nisu vjerojatno bile jasne. Ovo je sigurno korak nazad u demokratskim procesima koje želite uvesti, a ne korak naprijed. Ovo nije demokratizacija u komunikaciju u Hrvatskoga saboru nego to je zatiranje demokracije. Ostaje samo replika. Zar mislite da ćemo mi kao oporba šutjeti? Pa koristi ćemo svi replike. Imat ćete ih na svako izlaganje 30, 40 i tako do iznemoglosti, pa komunicirat ćemo dvostrano kako vi to kažete. Mislite da ćemo šutjeti, nećete nam staviti flaster na usta oduzimanjem ispravka netočnog navoda tj. te minute vremena koju je zastupnik imao da intervenira na ono što je netočno izrečeno. Sve više je netočnosti koje će se morati ispravljali, sve više je onoga što se o predlagateljima i zakonima koji dolaze koji apsolutno nema ni svrhe ni svrsishodnosti i sve više je toga da se baš intervenira ispravkom netočnog navoda onda kada predstavnik Vlade ili ministar ili ovlašteni predlagatelj koji dolazi iz Vlade govori o nekim stvarima koje sigurno su demagoške demagoške floskule i netočnosti koje treba ispraviti. No činit ćemo to replikama kao što ste najavili u ovom izmjenama i dopunama osim onih koje se tiču stvari koje su u izmjenama djelokruga ministarstva te nomotehničke stvari nisu toliko ni bitne, osim tamo da se briše skrb. Skrb više nikomu nije potrebna jer vi vjerujem da nećete o nikome skrbiti nego ćete drugačije to realizirati. No ono što me najviše zabrinjava to je dopuna Poslovnika sa člankom 30.b, 30.b, 30.a u kojima se bitno krše zakoni koje je ovaj Sabor donio i poslovnikom se uređuje kako se to zapošljava u budućnosti. Do sada je bilo da to bude po zakonu u članku 30., zadnjem stavku piše "savjetnik iz stavka 3.ovog članka mora ispunjavati uvjete u skladu sa zakonom i drugim propisima". Toga više nema, danas se to može obaviti bez javnog natječaja, bez oglasa za prijem u državnu službu. Pa to je nešto što se ne može pojmiti. Predlagatelj je u ova dva članka obrazložio usklađivanje radno-pravnog položaja službenika u krugovima zastupnika sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicama, a Zakon o državnim službenicima i namještenicima stavljen je izvan snage osim odredbi koja se odnosi na plaće i druga materijalna službenika, a u punoj primjeni je Zakon o državnim službenicima. Međutim, odredbama članka 7. Izmjena i dopuna Poslovnika ukazuje da se ne radi o usklađivanju sa zakonom već o grubom kršenju i zanemarivanju odredbi Zakona o državnim službenicima te unatoč tome što su u izmijenjenim člancima Poslovnika navodi da klubovi imaju pravo zapošljavati službenike i stručne službe, evidentno je da se odredbom članka 7. Izmjena i dopuna Poslovnika najvećim dijelom odnose na osobe izvan stručne službe Hrvatskoga sabora koje će klubovi zaposliti. Naime, Zakon o državnim službenicima u svojem članku 47.propisuje postupak prijema u državnu službu. Člankom 48.propisuje uvjete za prijam u državnu službu, a člankom 49.propisuje zapreke za prijem u državnu službu. Članak 56.propisuje obavezu polaganja državnog stručnog ispita, također isti članak propisuje tko je oslobođen polaganja državnog stručnog ispita. Obzirom na novi članak 30.b poslovnika propisuje se da se odredba zakona koja se odnose na između ostaloga državni stručni ispit, ne odnose na službenike koji će se zaposliti u krugovima zastupnika. Evidentno je da stranačke osobe koje bi trebale biti zaposlene u Hrvatskom saboru se stavljaju iznad zakona. Također treba naglasiti da je ta odredba u koliziji i sa izmijenjenom stavkom 4. članka 30. koji zahtjeva ispunjavanje uvjeta propisanih zakonom a državni stručni ispit jest jedan od uvjeta čak i najznačajniji uvjet obzirom da da ne položeni državni stručni ispit predstavlja razloge za prekid državne službe. S tim u vezi nije jasno na temelju kojeg se propisa osobe koje klubovi imaju pravo zaposliti dovode u povlašteni položaj u odnosu na sadašnje službenike stručnih službi koji su morali položiti državni stručni ispit i zadovoljiti mnoge druge uvjete, kontinuirano se usavršavati da bi mogli raditi svoj posao, posebice uzimajući u obzir da osobe koje će zaposliti u klubovima imaju ista materijalna prava kao i službenici Stručne službe Hrvatskog sabora, a nema nikakvih uvjeta koji bi te osobe trebale zadovoljiti kako bi dokazale svoju stručnost, osposobljenost za rad u Stručnoj službi Hrvatskog sabora. Postavlja se pitanje hoće li se te osobe sigurnosno provjeravati ili će i u Hrvatski sabor zapošljavati osobe protiv kojih se vode sudski postupci kao što je to do sada bio običaj od ove Vlade. Ovakve odredbe Poslovnika zapravo omogućavaju zapošljavanje i materijalno zbrinjavanje Ovakve odredbe Poslovnika zapravo omogućavaju zapošljavanje i materijalno zbrinjavanje stranačkih podobnika, vladajuće koalicije, mimo zakona te grubo diskriminiranje službenika stručnih službi Hrvatskog sabora. Nadalje, ako se osobe koje klubovi imaju pravo zaposliti zapošljavaju na određeno vrijeme nije jasno na kojem se propisu temelji odredba stavka 3. novog članka 30.a kojim se uređuje da se po prestanku mandata te osobe raspoređuju na slobodna radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete. Obzirom da im prestankom mandata prestaje i radni odnos što piše u članku 7. stavcima 1. i 3. članka 30.a. Naime, ova se odredba odnosi upravo na osobe izvan Stručne službe, a ne na službenike Stručne službe Hrvatskog sabora. također treba upozoriti predlagatelja da sukladno stavku 9. članku 61. Zakona o državnim službenicima državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme. Ustroj Republike Hrvatske stavkom 2. člankom 55. propisuje da je svakom pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Stoga je ovako drsko pogodovanje pojedincima u smislu omogućavanja njihovog zapošljavanja bez ikakvih stručnih i drugih kriterija u najvišoj državnoj instituciji koja predstavlja sve građane Republike Hrvatske uvredljivo i za svaku osudu. Obzirom da je Hrvatski sabor najviša državna institucija u Republici Hrvatskoj, nositelji zakonodavne vlasti i predstavničko tijelo građana nedopustivo je ovako grubo i samovoljno kršenje Ustava i zakona, kao što je slučaj s odredbama članka 7. izmjena i dopuna Poslovnika, stoga i taj članak treba u potpunosti brisati. S obzirom da sam na kraju rasprave i ovo današnje drugo čitanje kao što je pred nama, kao i cijele ove izmjene i dopune Poslovnika osim u onim stvarima koje se tiču ustroja državnih ministarstava zbog čega su trebala radna tijela se uskladit s njima, sve drugo je demagoška floskula koja se ovom hrvatskom narodu prodaje iz redova vladajuće koalicije. Naime, bilježenje kroz iskaznicu je tehnološki napredak. Što on znači kada nema nikakvih sankcija za one koji nisu u Hrvatskom saboru? Što to znači za vašega današnjeg premijera i našega premijera koji nije u ovom sabornici proveo nijednu raspravu koja se ticala pojedinačne rasprave jer su ga boljele prepone vjerojatno. Što to znači za sve one koji danas nisu iz vladajuće koalicije, a trebali bi činiti tu većinu u Hrvatskom saboru? Što to znači za sve nas koji imamo silnih i drugih obaveza? Da, tehnološki napredak, provući ćemo ujutro iskaznicu i onda ćemo biti na odborima, pa ćemo u odboru provući iskaznicu, pa ćemo onda u klubu provući iskaznicu i tako ćemo biti svugdje registrirani da smo bili nazočni. nazočni. Što od toga ima hrvatski narod? Pitanje je da li je to vjerodostojnost našeg rada, naših ideja, naših zakonskih prijedloga koje… **Batinić, Milorad Milorad (HNS)** Hvala. **Đakić, Josip (HDZ)** A i uskraćivanje prava govora i ispravka onih netočnosti koje će doživjeti u ovom Hrvatskom parlamentu sigurno će biti jasno obrazloženo i kroz replike. **Batinić, Imamo repliku na vaše izlaganje, Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Đakić, sve ovo o čemu ste danas govorili, govorili ste o odgovornosti. Dakle argumenti sadašnjeg vladajuće, predlagača ovog novog Poslovnika jest ti da će nas naučiti odgovornosti i da ćemo ako to usvojimo konačno se početi pristojno i odgovorno ponašati. Međutim evo kolega Đakić, naveli ste vi nekoliko primjera, a evo ja ću isto reći nekoliko primjera zašto nas ne može ovaj Poslovnik naučiti odgovornosti. Pa zato jer smo se odgovornosti naučili u svom profesionalnom radu svi mi koji smo negdje radili i vrlo dobro znamo da se mora doći odgovorno na svoj posao, da se mora upisati što je vjerodostojnije, a ako se upišem u ovu knjigu vani svojom vlastitom rukom danas, ja sam pogledala 61 zastupnik se upisao. Dakle, danas u Hrvatskom saboru je nazočan 61 zastupnik. Ako uvedemo elektronskom tada možemo svoje zastupniče iskaznice dati nekome, provlačit će i možda će biti i 151 zastupnik. Ja ne kažem da ovi zastupnici da ovi zastupnici kojih nema danas ne rade nekakav svoj odgovoran posao, sigurno da rade, negdje su na terenu, međutim hoću ukazati na to da donošenjem ovakvog neće se poboljšati sustav toga da se zna evidencija zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle svi mi koji negdje radimo imamo odgovornost, imamo odgovornost prema poslu, prema obitelji i političku odgovornost i odgovornost onih koji su nam dali povjerenje. Još nešto, evo kolega Đakić, jako lijepo se govorili o odborima. Ja bih sada htjeli reći kao odgovorna zastupnica jednako tako jednu primjedbu na ovaj Poslovnik, ali i inače a nisam ga mogla nigdje dati, a to je naše Ministarstvo poljoprivrede u kojem se izbacilo i ribarstvo i izbacio se ruralni razvoj pa mi danas imamo Odbor za poljoprivredu, a briše se ribarstvo i ruralni razvoj. Ono što ja želim reći Đurđica (HDZ)** Evo samo jednu sekundu, da je ribarstvo važna grana poljoprivrede, da na tome smo jako puno činili i bilo bi jako dobro da se taj odbor nije u svom nazivu promijenio. Imamo odgovor na vašu repliku. Kolega Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, potpredsjedniče. Pa naime, sve je vidljivo da što smeta, pa čak i te riječi koje su i ribarstvo i ruralni razvoj, sad su to područja od posebne državne skrbi, korištenje sredstava europskih fondova. Pa briše se i skrb skrb kao jedna od bitnih čimbenika, skrbiti za stare i nemoćne, skrbiti za svoje građane to je časno, to je potrebno, to je pogotovo u odmakloj dobi. Naravno, briše se i seljaštvo, nema ni toga više, to je nepotrebno, to je baš seljački, što će to u Poslovniku Hrvatskog sabora. Ali mene interesira kako će objasniti i pravnim stručnjacima naš uvaženi predlagatelj koji kaže da i do sada u Poslovniku Hrvatskog sabora su mogućnosti takvog zapošljavanja bile kao što su i sad. radna mjesta u klubove zastupnika na radna mjesta u klubove zastupnika osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme bez prethodne provedbe javnog natječaja, odnosno oglasa za prijem u državnu službu. A to je ono što me najviše u svemu brine, da pravni stručnjak si dozvoljava ovako naprasito zapošljavanje u ovom Parlamentu državnih službenika i namještenika na određeno vrijeme koji će kasnije postati, raspoređeni na određene poslove za slobodna radna mjesta kojih nema, a onda će postati višak. Znači, svi oni koji neće imati mjesta u odborima, u klubovima bit će višak. Tako je bio višak vojnika, višak policajaca, višak roditelja poginulih hrvatskih branitelja, višak invalida. Sve su to viškovi koji su proizvedeni, to smo već vidjeli te viškove. Sad ćemo vidjeti vjerojatno u Parlamentu i u Vladi i u ministarstvima. Sve to govori o tome o čistoj nakani koja proizlazi iz ovoga. Ali govori o tome što su to kršenja zakona.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću svoju raspravu početi citiranjem odredbi Ustava članak 71. Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, članak 84. Sjednice Hrvatskog sabora su javne. Sada ću malo o statistici koju sam uhvatio dole na nekakvim plakatima pa kaže, četvrti saziv 37 sjednica Hrvatskog sabora, 338 dana zasjedanja. Peti saziv 152 zastupnika, 27 sjednica Hrvatskog sabora, 2230 sati rasprave, 23143 javljanja za riječ, 568 podnesenih donesenih zakona, pardon. 4922 amandmana i 1732 zastupnička pitanja. I šesti saziv 153 zastupnika, 24 sjednice Hrvatskog sabora, 332 dana zasjedanja, 24895 javljanja za riječ, 815 donesenih zakona, 3887 amandmana i 1665 zastupničkih pitanja. Evo, ponekad kažem brojke govore više od riječi, pa i možda određenih zakonskih prijedloga. Kaže evo, možda još malo statistike. Ima nas ovdje negdje 32, 33 ako sam uspio dobro prebrojiti od 151 zastupnika što nam očito govori da ili smo u krivo vrijeme ili je kriva tema ili je jednostavno vani prevruće. Kaže izrijeka da onaj tko ne drži do sebe ne treba očekivati da i netko drži do njega. Mislim da ovaj odnos može vrijediti u odnosu Sabora i izvršne vlasti jednako kao i odnosu Sabora spram građana koji nas biraju. A koliko građani drže do nas? Zadnje istraživanje …/Govornik se ocjena 2,49. U školi je to prolaz dovoljan. Vlada nešto više, a na vrhu svakako predsjednik Republike Hrvatske. Da li smo se mi ikada upitali zbog čega je to tako? Zbog čega nam građani već nakon šest mjeseci nove vlasti daju ocjenu dovoljan. Činjenica je da s obzirom na ovaj prijedlog Poslovnika mislim da nismo, jer čak i oni koji proizlaze iz ovog Parlamenta, a to je izvršna vlast imaju bolju ocjenu od nas, a sve što činimo opet činimo za njih, uvijek da njima bude bolje, da njima bude lakše. Da li možemo očekivati onda ono što su nam poručili kolege iz SDP-a da je ovo jačanje parlamentarizma, jačanje demokratskih procesa. Ja sam evo prvi puta saborski zastupnik nakon 8 godina izvršne vlasti bio sam i pomoćnik ministra, bio sam i državni tajnik i koja su moja iskustva. Došao sam prvi dan u Hrvatski sabor ushićen. Mislio da ćemo na neki način mijenjati ovaj svijet, međutim, što me dočekalo? Dočekalo me u pretincu pretincu kluba Poslovnik o radu i Ustav Republike Hrvatske. Tražio sam prostor kao i svaki zastupnik kažu snađi se. Pokušao sam se snaći, ali dopala me evo tamo Demetrova, onaj prostor u Demetrovoj. Uđem tamo, pitam ima li interneta nema. Nema mogućnosti da imate Internet. Ništa, vratio sam se kod kolegica tu u njihovu sobu i tu pokušavam nešto napraviti jer tamo interneta nema. Što dobivam? Materijali za sjednicu dobivamo isti dan, dan prije, dva dana a kako stoje određeni zakonski prijedlozi činjenica je da neki materijale stoje već i punih 180 dana ovdje. Ne možemo ih jednostavno stignut raspraviti. Oni će uhvatiti neki i po nekoliko godina. Možemo li se odnositi tako prema prijedlozima? Možemo li na taj način poboljšati ovu našu demokraciju? Što kažu naši obični građani o poslu saborskog zastupnika, kako ga oni percipiraju? Vjerojatno ga više-manje tu percepciju znamo svi. ja ću je ovdje izreći, možda ne ide nama u korist, ali ono što oni kažu saborski zastupnik je najbolji posao u državi, ne radiš ništa, imaš dobru plaću, a kad si u oporbi onda ne trebaš ni dolaziti. To je percepcija hrvatskih građana pogubna za nas ovdje u Saboru. Imamo li ih tada pravo pitati, tj. sugerirati im ili odgovoriti im na njihovo pitanje kad nam kažu a što mi vas onda uopće plaćamo. To je ono pitanje na koje je trebalo dati odgovore kroz ovaj Poslovnik. Što smo imali u praksi ovih nekoliko mjeseci? Već na prvoj ili drugoj sjednici ja mislim desilo nam se da smo mi funkciju, izvršnu funkciju pomoćnika ministra izjednačili u platnom razredu sa saborskim zastupnikom 5,27 koeficijent. Sjećam se svog vremena. Mi smo imali 4,27 ili nešto manje čak. Sjećam se svojih izlaganja kao predstavnika izvršne vlasti na nekim skupovima. Tada su mi saborski zastupnici rekli vi ste političke osobe, imenovane političke osobe. Mi smo birani od naroda. Mi smo ti koji vas moramo pozvati na red. što smo sada napravili? Podigli smo te politički imenovane osobe, dali smo im veću važnost nego samima sebi i očekujemo da nas netko uvažava i da nas netko poštuje. Tko nama sjedi dolje i objašnjava zakone? Zamjenici, pomoćnici ministara. Ministri vrlo rijetko ako je tema dobra da se u javnosti može uhvatiti koji poen. Čuli smo i priče o povlaštenim mirovinama kao predizborno obećanje ukinute, slažem se. Što smo napravili? Postoje saborski zastupnici koji će imati povlašteni saborsku mirovinu i svi od ovog pa na dalje koji to neće imati. Odlično! Odlično! Što smo još dobili? Imamo ova 3 monitora, što jedino vidim kao neki napredak, možemo znati kad smo na redu tako da ne moramo čekati da nas se prozove, a da slučajno nismo u dvorani. Glasamo dizanjem ruku, dizanjem ruku. Slušali ste ovo povjerenje naroda u Vladu itd. Mi imamo gospodina Marića ovdje, on je čovjek koji ima najveće povjerenje ovog naroda, 100%.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 /Govornik se ne razumije./… Kada imamo prijenose? Od 9,30 do 12,00 ili do 13,00. I što tada primjećujemo? Velik broj sabornika je u našoj sabornici ovdje. Da li je to možda rješenje? Imamo i tu pokušaj da se to riješi, imamo saborsku televiziju. Ali ona košta 140 kuna gospodo. Internet i MAX TV. 140 kuna pa gledaj Sabor od jutra do večeri. Možemo li mi uskratiti, kažem, građanima pravo da nas slušaju i gledaju? Da gledaju kako se borimo za njihove interese. To redovito radimo, ali zato smo se polomili nedavno ovdje na raspravi o HRT-u tko će biti Glavni ravnatelj HRT-a, a da sami a da sami za sebe ne možemo osigurati da imamo prijenos na nekom trećem kanalu nije bitno kao što to ima Italija, kao što to imaju neke druge zemlje EU. Zašto sebi to pravo uzimamo? Čega se mi to bojimo? Da li vlastitog naroda? Postavljam pitanje. I što nalazimo kao rješenje? Elektronsku evidenciju i repliku. O elektronskoj evidenciji čuli smo sve. Potpuno promašeno i neprimjenjivo, pogotovo za zastupnike koji dolaze sa strane. Lako je biti u Zagrebu, kažem, i doći iz Zagreba ovdje sebi cviknut karticu pa otići itd., međutim mi kad dolazimo sa strane, koji putujemo i nekoliko stotina kilometara nije nam jednostavno biti u Hrvatskom saboru u ponedjeljak i utorak ako nemate što raditi. Nema saborskih odbora, nema materijala, što ćete vi raditi u ovom Hrvatskom saboru, nema interneta, nema ničega tamo gdje ste smješteni. Ja postavljam pitanje što ću ja raditi? To su odgovori na koje treba dati pitanja. A pitanje replike, za mene je pitanje što je prije kokoš ili jaje? Da li je važnija zakonodavna vlast ili izvršna? Jer mi ćemo sada imati riječ izvršne, pa riječ zakonodavne, ali uvijek će na kraju istina biti očito riječ izvršne vlasti. Smijemo li mi na taj način razmišljati i dalje? Hoćemo li se onda čuditi kad na kraju budemo zadovoljni sa ocjenom 1,57, 1,23 i pred kraj samog mandata 1,0. Mislim da evo upravo Poslovnik treba odgovoriti na to i na javnost rada i na procedure, ali i na odnos ovog Sabora kao vrhovnog zakonodavnog tijela i onog onog koji treba nadzirati sve pa i Vladu i ministre i sve ostalo pa i odbiti nešto ako nam se ne sviđa. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Na vaše izlaganje imamo 3 replike. Prva se javila Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Borić baš sam vas pažljivo slušala i drago mi je da ste sve ove podatke u stvarnosti rekli i ovu ocjenu rada Sabora i ponovno želim reći da se na ovaj način promjenom i izmjenom Poslovnika neće povisiti ocjena za naš rad u Saboru kao saborskih zastupnika nego to jedino možemo sami da odgovorno sudjelujemo u radu sjednica. Pa evo kolega rekli ste da tema nije zanimljiva, popodne je, riješit će saborska većina naravno ono što želi, a to je ovo zapošljavanje. Riješit će se ispravke netočnih navoda i oni naravno nemaju uopće potrebe danas o tome raspravljati. Nemaju potrebe, nitko se od kolega iz iz pozicije nije prijavio za raspravu. Naravno jer znaju možete vi govoriti što god hoćete mi ćemo ionako riješiti onako kako mi to hoćemo i želimo i oni to mogu i svaka čast. Ali, to je na obraz svakog onog koji to čini tako i nema potrebu ništa za reći. Jednako tako rekli ste da se politička imenovanja, pa da, to je ono jedino što su oni u početku Sabora i rješavali. Zbog toga smo tu došli. Prva sjednica je bila upravo ta. I danas nas već 6 mjeseci uvjeravaju kolege evo da će ovim Poslovnikom vratiti dignitet saborskim zastupnicima jer valjda više dignitet ovoj Vladi ne mogu vratiti.

Pa moramo razgovarati unutar kluba jer s druge strane nema nikoga. Pa evo kolegica Sumrak je jasno rekla sve ono što navodim. Činjenica jest da parlamentarna većina o ovom možda za nas najvažnijem dokumentu, ja ne znam koji je još važniji osim ovoga za rad Hrvatskog sabora, a to je Poslovnik, da nemaju što reći. Znači poštujemo apsolutna znanja, apsolutne moći pojedinaca. Mislim da to nije zadatak koji su nam dali hrvatski birači i upravo smo mi ti koji moramo utjecati na ovu ocjenu koja je nepovoljna i bit će svakim danom sve gora ukoliko i ovaj dokument donesemo na loš način. Zbog toga je apel vladajućoj većini da se uključi u raspravu, pogotovo evo sada u zadnjem tjednu imamo 20 novih zakona od kojih je svaki gotovo za cjelodnevnu raspravu. Rješavaju se i ideološka i svjetonazorska pitanja i određena životna pitanja ljudi. To su rasprave, i ako već ne možemo imati 5-dnevni radni tjedan na način na koji smo ga imali dosada, znači da raspravljamo srijeda, četvrtak i petak ajmo reći cijeli dan srijeda, četvrtak, pa podijelimo to onda na 5 dana pa radimo od 9,30 do 13, 14 ne znam čemu služe one sjednice Sabora u 1, 2 po noći

Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma kolega čini mi se da tako jednu od ključnih tema kojima bi se trebao ovaj Sabor češće, više i iskrenije baviti. Zašto ocjena dovoljan? Pa zato jer jesmo dovoljni. Kad ste zadnji put vidjeli situaciju da netko iz stranke na vlasti ne glasa za prijedlog Vlade? Ili da glasa za prijedlog oporbe? Bio sam u ovom Parlamentu kad je HDZ bio na vlasti i sad kad je SDP na vlasti. Nijedanput se to nije dogodilo. Ni sa jedne od tih strana. Kao roboti se dižu ruke, spuštaju ruke i ljudi to gledaju i znaju što se događa. Znaju što stoji iza toga, znaju da iza toga stoji šef partije i partijska disciplina. Koliko puta vam se dogodilo da vam na hodniku netko od kolega kaže pa to je stvarno dobro i pametno, uđe unutra i glasa protiv. I s ove i s ove strane, podjednako mi se to događalo, podjednako. Možda to nije pristojno reći, možda se to protivi nekim kanonima kako se razgovara u Parlamentu, al tj. istina. E takvo ponašanje narod ocjenjuje ocjenom 2, dobro smo prošli, dobro smo prošli. Da je objektivan ocjena teško da bi bilo i 2. Po Ustavu dakle, ovaj Parlament kontrolira Vladu, ako mi to kontroliramo Vladu, pa Vlada kontrolira Parlament u svim potezima, čak i u ovom Poslovniku koji se tiče rada Sabora, Vlada kontrolira i Vlada nameče rješenja. I svi će dignut ruke onako kako Vlada to kaže. To je farsa od parlamentarizma i zato je ocjena dovoljan. Ovo što se radi u promjenama Poslovnika neće ništa, naravno promijeniti. Od kud to proizlazi, proizlazi iz načina izbora zastupnika. Stranka rada)** Uvaženi kolega Burić spomenuli ste prijenos televizijski. Barem 6 navrata, to je tema bila ozbiljne rasprave i na sjednicama predsjedništava Sabora, jer je televizija prijetila da će u potpunosti ukinuti televizijski prijenos, javna televizija. U petak je izglasan zakon, nema obaveze javne televizije proširena. I ovaj pravilni o javnosti rada po članku 254.: "Otvaranje Sabora.", prijenos putem interneta. Sve su to potezi koje smo iz dogovarali teškom mukom. Ali slažem se s vama, opis stanja u Saboru koje ste dali je nevjerojatno točan od 2003. nadalje. I kad ste vi bili na vlasti sve je bilo isto i danas je isto. I ja sam imao ured u Demetrovoj, u potkrovlju. Naprosto je sramota da saborski zastupnici nemaju svoje radno mjesto izvan ove dvorane, ali ništa novo, nastavljaju staro. I nešto što je strašno, kaže moramo vladajućima omogućiti, to ste čuli, da nameću svoju agendu, jer su oni to birači obećali, i za oporbenima biračkoga tijela. Oporba ništa nije biračima obećala i ona nema pravo to staviti kao agendu u Saboru. Na 10 vladajućih dolazi 1 oporbeni prijedlog i zamislite taj 1 na 10 njihovih, i toliko živcira i smeta da i to treba onemogućiti, da se ikad otvara rasprava, jer oni imaju svoju agendu, oni imaju svoje birače, oni su svojim biračima nešto obećali. Mi nemamo svoje biračko tijelo, nama nije bitno. I onda naše teme kad i dođu na dnevni red stave kasno popodne, kasno navečer, da nikad niko ne zna da je o tome uopće rasprava bila. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Pa evo, slažem se više-manje sa svime što je rekao kolega Lesar. I činjenica jest da i sadašnji pročišćeni dnevni red, stalno neke točke gura na kraj dnevnog reda i da je to isključivo pravo, ne predsjednika Sabora ili predsjedništava, ali mi ne možemo točke za koje se pripremamo i dobili smo za njih obavezu da se pripremamo čuvati te bilješke i 3 godine. Znači, mi moramo kad smo dobili materijal Vlade Republike Hrvatske i da se raspravi u ovom Saboru, onda bi bilo korektno da se raspravi u jednom primjerenom roku i da mi saborski zastupnici o njemu kažemo ono što mislimo. Ovako vi možete dobiti, recimo neki izvještaj komisije za kontrolu postupaka javne nabave, i sad će to trajati iz 2011. negdje ćemo ga raspravljati krajem 2013. Mislim da je to neozbiljnosti i da tu priču moram prekinuti i to rješavati onako kako dolazi. Ne mogu nam se slati nova izvješća, a onda su ova koja su od prije iza onih koji su bili prije. To jednostavno nije dobro, i mislim da Sabor i tu gubi jedan dio svoje svoje vjerodostojnosti i onoga što treba biti, a to je demokratski glas naroda. Eto. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća za raspravu Sunčana Glavak. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ukidanje instituta netočnog navoda zacijelo neće vratit dignitet nama zastupnicima u Hrvatskom saboru, to je sasvim sigurno. reći ću i to, za one koji su bili ovdje u prošlom sazivu da je on nepovratno narušen i razinom komunikacije u Saboru u prošlom sazivu. Upravo je sadašnji ministar znanosti utemeljitelj poznatog kokošinjca, pa mislim da je time rekao sve o sebi i razini komunikacije u Hrvatskom saboru. Rekla bi da je ovo vrlo licemjerno,…/Upadica tako je kolega Lesar, da čujem vas, čujem vas. Rekla bih da je to vrlo licemjerno, što se sada događa i sadržano je u formulaciji kolege Jelušić. Mislim da ga više nema koji je rekao da se ukida, a stvarno se ne ukida, pa to je poput onoga, mogli bi smo reći: "Da moramo olakšati otpuštanja, da bi lakše zapošljavali ili primjerice moramo povećati poreze, da bi ih mogli smanjiti ." To je njegova izjava, sasvim je isto kao i ove dvije konstatacije. Dakle, ako se želimo nečemu narugati, onda bi smo to nazvali tim riječima. Svugdje u svijetu ljudi se pozivaju na demokraciju, mi često koristimo tu riječ ovdje u sabornici. No, što je zapravo s onima koji tu demokraciju svakodnevno osjećaju, što je zapravo sa hrvatskim građanima koji ako gledaju ovo sada pitaju se o čemu oni to zapravo raspravljaju. Da li je Poslovnik Hrvatskog sabora nešto što će njima lakše platiti struju, račune za vodu ili benzin, koji eto danas opet poskupljuje 5 do 6 lipa. Pitaju oni zar je ovo najvažnije što se trenutno u Hrvatskom saboru može raspravljati i o čemu naši zastupnici, koje smo izabrali da govore u naše ime mogu danas reći. Mi se bavimo time može li se izvesti još koji trik u Poslovniku i nude nam se vrlo tanka objašnjenja. Mislim da to na neki način onako duboko u sebi priznaju i predlagatelji. Jer svjesni smo toga, bila ovdje knjiga za upisivanje koje sada koristimo ili bilo to elektronička evidencija to nikako nije garancija da će netko od nas kvalitetnije ili bolje raditi, ili da će uopće raditi, da će uopće govoriti, a to je ono što zastupnici moraju, progovarati o zakonima koji dolaze u Hrvatski sabor, naravno kolik god je to moguće u onom politički korektnom nadmudrivanju. Koliko je zastupnika danas u sabornici? Pa evo kolega Lucić je ovdje, trenutno ga nema, ali sigurno nekih naših kolega kojih nema, oni su načelnici, gradonačelnici i oni danas se nisu upisali u ovu knjigu. Što će trebati? Donijeti ispričnicu. Kako će se morati opravdati nekome? Oni za svoj nedolazak mogu odgovarati popularno je to reći samo svojim biračima, ali oni jednako tako imaju odgovornost biti na svom radnom mjestu u gradu ili u općini. Što će članovi županijskih skupština? Tražiti ispričnicu od predsjednika skupštine kada je primjerice skupština u mojoj Međimurskoj županiji uvijek četvrtkom i ja ako želim odgovorno raditi onda ću otići tamo i taj četvrtak neću biti ovdje i pitat će se tako građani gdje su ostali zastupnici? Koliko nas danas ima ovdje? Koga oni plaćaju? To su pitanja koja postavljaju. Mi se bavimo Poslovnikom bavimo se nekim stvarima koje njima neće nikako riješiti egzistenciju. Kada smo se već dotakli Poslovnika onda je on imao prigodu riješiti i neke druge stvari, primjerice na trajanje onih zakonskih prijedloga koji nikako da dođu na dnevni red ili ako baš hoćete sa manevrima aktualnim prijepodnevom, možda se i to moglo urediti poslovnikom. Umjesto toga ovdje se provlači i ono što će sigurno biti drago svima čuti posebno svima onima koji nažalost ne mogu pronaći posao, a to je da se mimo javnog natječaja u Hrvatskom saboru mogu zaposliti ljudi. I naravno što će ljudi reći? To su oni politički podobni, to su oni koji imaju političko zaleđe, koji su u političkim strankama, tako je oni će moći dobiti posao, a mi koji nismo mi moramo i dalje biti na Zavodu za zapošljavanje i biti tamo u onoj evidenciji nažalost sve većeg broja nezaposlenih. Nisam protiv unapređenja rada u Hrvatskoga saboru no ne ukidanjem jednog instituta i nikakva promjena na papiru kako god je mi nazvali, kako god je lijepo uokvirili neće automatizmom u javnost odaslati poruku novih demokratskih standarda u Hrvatskoga saboru niti će to promijeniti sliku našeg ponašanja niti će to podići dignitet saborskih zastupnika. Mi to možemo sami ili mi bismo to trebali sami bez obzira bio institut netočnog navoda ili bila to replika. U komunikaciji koja bi bila primjerena koja ne bi bila na razini vrijeđanja, na razini incidenta i onda ne bi samo incidentne situacije dobivale minutažu u našim informativnim emisijama, u dnevnicima, ne bi samo pošalice, dosjetke i sl. završavale u medijima i na taj način ruše sliku o onome što se u Hrvatskoga saboru radi a ovdje ima kvalitetnih rasprava ima ljudi koji dobro rade svoj posao koji ga žele raditi svjesno i savjesno ali nažalost to se neće promijeniti ovakvim ovakvim prijedlogom. Korektno političko komuniciranje je nešto što možete ili što ne možete činiti i to je na svakom od nas. To jednako tako jeste li dobro odgojeni u svojoj obitelji ili niste. Ako krećemo od obitelji ako je to sve krenulo od obitelji onda bi se mnogi trebali zapitati odnosno njihovi roditelji pa gdje smo pogriješili a neki očito jesu. Rekao je prije i kolega Tuđman evo demokracija svakako nije stanje koje se jednom dosegne. Slažem se kolega Tuđman s vama. Ona predstavlja jedan trajni zadatak. No ne ovako ne nametanjem ne uskraćivanjem jer nažalost i ova nazočnost na sjednicama nije garancija rada i odgovornosti to će i dalje ovisiti o nama. Javnost nam daje prolaznu ocjenu. Suočeni smo i s time, trebamo to prihvatiti međutim još jedna činjenica koliko je zapravo ovakav rad u Hrvatskoga saboru odnosno njegova percepcija u javnosti pridonio tome da imamo dobnu strukturu zastupnika najviše između 51 i 60 godina i da naši mladi s punim uvažavanjem naravno kolegama u ovoj dobnoj skupini, da naši mladi uopće nisu zainteresirani za politiku, da naše mlade politika ne zanima, ali vjerojatno ih ne zanima politika ovakva kakvu je dobivaju preko naših medija, ovakva politička komunikacija kakvu im mi iz Hrvatskoga sabora odašiljemo. Na kraju, ne znam zapravo što se ovime mijenja. Ne uređuje se ništa osim replike i evidencije, a zastupnicima je sasvim jasno da će zadnja biti na kraju vladina odnosno predstavnika Vlade, da će uvođenjem replike potpuno se okrenuti ono što je trebalo biti a to ne Vlada iznad Sabora nego Sabor kao korektiv Vlade i mislim da to nikako nije dobro. Vjerojatno će ovo biti donijeto zapravo sigurno s obzirom da još neki zakoni nisu ni prošli pa primjerice tako Zakon o športu koji će postati Zakon o sportu, a već je i to u članku 25. Predviđeno dakle da se i to mijenja. Dakle bez obzira što mi ovdje govorili ili ne govorili koliko se politički nadmetali ili ne nadmetali kolege s ove strane sabornice dići će ruku za ovakve prijedloge. Vidjet ćemo hoće li to unaprijediti našu političku komunikaciju i hoće li to ipak malo poboljšati sliku u javnosti ali kažem samo s nečim što stavite na papir to se jednostavno ne može učiniti. Hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo kolegice vidite malo prije se gospodin potpredsjednik začudio zašto ja dižem repliku našima iz kluba. Pa evo to nam je još jedino ostalo na neki način da razgovaramo. Ne mogu naravno dignuti nikome repliku iz pozicije jer oni nemaju raspravu. Ali evo kolegice što će oni učiniti nakon ovog Poslovnika, već prije su učinili, promijenili su Zakon o HRT-u, imat će svog ravnatelja, imat će svoje urednike, pa više ovaj Poslovnik i nije toliko potreban. Naime, prikazivat će se samo oni zastupnici koji će veličati Vladu, pa svi oni koji će govoriti drugačije ili se neće slagati oni će biti ili kasno popodne ili navečer u 9, a ovi drugi će uredno će biti u prijepodnevnim emisijama. A koliko je važno uopće ovo danas i ovaj Poslovnik a što nas još čeka nakon ovog poslovnika danas popodne, po meni su jako važne zakoni koji nas čekaju i koji bi se trebali ipak u prijepodnevnim satima razgovarati o njima, a to je prijedlog Zakona o financijskom poslovanju, pa koncesijama, pa ovršni zakoni, pa ovrhe, ja mislim da to zanima hrvatske građane. Međutim to ćemo mi vjerojatno noćas kolegice do jedno 10, 11 sati kao što smo i neku noć bili ovdje nas istina sve ukupno nas dvadesetak ali drugi dan ujutro je bilo u medijima da u Hrvatskom saboru nije nitko ili pet zastupnika koji su došli. To je žalosno sve skupa, međutim evo Zakon o HRT-u imaju mogu i bez Poslovnika raditi. Hvala. Imamo odgovor na repliku. Sunčana Glavak. Izvolite kolegice. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. HRT, HRT, vidjet ćemo koja će lica i tko će bit nove zvijezde na HRT-u, međutim apsolutno želim vam nešto reći. Tako dugo dok političari ne prestanu biti "zvijezde" u našim medijima, tako dugo dok ne prestanu političari puniti prvu, drugu i treću stranicu dnevnih novina, tako dugo neće moći politika biti ni najozbiljnije shvaćena. Ja želim da se što prije promijeni to što je u nekim naprednijim demokracijama usudit ću se reći od naše, a to je da političari rade svoj posao kao što radi i svaki službenik i on ne mora biti na naslovnici. Naravno, nisam baš sigurna da ćemo mi dostići tako brzo tu razinu jer ako je o HRT-u riječ pa tako i o nekim drugim medijima mislim da politika uvelike diktira tempo i zato političari žude za time da ipak budu prisutni u medijima što mislim da je sasvim pogrešno. Hvala lijepo. Hvala i vama. Naime dužan sam jedno pojašnjenje kolegici Sumrak. Gospodin Đakić još nije niti počeo govoriti vi ste već digli repliku i sad ja sam smatrao da ste prethodniku možda, da ste zakasnili, zato sam tražio pojašnjenje. Hvala. Imamo sljedeći za raspravu potpredsjednik Željko Reiner. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Ilija Filipović,

Hvala vam lijepa za riječ. Kolegice i kolege zastupnici. Ja ću se kratko osvrnuti na ovaj naš Poslovnik koji koliko god se razlikuje od drugih poslovnika toliko su svi poslovnici u tim reguliranjima procedura, poglavito zakonodavnih procedura i drugih koje moramo regulirat u ovom najvažnijem temeljnom aktu jednog jednog parlamenta, dakle Hrvatskog sabora, oni su tu negdje. Mislim da je veliku istinu rekao kolega Vuljanić kada je povukao jednu paralelu između sadašnje oporbe i sadašnje vladajuće strukture koja je bila oporba ranije i odnos Vlade i glasovanja o zakonima i zakonskim prijedlozima u ovoj Sabornici kada su te naše i uvjetno govoreći, dakle sada vaše a naše Vlada predlagala određena rješenja Hrvatskom saboru. Ja neću doživjet, a vjerujem nitko ovdje da Vlada parlamentarne većine predloži nekakav zakon, da ta parlamentarna većina ne prihvati amandmane odbora gdje je većina u tim odborima upravo te parlamentarne većine ili čak odbije u odboru ne daj Bože da nam se to dogodi u Hrvatskom saboru neka zakonska rješenja na koja će ukazati oporba vrlo kvalificirano, vrlo kvalitetno, dakle razložno i reći to nije dobro, ima boljih rješenja. stručna služba priredila zakonsko rješenje kako treba. No nećemo to doživjeti, mi smo još uvijek u toj stranačkoj stezi do te mjere stegnuti da ne razmišljamo, dakle govorim načelno, govorim i u svoje ime, o sebi mislim prije svega, nikom ne prigovaram, dakle volimo ispoštovati stranačku stegu nego se suprotstaviti nekom krivom rješenju, a to je šteta za demokratske procese koje mi razvijamo u Hrvatskom saboru jer sutra smo i sastavnica jedne velike europske obitelji ulaskom u Europsku uniju. Mi sad raspravljamo o ovom temeljnom aktu koji zanima nas, dakle sve nas jer mi živimo ove procedure iz ovog Poslovnika i ta stvar i ova priča sva sreća pa nema prijenosa, javnost ne prati ovo, dakle pretpostavljam da nemamo izravan televizijski prijenos. To uopće ne zanima, to je rekao i kolega Mlakar kao uvodničar u ime kluba, ta stvar uopće ne zanima javnost jer može biti samo kontraproduktivno jer će žar rasprava ovdje u sabornici na temu Poslovnika i oko nekih odredbi jednostavno pobuditi nove nevolje saborskim zastupnicima koji eto brinu samo o sebi, a toliko problema ima ova država. I zato je kolega Vuljanić kao veliki europejac, jer on mora tamo se sutra kao zastupnik u Europskom parlamentu ako bude neka bude, zalagati za opće interese i ne može dakle tamo biti zagovaratelj samo interesa dakle države iz koje dolazi. kad budemo imali takve odnose i u drugim parlamentima možda će to značiti jedan iskorak u demokratskim procesima drugim parlamenata, iskorak koji će značiti i razvitak demokratskih odnosa u Europi. Mi smo uvodno čuli od predsjednika matičnog odbora i potpredsjednika Sabora, uvaženog kolege Leke, u kom smislu se dira u određene članke, određene odredbe, određene norme ovoga Poslovnika i nisu ništa posebne, nisu tako znakovite. Taj Poslovnik koji mi sada imamo on je u biti probavljiv, dakle on je dobar, vrijeme traži, novi odnosi i novi koraci dakle Hrvatske ka Europskoj uniji traži i to što je uradila Vlada i ovaj Sabor što su izmijenjeni određeni zakonski projekti, dakle traže da se prilagode i odredbe Poslovnika i to je sasvim logično. Najviše rasprave i najviše žuči među nama, poglavito u oporbi, proizvele su odredbe u ovoj trećoj skupini kad je riječ o praktičnoj kaže se zbog zloporabe prava često korištenja ispravka netočnog navoda i povrede Poslovnika jer evo u našoj percepciji se dakle stvorila jedna odioznost prema toj izmjeni jer se, mi kažemo da je to ukidanje prava na slobodu riječi, na slobodu misli reći i ispraviti netočan navod. Vrlo često imamo netočnoga kroz naše rasprave, moguće da nekome zvoni nešto netočno i ja što sam rekao i sasvim je logično da netko reagira. Uostalom to je ovaj parlament, tu mi govorimo, sučeljavamo svoja stajališta itd. Ali se na indirektan način i povreda Poslovnika praktično uklanja, pravi se jedan odmak jer praktično se seli odgovor na povredu Poslovnika u Odbor Odbor gospodina Leke gdje sad treba sačekati, prođe to vrijeme i postaje malo bespotrebno čekanje tjedan, sedam, osam dana, ne znam koliko će proći dok se Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sastane i razmotri nešto što je netko protumačio kao povredu Poslovnika. I na kraju ova četvrta skupina je na čekanju, čekamo taj zakon i ja sam vrlo zainteresiran vidjeti kako će izgledati, kako će biti normirane, kako će izgledati te norme, na što će to ličiti i što će nam biti ponuđeno u reguliranju odnosa Vlade, odnosno Hrvatskog sabora i Vlade kad znamo kakvi su ti odnosi danas. Ne mislim, dakle misli se sad na odnos regulirat će se odnosi u odnosu na pitanja vezana za Europsku uniju čime bi se trebali praktično i saborski odbori prilagoditi u svojoj mjerodavnosti, u svojim nadležnostima u odnosu na ono što nas čeka, potrebama Europske unije. No, zanima me baš na koji će način to biti postavljeno. Koliko sam pogledao, dakle ove izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora dotiču 54 članka i neke izmjene su, dakle vrlo, vrlo znakovite i dotaknut ću se dakle ove izmjene članka petog koji govori. Bar sam mislio da će nakon odbora neki dan za Ustav i Poslovnik biti bar redefiniran, ako neće biti uklonjen ovaj članak 5. Međutim, on je ostao kao takav netaknut i mislim da to dakle priziva u nama jednu malu nelagodu jer se već je netko upotrijebio tu riječ pokušava disciplinirati saborskog zastupnika ovdje na jedan drugačiji način što nisam sreo. Bio sam u mnogim parlamentima. Gotovo da nema Parlamenta u Europskoj uniji i u ovoj našoj gdje nisam bio. Dakle, nisam nigdje sreo da se na taj način evidentira ulazak i izlazak saborskog zastupnika. Toga nema ni u Vijeću Europe, toga nema ni u Europskom parlamentu, toga nema ni nama u u okruženju ovdje. Nema ga ni na drugim kontinentima. Znate, to je. Nije to bježanje od novih tehnologija, ali je to nešto što čini upitnim odgovornost zastupnika Hrvatskog sabora koji tu svoju odgovornost ima i ona je uperena sama prema javnosti, uperena je prema biračkom tijelu koje nas je biralo i izbornoj jedinici gdje smo izabrani. Dakle, i to je, sastavni dio i morala i etike i rada svakoga od nas pojedinačno. I zbog toga je, to se pomalo osjeća. Ja sam to rekao i na odboru da je to pokušaj, jedan oblik discipliniranja zastupnika od strane parlamentarne većine što nije dobro. Dakle, evo ako je to pogrešna moja percepcija vi me ispravite, uvjerite me u to da to nije tako ali očito je da gotovo svi mi u oporbi na isti način, identičan način o tome razmišljamo i mislimo da se time ama baš ništa neće promijeniti. Vidite, ako se hoće imati puna sabornica mi danas ovdje imamo ovdje trećinu saborskih zastupnika koji sjede u klupama. Onda treba napraviti dublji rez i napraviti suštinske neke promjene, duboke izmjene koncepta Poslovnika Hrvatskog sabora, tako da mi obavimo raspravu o Poslovniku. Zazvonit će zvono, izvolite gospodo ući u sabornicu i izjasnit ćemo se o Poslovniku Hrvatskog sabora za svaki akt koji je obavljena rasprava, predsjedavajući zaključio raspravu, idemo se izjasniti o njemu. To bi nas vezalo sve dane. Curi mi vrijeme. Sad ću se Isteklo je vrijeme. Evo privedite kraju./… Dopustite da kažem samo još jednu stvar. Dakle, moram reći, izraziti samo svoje nezadovoljstvo da sam u petak ja i svi mi primio dakle dvostruko veću količinu akata. Dakle, preko 20 novih točaka je uvršteno. Mnoge od tih točaka, tada, tog trenutka kad je Sabor utvrdio to kao dopunu dnevnog reda nisu prošle odbore, saborska tijela. To je jako loše i to je loš primjer. Time mi marginaliziramo rad odbora. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Filipoviću. Evo bit će prilike i kroz repliku. Hvala. Na vaše izlaganje prijavljene su tri replike. Prvi se javio Miroslav Tuđman. Izvolite kolega. Hvala gospodine dopredsjedniče. Kolega Filipović je rekao da vjerojatno nećemo doživjeti ili neki od nas neće doživjeti da zastupnici glasaju mimo stranačkih uputa, odluka itd. To je vjerojatno točno, ali što je razlog tome? Kada bismo imali jedan drugi Izborni zakon da zastupnici biraju, svaki zastupnik ima svoju izbornu jedinicu u kojoj je biran, kada bi izravno odgovarao biračima onda bi i glasovanje zastupnika po pojedinim točkama neovisno o tome da li je stranka na vlasti ili nije bilo sasvim drukčije il' bi primarna odgovornost zastupnika bila prema svojem biračkom tijelu. I u tom slučaju odnosi i unutar i unutar stranaka, između stranaka bili bi sasvim drukčiji. Prema tome, to je nešto što nam, što vjerojatno trebamo imati na umu i vidjeti što bi to donosilo uopće za razvoj demokracije i stabilnosti Hrvatske.

**Vuljanić, Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Tuđman mi je oteo nastavak diskusije od prošle replike. Temeljni vid jeste način izbora zastupnika. Zastupnici su odgovorni stranačkim šefovima. Zašto? Pa zato jer ih stranački šefovi postavljaju na čelna mjesta, liste i tako ulaze u Sabor pa odgovorni su onom koji ih je ovdje doveo. Nije bitno koliko je ljudi glasalo za njega. Za njega osobno nitko nije glasao. U velikim strankama Gregora, crnu ovcu postavite na prvo mjesto, proći će. Gregor će se pojavit ovdje u Parlamentu i svi to znamo, svi to znamo. Možemo se pravit ludi, ali to jest istina. Onda kad će, a predlagali smo takav prijedlog, takav Izborni zakon pred par godina kad će se saborski zastupnici birati u svojim izbornim jedinicama imenom i prezimenom sa otvorenim listama onda će biti odgovorni onima koji su za njih glasali. Do tad ništa. I zbog toga je šteta kolega što nas sad ne gledaju na televiziji, da vide građani kako se razgovaramo o sebi i o svom radu i to da vlast o tom nema, stranka na vlasti o tom nema što za reći. Ja sam se iskreno nadao da će 8 godina opozicije naučiti ljude da se ponašaju drugačije. Kad je premijer Milanović održao svoj nastupni govor ovdje bio sam uvjeren evo novog vremena, evo čovjeka koji će krenuti u novo vrijeme, koji će nas pobrat sve na hrpu i napraviti da od ove zemlje nešto bolje ispadne. Ispalo je savršeno isto kakvo je bilo pred 4 godine, pred 7, pred 8 godina. Ista tehnologija, samo su se malo strane promijenile.

ja bih dodao još uz to i elektronička prisutnost da su izazvali možda najviše polemike između zastupnika u Saboru. Ja bih rekao vjerojatno je to točno, ali nažalost. Nažalost jer to je po meni jedna od najperifernijih stvari o kojoj bi mi danas trebali ustvari raspravljati. Po mome bi više trebali govoriti o onome nastupnom govoru premijera Milanovića kad je rekao nećemo dozvoliti da se ponovi ono što se prije dešavalo, sve će biti a priori odbijeno što dolazi od oporbe, mi ćemo to promijeniti, radit ćemo drugačije. Nastavlja se isto. Potpredsjednik Sabora Leko je u jednom javnom nastupu rekao da će oko Poslovnika pokušati iskoristiti maksimalno moguće suglasje. Maksimalno moguće suglasje se svelo na to bit će onako kako mi kažemo, a sve ostalo žao mi je, ali ne. A upravo to ruši ugled ovog Sabora. Upravo zbog toga su one dvojke. Kolega Borić je spomenuo i ona izvješća koja nikad ne dolaze na dnevni red. Pa sad imamo recimo ono što je meni interesantno Izvješće o regulaciji željezničkog tržišta iz 2010. godine, a sad smo svjedoci toga da Hrvatske željeznice sad propadaju i sad ih upravo donose novi projekt restrukturiranja koji ih do kraja dokapa. Isto tako zakonski prijedlozi koje nudi oporba pa znate i sami da neće proći. Imate toliku većinu da ne može proći baš ništa. Ali što je problem čak da se i raspravlja o tome?

Predlagatelj je u obrazloženju ovoga zakona govorio o tome da je to više demokracije, više parlamentarizma. Međutim, činjenica je da te argumentacije ne mogu ni najobičniji test proći. koji su koji, koji su sve, da li postoji suglasnost u Saboru svih parlamentarnih stranaka ili većine parlamentarnih stranaka oko suglasnosti, oko načina donošenja ovoga Poslovnika. Da li mi možemo taj Poslovnik donijeti dvotrećinskom većinom glasova? Očigledno da ne možemo. A ono što odražava demokraciju to je da se usvoje sa što većim brojem pravila ponašanja, a ne odluke koje će se ili prioriteti kako je bilo rečeno koji će se donositi po tim odlukama. Što se zapravo onda može dogoditi sa ovom više demokracije? Može se dogoditi to da nakon narednih izbora promijene se stranke na vlati i onda nova garnitura donosi nova pravila. Ili što je još gore može se dogoditi to da se zadrže ta pravila postojeća jer to odgovara stranci na vlasti, a ne i oporbi. Samo će se onda oni koji iznose argumente naći na drugoj strani. Taj nedostatak zajedničkih pravila, pravila oko kojih možemo imati suglasnost to je ono što je čini mi se problem, a što ovaj Poslovnik o radu Hrvatskog sabora za kojeg se tvrdi da između njega i Ustava nema višeg zakona da je on prema tome najviši zakon za rad Sabora da to naprosto donosimo parcijalno na temelju većine, doduše većine, ne možemo reći da nije demokratski, ali ne možemo reći da je to više demokracije i više parlamentarizma. Naime, s ovim izmjenama, po mom mišljenju, dotiču se neke fragmentarne manje važne stvari, a u bit odnosa se nije ušlo. Nije se ušlo u problem onoga što se postavilo kao pitanje digniteta Sabora. Ne zadire se u odnos Sabora, odnos zakonodavne i izvršne vlasti. Mi smo ovdje i danas imali prilike čuti i niz puta prethodno mi smo vlast. Nismo mi vlast, odnosno niste vi vlast, vi ste zakonodavna vlast, a izvršna vlast, mislilo se na izvršnu vlast da je to poistovjećivanje, naprosto ne može funkcionirati. Što je posljedica tog poistovjećivanja? Posljedica je to da ovaj Sabor za kojeg se kaže samo je Bog iznad njega nije u stanju donijeti ni svoju ni svoju satnicu, niti dnevni red, niti redoslijed zasjedanja sjednica, odnosno odbora. Oni koji su, odlaze u Europski parlament, Vijeće Europe i druge ove institucije već danas mogu dobiti raspored sjednica koje će se održati u 2013. godini po satima, po danima, po prostorijama gdje će se događati. Mi ovdje ne znamo kad će sjednica početi i kad će završiti. Mi smo imali priliku, kolega Lesar je mislim govorio da se dnevni red traje do navečer pa se mijenja sljedeće jutro. Ni to nije točno. Prije neki dan, u četvrtak čini mi se, tri puta se mijenjao dnevni red tijekom dana. Imali smo primjer da je završena rasprava prošli tjedan o nekim zakonima, o Zakonu o tajnosti podataka, o Zakonu o sigurnosnim provjerama a to nije došlo na izglasavanje zato, ne znamo zašto. Bio bi u najmanju ruku red da se u Saboru kaže netko je nešto rekao itd. Prema tome, pitanje tog odnosa između Vlade i i Sabora bez obzira na vladajuću većinu nije tako jednostavan, odnosno ne smije biti ovakav kako se danas predstavlja. S druge strane, ove promjene koje se iznose naprosto su periferne. Pitanje o evidenciji npr. koje su prave dužnosti, obveze zastupnika? Već je rečeno pa neću ponavljati ovdje imamo zastupnika koji su načelnici gradova, općina itd. prema tome oni imaju svoje obveze, ako ne znaju raspored u Saboru taj nered će se prenositi na lokalnu upravu i samoupravu. Prema tome, obveze nisu samo sjediti u sabornici ili to su najmanje obveze, problem je pripremanje zakona, biti sa svojim biračkim tijelom, razgovarati sa stručnjacima i ljudima, sudjelovati u radu odbora itd. Ovdje Ovdje se na jedan način želi manipulirati prema javnosti, a zamislite vi njih nema ovdje a što bi trebali drugo raditi sve one druge obveze, one se ne prikazuju pa onda to služi za pa onda to služi za manipulaciju. Ili imate odnos prema donošenju zakona. Ovdje u Poslovniku imate propisano što predlagač sve treba u obrazloženju za zakone koji se donose staviti. Nemate te odredbe da je potrebno, a po mom mišljenju trebalo bi staviti da je potrebno da se navede točno kada je otvorena javna rasprava, tko je sve sudjelovao u toj javnoj raspravi, kakva su sve mišljenja i stavovi i iznijeti tako kada donosimo jedan zakon imamo konsenzus oko toga i da znamo koliku koliku potporu taj zakonu unaprijed ima u javnosti, a ne samo od vladajuće većine. Čini mi se da je to nešto što nama ovakav jedan pristup naprosto samo produbljuje krizu i nema šanse da s ovakvim pristupom mi izađemo iz krize jel se zna da konsenzus oko vrijednosti kojima težimo treba biti je ono što nam omogućava to je duži put, a to je jedini put koji nam omogućava da izađemo iz krize. Mi smo ovdje imali priliku čuti prvoga dana predsjednika Vlade gospodina Milanovića kada je rekao kada je bilo riječ o tzv. komadininom zakonu, to nije protuustavno, to nije protuzakonito, to je naš svjetonazor. Iza toga sljedeći tjedan smo čuli kada su se ukidali ovi javni natječaji za pojedine institucije, nas ne interesiraju kvalifikacije, nas interesiraju samo ljudi od povjerenja. To je ono što se sada događa. Sve ove rasprave oko smjene ministrice Holy i toga naprosto idu u krivom smjeru. Što se mene tiče nije problem da svatko predlaže, zagovara pojedine ljude i normalno je stranka na vlasti stavlja svoje ljude na određena mjesta, ali mijenjati zakone, mijenjati propise, mijenjati statute da bi se stavili svoji ludi bez kvalifikacija, to je ono što nas vodi u još što nas vodi u još veće krize iz četa ćemo se teško izvući. To naprosto znači stranačku privatizaciju države i to nije ono što se želi i u ovom zakonu i na ovom primjeru reći da je to više demokracije i više parlamentarizma.

zapravo iznad Hrvatskoga sabora bi trebao biti prije svega narod ali nažalost nije ni izgleda ni Bog ni narod nego je iznad Hrvatskoga sabora samo hrvatska Vlada. Ispada da je sve naopako. Imamo odgovor na repliku, Miroslav Tuđman. Izvolite. Vjerojatno nisam bio precizan, ja sam rekao da neki govore da je to a da ovdje zapravo ovakav odnos kakav postoji između Sabora i Vlade ili vladajuće većine u Saboru i u Vladi praktički ako hoćemo karikirati karikirati onda je to nekakav odbor ili pododbor Vlade. Jel pogledajte samo reakciju medija, čim Vlada predloži zakone odmah se piše to je riješeno, čim Vlada smijeni Rohatinskog imenuje nekog drugog odmah je to riješeno. Prema tome, uloga Sabora, dignitet Sabora samim time je minimiziran. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani drugi potpredsjedniče. Evo držim u rukama, poslije ću vam predati gospodinu Leki ispravak netočnog navoda, ali predat ću i ovaj ključić koji ničem ne koristi. To već mjesecima čujemo, krivi su oni prije nas jer oni su instalirali pogrešnu tehniku, pa mislim daje 6 mjeseci dovoljno, rekli samo da demokracija najskuplja nedemokracija. Mislim da bi bilo puno demokratičnije da ovi ključići nečemu služe pa prema tome to ću vam poslije predati. Ovdje mislim da jedan dobar dio rasprava koje su bile obavljene da se bave potpuno pogrešnim stvarima, navode se pogrešni problemi u Hrvatskoga saboru. Jedno jedino ili najključnije pitanje je u što se zapravo Hrvatskoga sabor pretvara? Ali taj Hrvatskoga sabor ne budemo licemjerni se ne pretvara u ono što danas jest posljednjih 6 mjeseci, on se pretvarao u ovo što mi danas jesmo 22 godine od 1990.godine, da ne idem dalje u povijest. Sabor je postao glasačka mašina. Saborski zastupnici su lutke na koncu. tko dobro tko poteže konce, tko je prije potezao konce. Prije su se potezali konci na jednom drugom zagrebačkom brdu, danas se potežu konci preko puta Sabora u Vladi. Prije su to radili u HDZ-u njihovi vođe, danas tu radi u KUkuriku koaliciji Milanović i Čačić Čačić i sasvim sigurno da Poslovnik kakav god da se donese da smo najzadovoljniji s njim neće riješiti kukavičluk i neće riješiti poltronstvo. Dobro znamo ono što je prije kolega Tuđman govorio, sve odluke se donesu ovdje u Saboru se samo glasa. Dobro znate da je u 12 sati u petak stampedo, dolaze saborski zastupnici raznih krajeva Hrvatske i svijeta da bi digli ruke, čak često ne znaju ni za što dižu ruke. To je problem kolege i kolegice. Mi nismo zaslužili ni dvojku, mi smo zaslužili čistu jedinicu jer mi smo ovdje, prije je isto netko govorio, samo da bismo ispunjavali, ne svi al uglavnom iz vlasti, prije je tako bilo i u HDZ-ovoj vlasti, danas je tako u vlasti Kukuriku koalicije. Sjetite se dobro, nekad se služilo čovjeka za kojeg je jedan saborski zastupnik rekao iz HDZ-a da je pametniji od Isusa, Ivu Sanadera. On je vukao konce, danas ga se odriče. Nije se pitalo da li je zakon dobar ni prije, ne pita se ni danas da li je danas zakon dobar. Često se na hodnicima čuje da, znamo, u pravu ste, ali to je stranačka disciplina. Glasa se protiv svoje savjesti, glasa se zbog stranačke stege, glasa se izgleda zbog fotelje. Kada će se promijeniti ovakvo stanje u Saboru, prije svega promjenom Izbornoga zakona, kada više vođe stranaka neće odlučivati o tome tko će biti na na listi 1., tko će biti 5., tko će biti 14.-ti na listi, znači kada će moći birači odlučiti da će u Saboru sjediti 14.-ti, a ne 1. tada će valjda ljudi početi i govoriti po svojoj savjesti i glasati onako kako misle da bi trebalo glasati. Kada će oni biti odgovorni stvarno biračkom tijelu tada će, sasvim je sigurno, ovaj Sabor početi vraćati dignitet. Sve ovo o čemu danas razgovaramo u Saboru, o tome je li ukidanje ispravka netočnog navoda nedemokratičan postupak, je li replika bolja od ispravka netočnog navoda, članovi Vlade dobiti priliku da budu u Saboru nadređeni zastupnicima, mislim da su to sve floskule zbog toga što oni i jesu u suštini nadređeni saborskim zastupnicima. U suštini izgleda da da Sabor izvire iz Vlade, a ne Vlada iz Sabora i da će se takva praksa nastaviti i nakon usvajanja bez ikakve sumnje u petak, nakon usvajanja ovoga Poslovnika. Hrvatski laburisti, čiji predsjednik ne odlučuje o tome tko će biti na kojem mjestu na izbornoj listi, predložili su neke dopune, izmjene Poslovnika. One se tiču procedure. Međutim, nijedan taj prijedlog nije uvažen. Zašto nije uvažen, zbog toga što kažu mi ćemo preuzeti odgovornost, mi odlučujemo mi vas nećemo slušati. Mi smo odgovorni narodu i mi smo odgovorni narodu i nas je narod izabrao i mi smo dobili povjerenje svojih birača u svojim izbornim jedinicama. I oporba ima u Saboru pravo raspravljati i oporba ima pravo predlagati zakone i vi kao većina trebate usvajati prijedloge za raspravu, a vaša odgovornost se ogleda u tome da ćete te prijedloge ili prihvatiti ili odbiti. Ali što se događa, događa se to da čak ne želite raspravljati. Dokaz o tome vam je Zakon o HRT-u, zbog formalnih razloga vi ste odbili da se o dva zakona raspravlja istovremeno. I onako biste usvojili onaj koji mislite da je bolji, a bolji je uvijek vaš jer vlast uvijek ima najveću pamet, kasnije se vidi da ipak to nije tako. Dakle, ovdje u Saboru bi se trebalo njegovati pravilo demokracije, parlamentarizma, a to je odnos većine prema manjini i to jest suština demokracije. Međutim, često se u samome Saboru postupa neparlamentarno, ne uvažavaju se mišljenja. Kao što saborski zastupnici većine služe samo za glasanje u petak u 12 sati, tako i saborska većina smatra da je opozicija tek ukras u Saboru. Sve što se ovdje predložilo biti će pregaženo upravo dizanjem ruku, čak nitko se nije htio ni osvrnuti na prijedloge, znači ne žele se raspravljati o onome što opozicija misli, što opozicija predlaže, a kamoli da se razmisli o tome treba li o tim nekim prijedlozima koji bi olakšali rad rad zastupnicima u Hrvatskom saboru, olakšalo i zastupnicima većine u Hrvatskom saboru. Sve ovo što smo, Hrvatski laburisti što su predložili ide prema tome da saborski zastupnici lakše obavljaju svoj posao i da kad sutra dođete u opoziciju da vam je puno lakše. Međutim, vi ste isto kao što je bio HDZ mislite da ćete vladati razumije se./…. Međutim ono što činite sada opoziciji, a to je da se prema manjini odnosite neparlamentarno to će sasvim sigurno doći jednog dana na naplatu.

onaj govor koji je o Hrvatskom saboru kolega Vukšić mogao čuti na autobusnom kolodvoru, te argumente, u tramvaju, u kafiću, na tržnici. Takvu vrstu populizma vlast s jedne, s druge strane izbjegava zato što ne ide na autobusni kolodvor, na tržnice, ne vozi se tramvajem i funkcionira na drugi način. Da budemo iskreni, ovaj odnos Vlade i parlamenta ovakav, odnosno njihov latentni sukob nije naš specijalitet, to se događa i u Europskom parlamentu isto tako. Stalni sukobi između Europskog parlamenta i vijeća. Međutim ono što je razlika, tamo se sve skupine u parlamentu postave na zadnje noge, kad vlada, izvršna vlast, vijeće, Europsko vijeće, šefovi država kad hoće nešto napraviti pokraj Parlamenta i nešto što nije prošlo pametnu parlamentarnu proceduru. Ovdje to nije slučaj. Ovdje uvijek vladajuća većina stane uz svoju Vladu bez obzira što to Vlada radi i koja to Vlada jeste. Netko će ovaj začarani krug jednog dana morati prekinuti. Ili ćemo u Hrvatskoj postaviti kancelarski sustav, onda znamo što je ili će ovaj začarani krug prekinuti netko. Ja sam se iskreno nadao da će to biti sadašnja vlast. Očito čekate laburiste. Pa dobro, nećete dugo čekati.

ili započet ćemo biti zrela parlamentarna demokracija onoga trenutka kad ovaj Parlament, odnosno Hrvatski sabor odbije prijedlog Vlade. Sjetite se koliko puta ste dobili na saborske klupe zakon, sat vremena nakon toga su došli amandmani na taj zakon. Da nisu došli amandmani na taj zakon ne bi nikom palo na pamet dati amandmane. Ali u Vladi su se sjetili dati, pogrešku smo napravili. Saborskim zastupnicima izgleda zabranjeno razmišljati i zabranjeno je protusloviti Vladi jer Vlada zna, Sabor ne zna, Sabor diže ruke, Sabor to sjede lutke koje gledaju mig preko puta Trga sv. Marka. Hvala. Još jedna replika, Josip Đakić. Izvolite kolega. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo, kolega Vukšić puno ste toga primijetili. Ja bih se osvrnuo samo na one zakonske odrednice koje govore o državnim službenicima. Državni službenici su definirani zakonom o njima i jasno govori kako se popunjavaju radna mjesta u državnim službama. Pa tako u način popunjavanja radnih mjesta koji je definiran člankom 45. Slobodna radna mjesta u državnim tijelima popunjavaju se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika u skladu sa ovim Zakonom. Sve je pojašnjeno u daljnjim člancima što je to definirano i kako to može biti. Postupak prijema u državnu službu također. U članku 47. redoviti izvanredni postupak prijema. Jasno je što oni, koji su uvjeti za prijem u državnu službu. Osoba koja prima u državnu službu mora imati odgovarajući stupanj obrazovanja, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo osim u slučajevima prijema vježbenika. U daljnjem slijedu jasno je definirano što to mora imati kada bi bio u državnoj službi. Mora položiti državni stručni ispit. Bez toga bi bio otpušten iz službe u roku godine dana. Ne može biti primljen u državnu službu privremeno nego do godine dana, ne duže. Sve je jasno definirano. Čak u ovom prijedlogu Poslovnika je upotrijebljen i zakon koji je stavljen van snage osim njezinih odredaba o plaći. Mislim to stvarno nema veze sa zdravom pameću da se tako grubo krše zakoni koji su doneseni u ovom Parlamentu koji su važeći i koji se ne stavljaju van snage. U prijelaznim i završnim odredbama jasno piše da je u odnosu na državne službenike prestaje važiti Zakon o državnim službenicima, ali se primjenjuje samo u plaćama. Naravno da takovim donošenjem ne možemo nikako se složiti kao što ste vi primijetili da se ovako bahato bez javnog natječaja, bez internoga natječaja, bez napredovanja u službi popunjavaju i klubovi zastupnika, a onda u konačnici da predsjednik kluba bude taj koji je meritoran da

Kolega Vukšiću rekli ste u svojoj raspravi Sabor se svodi na glasačku mašinu. Vaš prethodnik prof. Tuđman je rekao otprilike mediji objavljuju odluku Vlade kao konačnu jer je Sabor više-manje neću reći nebitan, ali pro forme kod donošenja nekih odluka. Na jednu i na drugu od tih izjava s ove strane šutnja. Šutnja je znak odobravanja. Obrazloženje je demokracija u povojima, mi smo mlada demokracija. Pa što radimo da to promijenimo? Ali ama baš ništa. Hvala lijepa. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Franjo Lucić. Izvolite kolega. iz ove desne strane bez obzira da li je desna, da li je lijeva, svake četiri godine se to mijenja. Međutim, sasvim sigurno da bi šefovi s one strane Trga sv. Marka mogli natjerati saborske zastupnice u sabornicu i mogli bi sasvim sigurno narediti da i pozicija da raspravlja o ovom. Pozicija uopće ne raspravlja o tome jer izgleda to nije važna tema, jer je već to napisano i Bože moj što se ima o tome raspravljati. Međutim, šefovi stranke ih ne tjeraju, ne tjeraju zbog toga što su postigli sporazum. Vi dižete ruke, a poslije toga niste dužni biti u sabornici. Sasvim sigurno da bi trebalo radi digniteta saborskih zastupnika i radi digniteta hrvatskoga Parlamenta razmišljati o tome i pripremiti jedan Poslovnik i promijeniti još neke zakone i vidjeti trebaju li neki saborski zastupnici sjediti na pet stolaca i ne obavljati ni jednu svoju funkciju kako treba i s time da su i gradonačelnici, načelnici, da obavljaju svoje obveze na fakultetima, da se pojave, da se samo prikažu na glasovanju. To su teme o kojima trebaju razgovarati saborski zastupnici. Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege. Puno je toga danas rečeno i nije dobro ponavljati se, ali ja ne mogu ne kazati neke stvari kojih kojih se malo doticalo. Naime, u mandatu u kojem sam došao u Hrvatski sabor ja sam kao i većina u Hrvatskoj državi rekli bismo onako pod navodnike običnog puka imao svoje mišljenje o Saboru i saborskim zastupnicima. Međutim, ono je bilo uvjetovano i medijima. Međutim, dolaskom ovdje u Hrvatski sabor ja sam to mišljenje u potpunosti promijenio ne samo o o saborskim zastupnicima u Hrvatskom saboru već i o ovim ljudima koji nas poslužuju ovdje u sabornici od restorana, od kafića, info centra, biblioteke i službi fonograma, tiskare i svega onoga. Ti marljivi ljudi koji nas ovdje opslužuju, koji se zapravo ne vide, pa i oni sami dok smo mi ovdje rade i u vremenu koje mi provodimo ovdje u Hrvatskom saboru. Zato se ne bih složio sa kolegom Vukšićem koji kaže da su saborski zastupnici ovdje samo da bi dizali ruke po naputku svojih stranačkih vođa. Pa recimo, evo moj današnji dolazak u Sabor od 8 sati ujutro jer sam pogriješio termin Odbora za ravnopravnost spolova koji je trebao biti u 9 sati, ne danas već sutra, iskoristio sam to u našoj saborskoj biblioteci sa ženama koje vas mogu vrlo dobro uputiti u neke stvari koje se ovdje događaju. A nakon toga smo imali i prijem Gradišćanskih Hrvata koji su nam došli sa svojim problemima ovdje u Sabor da im mi pomognemo kod njihovih parlamentaraca zbog skorog Zakona o nacionalnim manjinama koji će se donijeti u austrijskom Parlamentu misleći pri tome da, jer smo mi takvi u naravi, govorimo o sebi najlošije i prikazujemo sebe u najlošijem svjetlu. A kada vidimo to i u zemljama koje imaju dužu demokraciju da neke stvari ne idu tako kako mi mislimo. Činjenica je da je ovaj konačan prijedlog Odluke izmjena i dopuna Poslovnika Hrvatskog sabora mijenja po meni tri bitne stvari, a to je o čemu smo danas govorili ispravak netočnog navoda, zatim povredu Poslovnika i ono što je s čim se nikako ne mogu složiti to je evidentiranje i registracija saborskih zastupnika. Teoretski oni se mogu prijaviti i biti jednu minutu tu i otići odavde ča. Međutim, danas se govorilo o tome o modernizaciji svega ovoga u Hrvatskom saboru. Ja ću vam reći, evo ja sjedim tu vjerujem kao i većina kolega na 70 cm, imam imam ovaj uređaj i to je moj uređaj, to nije od Sabora uređaj, gdje imam i svoj mobitel, ja ga plaćam, ne plaća ga Sabor. U tih 70 cm imam 20-ak prijedloga zakona, nekih svojih materijala koji mi koriste kako bi se što bolje pripremio za rasprave u Hrvatskom saboru. Vjerujte mi to je nedovoljno, to je malo i u usporedbi sa drugim parlamentima mislim da ne bismo trebali uopće govoriti kako nam je ovdje, odnosno kakav E sad kod te elektronske evidencije istina je da su neki od kolega rekli, a ima nas jako puno koji smo načelnici, gradonačelnici i sigurno je da moramo obavljati svoje dužnosti i iz mjesta odakle dolazimo. Naravno, složio bih se i sa kolegom Tuđmanom koji kaže ukoliko vlada nered, misleći na nered vezano za dnevni red i ukoliko ne znamo kako nam traje taj dnevni red naravno da se to prenosi i na jedinice lokalne samouprave, odnosno na niže razine jer ako ovdje nešto ne štima onda će dolje to biti kudikamo gore ili drugačije, ili nećemo ispoštivati one termine koje smo trebali. Pa slijedom toga ovdje je bilo govora i o političkoj komunikaciji i o tome da zapravo Sabor treba biti nadređen Vladi, a ne Vlada Saboru. Ja vjerujem da će se i ovim izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora posložiti neke stvari koje bi trebale služiti i svima nama. Vjerujem u to, ali nisam za to da se takve stvari mijenjaju i sigurno ću uz svoj klub biti protiv toga i protiv izmjena i dopuna ovoga Zakona. U nadi da će nam svima biti bolje vjerujem da ćemo uvijek tražiti bolja rješenja kako bi javnosti, a u prvom redu i građanima RH bilo bolje ne raspravljamo o ovakvim stvarima oko najbitnijih stvari u Domovini Hrvatskoj vezano i znajući kakve su gospodarske prilike danas. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku, Branko Vukšić. Izvolite. Da kolega Babiću ja se slažem s vama. Saborski zastupnici rade i u odborima, saborski zastupnici komuniciraju s građanima, saborski zastupnici pišu zakone, saborski zastupnici pišu amandmane sve to rade saborski zastupnici. Ali na kraju, ja govorim prije svega o saborskim zastupnicima većine, na kraju saborski zastupnici većine odlučuju hoće li prihvatiti ili odbiti zakone koje predlaže Vlada. I što se tada događa? Nikad ne odbijaju. Što znači da ni o čemu ne odlučuju. Znači da je sve gotovo. Ako može premijer smijeniti guvernera i o tome u javnost pisati kao o gotovoj stvari da je guverner smijenjen i da će biti postavljen jer ga ga premijer postavlja gospodin Vujčić, a Rohatinski smijenjen i kad to premijer čini telefonom jer kaže što će se susretati tad stvarno jest ovaj Parlament Kazalište lutaka.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 ove izmjene i dopune zakona i reći ću ono što sam i maloprije rekao u replici da upravo ova rasprava danas koja se vodi ovdje u Parlamentu doista govori sve. Govori da mi koji smo danas u opoziciji imamo primjedbe na ovaj zakon, a da istovremeno pozicija, dakle SDP i ostale stranke koje su u koaliciji, jednostavno danas nemaju potrebe za raspravom jer njima je valjda sve jasno, a mi koji se ovdje danas javljamo, koji raspravljamo, koji ukazujemo na nešto što nije dobro ispada da smo mi neki drugačiji zastupnici od ovih ljudi koji dolaze iz SDP-a i koalicije. Da li je to doista tako? U raspravi predsjednika kluba smo upravo čuli ispred SDP-a i gdje sam mu osobno rekao da je i sam sebe uvjerio kako je ovaj zakon dobar to doista pokazuje i kaže maloprije ova aktivnost o kojoj sam govorio da nema jednostavno zainteresiranih ljudi za raspravu ispred koalicije pokazuje da je to doista jedno jednoumlje, da je to prikazivanje jedne sile unutar Sabora što su ovdje i moje ostale kolege govorile jer to doista upućuje na to. Ne može me nitko uvjeriti da to nije tako. Upravo iz razloga što razmišljate mi imamo većinu, a vi pričajte svoju priču, vi replicirajte. Usto nam uskraćujete ispravak netočnog navoda jer što bi bilo da je to kojim slučajem HDZ u prošlom sazivu ili ne daj Bože prije 8 godina napravila? Pa sjećamo se jako dobro retorike kolega iz SDP-a kojim su se rječnikom u proteklom mandatu služili. Koliko su puta upotrebljavali kako vi to danas kažete zlonamjerno ispravak netočnog navoda. Koliko puta se je govorilo neprimjerenim rječnikom, uvredama, pogrdama od predsjednika Vlade pa nadalje. Danas nam ovdje i u proteklim danima držite jedno predavanje o lijepom ponašanju u ovom Parlamentu. Pa jel mislite da smo mi zaboravili proteklu godinu i protekli mandat? I stoga doista danas sve ovo što mi govorimo i sve ono što se vi danas izrekli dakle kroz jedno ili dva izlaganja govori upravo da vi provodite jedno nasilno ponašanje pod krinkom dakle mi ćemo to provesti na bilo koji način htjeli vi to ili ne htjeli. Pa da li je to danas u 21.stoljeću doista potrebno provoditi kada istovremeno gledamo i druge parlamente koji su upravo dali svojim zastupnicima ne samo da govore za glavnom govornicom nego da iskazuju i svoje mišljenje i ispravke kroz sve moguće provedbe Da li mislite, a prije svega vjerojatno polazite i od svojih zastupnika kojih nema ne ovdje danas nego od početka Sabora, ja ih znam, ali neću biti tako zločest pa ih imenovati, koliko puta su bili na sjednici zastupnika u Hrvatskom parlamentu, neću govoriti o vašem premijeru koliko je puta bio u protekle 4 godine. i danas vi uvodite neke kartice. Da i mi smo za kartice pa ćemo vidjeti tko dolazi tko ne dolazi, tko što govori itd. Vi ste ovih dana upravo na brzinu kao što želite to i danas provesti i drugu točku dnevnog reda Ovršnog zakona, vi želite jednostavno stavljati sve ono što je bino u popodnevnim satima kada nisu kamere uključene, želite odvratiti pozornost javnosti od komentara i rasprave ljudi iz oporbe, želite jednostavno na svaki način obezvrijediti sve ono što predlažemo a doista se u ovih 6 mjeseci napravili pogrešaka, toliko srljate, letite, sami sebe ispravljate, donosite zakone, povlačite zakone itd., Zar nije dovoljno rečeno u proteklim danima kako ste i na koji način donijeli Zakon o javnoj televiziji? I tu ste također napravili jedan udar, na sve nas ovdje koji smo drugačije mislili, ali što je najbitnije napravili ste udar na ljude i koji su vas birali i oni koji gledaju državnu televiziju? Pa zar je u današnjem vremenu dopušteno a preporuka je EU upravo da HRT odnosno državna ne smije biti stranačka, vi upravo u ovim proteklim danima ste rekli sve o tome. Dozvolili ste i forsirate da smijenite sve one ljude koji su izabrani na jedan demokratski način i onda dva dana prije nego što ćete donesti te zakona šaljete kao policiju, izmislite tamo jer su nešto napravili ili nisu napravili. Pa imali ste to vremena i poslije kada postavite svoje ljude, ali ovo je bolje ovako poslati policiju prije pa da se kaže zbog toga smo vas smijenili, moramo vas mijenjati, vi ne radite dobro. Dakle takav ste jedan represivni zakon donijeli gdje ćete imati stranačku televiziju, gdje ćete sve svoje vođe moći hvaliti otvorenim ustima i ujutro, i u podne i navečer, ali to će narod prepoznati i već poznaje. Donijeli ste represivne gospodarske zakone koji će ubiti gospodarstvo u vrlo krakom vremenskom periodi. Rekli smo, da mi nismo protiv toga, ali smo protiv da se donose na takav brzi način. Donosili ste još mnoge zakone koji su protiv interesa hrvatskog naroda i koji će im biti sigurno na štetu. Zašto u današnjem vremenu ovdje netko je od kolega govorio, pa zar vi mislite da ćete vladati 20 godina? Pa šta ako budete vlast izgubili u kratkom vremenskom periodu a pripremate se kao da ćete živjeti i vladati 120 godina? Pa zar su nam danas potrebni takvi zakoni u ovome današnjem vremenu? I kada govorimo o karticama dakle o ulascima izlascima mi smo ti upravo krivci koji smo stvorili u javnosti takvu percepciju da saborski zastupnici ne rade da ih nema, istovremeno ne pitajući gdje smo, šta smo u kojim odborima ali jednostavno smo svi skupa krivi zato što se to tako dogodilo. S druge srane danas imamo ovdje i zastupnika koji su i načelnici i gradonačelnici, a vi upravo predlažete i novi zakon gdje će moći i župan moći biti saborski zastupnik što je po meni isto u redu jer onaj zastupnik kolega Vukšić je govorio kao ne trebamo se baviti svime, kolega Vukšić ako niste možda, a niste bili čelnik lokalne samouprave i regionalne samouprave mišljenja sam da upravo zastupnici koji su i načelnici i gradonačelnici i župani daleko mogu lakše rješavati svoju problematiku na lokalnu nego ako to niste. Utoliko je bolje da upravo ti zastupnici, a sutra i župani neka budu ovdje ali nemojte ih onda ograničavati da ne može izaći i otići u bilo koje ministarstvo, u bilo koji fond ili u bilo koju instituciju jer jednostavno pomoć svim onim ljudima koji rade u našim lokalnim samoupravama je upravo neophodna pomoć zastupnika koji koji ovdje rade u Hrvatskom parlamentu jer su u neposrednom kontaktu sa svim ministrima i sa svim onim ljudima koji čine Vladu RH. I zato ovo donošenje zakona i uskraćivanje da se ovdje kaže šta se misli, da se uskrati i vi kažete da vi nećete moći imati ispravak netočnog navoda ali ćete moći imati repliku, da, vi dajete predstavniku Vlade da mu mi repliciramo a istovremeno da ti on odgovara i di mu ti više ne možeš onda odgovoriti. I moraš se povinovati njegovom odgovoru jer tvoje mišljenje ništa ne vrijedi. Predstavnik Vlade ili predlagatelja bilo kojega zakona će imati završnu riječ i ono što on kaže to je svetina, a sve ovo što mi mislimo da je drugačije ili što smo vas već nekoliko puta uvjerili da ne donosite dobre zakone, to sve skupa neće vrijediti i bit će svaka riječ zastupnika

ni stranačka. Nisu je podržavali. S tim ja se grozim licemjerja, policija treba uredovati i ne vjerujem da je SDP poslao policiju na Prisavlje. Policija prema svjedočenjima visokih dužnosnika u policiji nije smjela u vrijeme HDZ-a uredovati na HRT-u jer svaki put kad je pronašla neke nedopoštine rekli su prste k sebi, ne dirajte naše ljude. Prema tome ne bih tako, koliko god sam kritičan prema ovom zakonu tako vezu povukao između policije i vlasti, odnosno HTV-a. Smatram da saborski zastupnici trebaju raditi jedan posao ili kad rade tri posla onda ne obavljaju niti jedan posao dobro jer nisu supermeni i to se dokazuje. Ne možete biti istovremeno na dva mjesta, ne možete biti toliko dobri da biste mogli odlično obavljati dva posla, tri posla, četiri posla, biti gradonačelnik nekog velikog grada recimo Splita i biti saborski zastupnik. Sasvim sigurno da ne postoji taj čovjek koji će obavljati jednu dobro. To su tzv. ljudi koji misle da su nezamjenjivi, ljudi koji misle da će zbog njih propasti svijet, međutim vidite da Hrvatska propada i s njima. Hvala. Imamo odgovor na repliku, Franjo Lucić. Izvolite kolega. **Lucić, Franjo (HDZ)** Ma kolega Vukšić, nismo se razumjeli. Nisam ja rekao da mi moramo sve bit, pa mi imamo svoje zamjenike koji rade u lokalnoj upravi. Dakle mi, ako tamo jesmo i nismo, ali mi smo ta ta produžena ruka koja će lakše rješavat problematiku lokalne i regionalne samouprave. Prema tome, ja sam o tome govorio. Imamo mi ljude koji odrađuju određene poslove.

Nikakve svoje ljude nismo imali na javnoj televiziji. Prema tome, ovo sada što se radi ovo je upravo pogodovanje da SDP i koalicija imaju svoje ljude od direktora, od urednika, od svih onih koji rukovode HRT-om i to ćete vrlo brzo vidjet u kratkom vremenskom periodu i vidjet ćete da ovi postojeći ljudi koji su tamo bit će smijenjeni i nek mi onda netko kaže da to nije politički i nek mi netko kaže da je to u nekom općem javnom društvenom interesu. Televizija mora ostat javna televizija i mora jednostavno vodit takav program koji neće biti obojen stranačkim bojama, a ovo će se upravo dogodit da će javna televizija postat stranačka televizija koju plaćaju građani i svakako ćemo se onda i borit da tu televiziju ne treba plaćat pretplatom. To će malte postat ne samo stranačka nego i komercijalna televizija i sve ono što ne bi trebalo biti, do sada je doista ta televizija bila u interesu hrvatskog naroda, ali od sada više neće to biti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeći za raspravu Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege. Evo već šest sati raspravljamo o dokumentu koji bi trebao na određen način regulirati da se digne dignitet ovog doma i svih nas koji sjedimo unutra, pardon četiri sata, ispričavam se, ne šest. Međutim, vrlo interesantno je da u toj raspravi, izuzev u klubovima, kolege iz vladajuće koalicije uopće ne sudjeluju i logična je stvar da, možda nije ali očigledno da je, da kad se ovaj Poslovnik gleda sa pozicije onih koji su u vladajućoj većini onda bi on trebao izgledati na drugačiji način, kad gledate s pozicije oporbe onda opet smatrate da bi trebao izgledati drugačije, a istovremeno predstavnici Vlade kad onda misle da bi taj Poslovnik trebao bit drugačiji, da saborski zastupnici imaju malo prevelika prava. Međutim, upravo što je možda nedostatak ovoga svega skupa gdje se mi nalazimo je što mi sami sebi nećemo urediti pravila kako da se ponašamo i kako da radimo ovdje. Zar stvarno mislimo da je bitno da izglasamo nekakav zakon bez obzira što intimno i osobno mislimo o njemu ili je daleko bitnije da taj zakon donese nešto bolje Hrvatskoj sutra. Evo uzmite, danas je Vlada donijela odluku o izmjeni svoje uredbe koju je donijela prije tri dana ili četiri dana o trošarinama. Prije četiri dana je rečeno da će cijena goriva pasti i da se zbog toga podižu trošarine, danas druga priča. Pa kako je netko mogao tako pogriješiti i da li je to bitnije od ovoga Poslovnika. Da li je institut ispravka netočnog navoda, da li je evidencija o tome kad saborski zastupnici dolaze ili ne dolaze u Sabornicu, da li je zapošljavanje jednog ili dva savjetnika po klubu daleko bitnije od toga kako mi u ovom Saboru radimo i da li mi u Saboru stvarno ukazujemo da je možda netko u Vladi naprosto pogriješio prilikom predlaganja određenog zakona. Da li smo možda u ovom Poslovniku trebali malo više pažnje posvetiti tome kako liči rad na našim odborima i kako ti odbori raspravljaju zakone i na određen način ih pripremaju za parlamentarnu raspravu. Idemo unatrag i u vrijeme kad je HDZ bio na vlasti. Neću govoriti samo o ovih 6 mjeseci. Koliko puta se dogodilo da je nakon rasprave po odborima se dogodilo da su saborski zastupnici snagom argumenata promijenili prijedlog Vlade? Skoro pa nikada. Možete na prste dviju ruke izbrojiti da se to dogodilo. Dobijete neke sitne amandmane od dva ili tri odbora, to se dogovori sa predlagateljem, on to usvoji i eventualno nekakav amandman od vladajuće koalicije. E sad kolegice i kolege, postavlja se jedno elementarno pitanje, da li smo mi ovim poslovnikom trebali urediti da naša aktivnost i rad kroz odbore bude kvalitetniji i bolji, onda bi vjerojatno i rasprava na parlamentarnim sjednicama bila možda malo drugačija. Možda bi onda tu raspravu u odborima i neke druge stvari stavili izvan toga da li ćemo sutra imati ili nećemo imati ispravak netočnog navoda. Jer gledajte, kolege iz prije svega SDP-a, njih je bilo najviše u proteklom mandatu kada su bili u oporbi, tada im se taj ispravak netočnog navoda kao instrument u parlamentarnoj raspravi, parlamentarnoj borbi činio kao nešto sjajno, nešto fenomenalno. I dapače, predsjedatelji koji su vodili sjednice mogu itekako potvrdit da je bilo ustvari vrlo teško odrediti granicu gdje je ispravak, gdje nije ispravak, ali naprosto to se koristilo kao jedan odličan instrument u parlamentarnoj borbi. I što sad rade, znajući da je to bilo jedno oružje koje su oni itekako dobro koristili, oni to oružje uzimaju iz ruku današnjoj oporbi. I to je činjenica i to je istina i to je razlog zašto se ukida institut ispravka netočnog navoda, ništa drugo. ništa drugo. Jer ne može reći potpredsjednik koji je tu predsjedao kad sam ja ispravljao nekakav netočan navod da klupa može biti drvena pa je zamijeniš sa kamenom, ostaje klupa. Istina je, ali mi sad imamo repliku, bez obzira kakva ona bila ali ostajemo bez ispravka netočnog navoda. Da bi se hrvatski narod u trenucima kada struja ide 20%, plin 30%, kad se dižu porezi zabavljao s nečim onda im se baci ovako malo da raspravi o tome da li će saborski zastupnici svoj ulazak u sabornicu evidentirati putem nekakve elektronske kartice ili će se potpisivati u ovu knjigu tu. Boli briga hrvatske građane kako ćemo se mi evidentirati, ali bogme kad su dobili prve račune za plin i struju sad u šestom mjesecu itekako ih je bolila ruka, novčanik, srce i duša. A kad dobiju prve račune za plin u 12 mjesecu za onu plinsku ratu koja je mjesečno 1000 i još nešto kuna, pa kad to budu trebali platiti 300, 400 kuna onda će ih itekako smetati i onda će ih zanimati. Onda će nas pitati što mi radimo ovdje. Jer na krajeva nas su izabrali ovdje da stvorimo uvjete da oni bolje žive. I možemo mi jedni drugima predbacivati koliko god hoćemo vi ste tada napravili ovo, mi smo tada napravili ono. Pogledajte što se danas događa? Zar vi stvarno mislite da ovaj Zakon o ovrhovoditeljima i Ovršni zakon ne tangira hrvatske građane? Ako tako mislite onda se grdo varate. Ali gledajte, mi ćemo taj zakon gurnuti sad u 6 sati navečer u saborsku raspravu, pitanje da li će netko od vladajućih saborskih klubova raspravljati o njemu. Saborski zastupnici vladajuće koalicije neće uopće raspravljati, raspravljat će oporba tek toliko da ostane zabilježeno da smo raspravljali. Ali ja vam kažem nemojte se varati da taj zakon itekako ne tangira hrvatske građane. I te kako ih tangira, pa ćete vidjeti kad on krene u primjenu. I nemojmo prebacivati jednima vi ste htjeli stvoriti nekakvu kastu, nekakvi koji će se obogatiti na tome što će biti ovršitelji. Pogledajte koliko su bili efikasni ti sudski ovršitelji u proteklim godinama i zašto nisu radili svoj posao isti ti ljudi, ali o tome ćemo kad se bude radilo o tom zakonu. Ja samo hoću reći koja je nama lista prioriteta. Mi ovdje već 4 sata raspravljamo o nečemu što je po meni nebitno. Dragom Bogu i hrvatskom narodu je svejedno da li ćemo mi ovdje jedni drugima dizati palicu sa replikom ili sa ispravkom netočnog navoda. To je hrvatskim građanima potpuno svejedno. Ali da im netko kaže u četvrtak da će im gorivo otići ne 15 nego 19 jer se još na to plaća i PDV gore, pa da bi danas rekao oprostite, mi smo se krivo izračunali, pa to neće ići, to će ići tek 24.7. To govori jasno o jednoj neozbiljnosti, jednoj nestudioznosti, jednoj naprosto nepoznavanju materije. I sad dolazim na ono što želim reći na kraju. Najveća tragedija i ovog Sabora što se on pretvara u glasačku mašineriju hrvatske Vlade. To je najveća tragedija. Ja znam da bi kolege iz vladajuće koalicije najsretnije bile na kraju krajeva i mi smo se tako ponašali kad smo bili na vlasti, ja neću reći da nismo, najsretniji kad se predloži zakon da se čim prije izglasa i da to ide dalje. E sad, hoćemo li mi ići po principu ako je to bio tako pa sad ćemo mi raditi tako i tako u nedogled ili ćemo odraditi ono što je naš posao, a to je da hrvatskim građanima bude bolje i da budemo na određen način korektor Vlade. To je ključno pitanje, to je ključno pitanje. I ako mi na takav način nismo u stanju raspravljati u ovom Hrvatskom saboru onda mi ne zadovoljavamo ono za što smo izabrani ovdje i možemo onda pričati da možemo biti izabrani i sa liste i ovako ili onako ali mi naprosto ne ispunjavamo ono što trebamo raditi. Dragi prijatelji, nas čeka što se tiče gospodarstva i svega vrlo, vrlo vruća jesen. Na žalost Vlada nije napravila ono što je trebala napraviti a što je ovdje rečeno kad je bila inauguracija Vlade i kad je bilo donošenje Sabora, a to je smanjenje potrošnje. I vidjet ćete kako će reagirati financijske institucije na jesen. Ovi razgovori sa sindikatima, pa gledajte to je bilo rečeno prije tri godine, ali tada je to bilo bogohulno, tada je bilo zgodno paradirati sa sindikatima i potpisivati zahtjev za referendum. Međutim, kad ljudi ne znaju procijeniti problem države onda se događa ovo što se danas događa i zato kolegice i kolege meni je žao što naprosto niti o dokumentu koji je trebao na određen način dići i naš osobni dignitet donekle da nas ljudi ne gledaju ovako kako nas gledaju nismo u stanju o njemu raspraviti kako treba nego se, kažem bavimo sa stvarima koje su totalno nebitne. Mislim da uvjeti za rad saborskih zastupnika, a oni su na žalost nikakvi, jer ako se hoćete spremiti za raspravu onda morate imati kancelariju, morate imati pristup i internetu i svemu, a na žalost većina saborskih zastupnika toga nema. I ako ćemo ovaj Poslovnik i općenito točke dnevnog reda gledati ovisno na kojoj se poziciji trenutno nalazimo onda nećemo napraviti ništa dobroga, a mi možemo do besvijesti predbacivati jedni drugima tko je što napravio. Svatko je u određenom povijesnom trenutku ove države imao priliku nešto napraviti. Prema tome, narod će suditi tko je što napravio. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo repliku, Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker, rekli ste da boli briga građane za to hoće li se zastupnici evidentirati karticom ili u knjizi da im je to sasvim svejedno. Ma naravno trebalo bi im biti svejedno i je im zapravo svejedno. Ali danas cijeli dan mediji bruje o tome kako će se provlačiti saborske kartice i naravno dok bruje o tome onda se zaboravi mislit o tome o pogrešnim procjenama Vlade, zaboravi se mislit o tome koliko im je život skuplji, koliko su porasle cijene. I kad dobiju te račune za struju i za plin naravno neće biti, zaboravit će na koga zapravo trebaju biti ljuti ali će im biti crvena krpa saborski zastupnici jel' oni dolaze na posao ili ne dolaze na posao. Ponekad mi se čini da je to namjerno da se sve usmjerava prema zastupnicima. Neko jutro je gostovao ministar Mrsić u saborskoj, u radijskoj emisiji. Gnjevna građanka je, naravno bilo je govora o troškovima prijevoza za državne službenike i radnike, gdje jedna građanka je pitala a šta je sa troškovima prijevoza saborskih zastupnika, kad ćete to njima ukinuti. Ministar umjesto da je rekao da saborski zastupnici dvije godine, jer je to za vrijeme HDZ-a pravo pravo ukinuto, to i još neka druga za saborske zastupnike, umjesto da je to odgovorio on je rekao da, da i to ćemo propitati. Malo ćemo i njih tu korigirati. Evo ponekad mi se čini da se to upravo namjerno radi da ta oštrica gnjeva ne bi išla na pravu adresu. na svim radio televizijama, na portalima, sutra u svim dnevnim novinama bude da je naprosto Vlada napravila katastrofalnu pogrešku jer je obmanula hrvatske građane, jer je u četvrtak rekla da podizanje ovih trošarina za 19 lipa neće otići cijena goriva gore, jer jer će naprosto cijena, situacija na svjetskom tržištu biti takva da će ta cijena pasti dole lijepo se to gurnulo polako sa sjajnim svim doktorima u stranu i raspravlja se o tome da li će saborski zastupnici provući karticu ovako ili ne. Ali inače tek toliko radi hrvatske javnosti, radi zapisnika ove famozne i genijalne glasovanje u trenutku kad se već u svijetu glasovalo otiskom prsta ili nekako drugačije, to je bilo tamo negdje 2001. je uveo tadašnji predsjednik Hrvatskog sabora pa to tri godine nije funkcioniralo itd. a ovo ima svoju štoriju i bolje je ne otvarati. Dakle, najlakše je sa ovakvim benignim stvarima koje u principu politički ili koštaju ili ne koštaju nekoga zabaviti hrvatsku javnost, a ono što je ključno, što je važno gurnuti Jer gledajte i ovi sukobi unutar vladajuće koalicije nisu politički nimalo bezazleni. Ili govoriti o tome, o podijeljenosti sindikata u stavu jedne sindikalne skupine i stavu druge sindikalne skupine o tome kako će im netko danas uzeti prava za koja ih je jučer uvjeravao da oni imaju pravo na ta prava i da ona zločesta HDZ-ova vlada naprosto to ne smije uzeti. Jer to je protunarodno, to je protuljudski da bi se ta nekakva prava ukinula i to su HDZ-ovci htjeli napraviti. Pogledajte što se događa nekoliko mjeseci nakon dolaska na vlast shvatimo da ta protunarodna vlast Vlada je bila u pravu i da se to naprosto treba napraviti. I sad najveći je problem što se film ne može vratiti natrag i što se onaj potpis ne može prebrisati tako da hrvatski građani ne vide kako ih je netko zavarao, kako im je netko

A mi smo pričali o tome da se borimo da zadržimo postojeći kreditni rejting, ali s obzirom da nismo izvršili ono što trebamo vidjet ćemo što će nam biti na jesen. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala kolega Šuker. Sljedeća za raspravu Ruža Tomašić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. i onda mu netko da repliku i on replikom odgovori i opet nije istina. I onda zastupnik čeka dok se on opet javi za riječ pa mu onda daje repliku iz onoga prethodnog što je govorio. Tako da replikama nikada neće biti kraja. ja ne znam kako ćemo mi ako predstavnik Vlade uporno govori što bar mi mislimo da nije istina, da li ćemo imati, dobiti nekakvu tablicu na kojoj će pisati nije istina, ne govori istinu ili možda još gore riječ. Ili ćemo na komad papira napisati ne govori istinu. Tako ja ne znam da li se to baš razmišljalo i promislilo do kraja. A kvaliteta rada u Saboru se zapravo ne određuje ni karticom elektronskom, a ni ukidanjem ispravka netočnog navoda nego kvaliteta rada se cijeni uvažavanjem zastupnika i uvažavanjem predsjedništva Sabora i jedni prema drugima. Dakle, uvažavajte nas tako da se nekada prihvate i naši prijedlozi opozicije u obliku prijedloga za vrijeme rasprave ili u obliku prijedloga zakona. Onda znamo da se uvažavamo, znamo da i mi nešto vrijedimo i da se naše mišljenje broji. Na taj način znamo da se uvažavamo. Što se tiče Poslovnika, kada bih ja mogla nešto mijenjati u Poslovniku ili dodati nešto ja bih dodala da se zabrani stranačka stega i da se jednostavno glasuje po svojoj savjesti. Zamislite onda kakvi bi prijedlozi zakona bili u ovome Saboru, zamislite koji bi prijedlozi zakona prošli u ovome Saboru. u svih ovih 22 godine Hrvatskog parlamenta stranačka stega vrijedi i dalje. Osim toga ja mislim da mudro predsjedništvo Sabora bi trebalo sazivati sjednice, svaka nova sjednica jednom mjesečno. Tada bi dopustili na aktualno prijepodne ili pa bi vidjeli po tim pitanjima što opozicija misli, da li griješe i ako griješe gdje griješe i onda bi to ispravili. A zasad relacija između opozicije i pozicije dogovorit ćemo se, bit će kako mi kažemo. Nažalost, sve vlade dosada su mislile da sa mandatom dobivaju i mudrost, ali ovim stanjem u ovoj državi vidi se dosada da tu uopće nije bilo mudrosti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeća za raspravu Ana Lovrin. Izvolite kolegice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo Poslovnik Hrvatskog sabora svakako je naš temeljni akt kojim bi mi morali urediti naše odnose i pravila postupanja u ovom Visokom domu. Svakako bi to trebao biti naš akt kojim bi štitili dignitet kako Hrvatskog sabora tako i nas saborskih zastupnika. A kakav je dignitet Hrvatskog sabora i nas zastupnika bez obzira vladajućih ili opozicije to se vidi evo i iz današnjeg rada ove plenarne sjednice, ali i iz rada u četvrtak i petak kada cijela pozicija vladajuća nije imala što za reći. Imala je što za reći, imala bi što za nalog da ne raspravlja. Zašto ne smije govoriti, a nama je poruka ovakva mi nećemo govoriti da to sve stignemo napraviti, a vi možete govoriti tako i tako izglasat će se to što većina hoće, a vi izvolite raspravljati a kazna za to što raspravljate će vam biti da ćete danas sjediti do ponoći. Evo mi ćemo danas izuzetno važan set zakona Ovršni zakon i prateće zakone počet ćemo raspravu negdje iza 6 popodne pa dok bude. Sad ako ćemo raspravljati sjedit ćemo do ponoći, ako želimo ići ranije kući nemojte govoriti. Mi ćemo i tako i tako to izglasati. Toliko o tome i mislim da to nije dobro. To pokazuje koliko i sama Vlada misli i cijeni svoje vlastite zastupnike. Čačić i Milanović što kažu to će se izglasati i nemate vi tu što govoriti, pogotovo kad smo mi odlučili da to mora ići po hitnom i žurnom i brzom postupku. A ono što bi očekivali od od saborskog Poslovnika je prije svega da uredi ono što nije uređeno dosada i što bi bilo nužno riješiti, a to je ono što europski parlamenti imaju dakle program rada Sabora, odredbe o tome koliko najduže pojedina sjednica može trajati. Dakle, može li trajati mjesecima, može li se beskonačno dopunjavati dnevni red, može li se taj dnevni red dopuniti u petak pred dva dana sa 21 zakonom i evo u petak smo dobili na stol recimo Ovršni zakon. Pogledajte ga koliki je, danas o njemu moramo raspravljati. Odbori su to zbrljali začas, nisu ni raspravljali da bi bile pretpostavke za raspravu na plenarnoj sjednici. Možda bi se moglo urediti kad se već provlačimo kartice da je to radno vrijeme Sabora od 9 do 19 pa da znamo do kad ćemo raspravljati da ne budemo ovako rekli rekli ako vam se raspravlja onda ćete do ponoći, itd., itd. Dakle, to su stvar, sjetite se kad je ova koalicija došla na vlast, na prvim sjednicama Sabora predsjednik Sabora i premijer govorili su nismo mi kao vi, nećemo mi imati maratonske sjednice mjesecima da nema aktualnoga sata, nećemo dopunjavati dnevni red. To su bila obećanja, a iza toga se dogodilo što? Evo sjednica koja traje čini mi se od polovice travnja dakle gotovo tri mjeseca neprekidno i savki petek dobivamo novi set na stol. Izmjenama ovog Poslovnika zapravo su gotovo nikakve, ukida se institut ispravka netočnog navoda. Slažem se s kolegicom Tomašić da će ovo ići u nedogled. To je gore za predstavnika Vlade jer prije ste ga morali loviti u tome da mu točan činjenični navod možete ispraviti a sada će se moći replicirati na sve i kada on odgovori ili ona ponovno ćemo moći u sljedećoj replici se osvrnuti na ono prije i tome zaista neće biti kraja. A ove odredbe o o evidentiranju, meni se čine bez uvrede predlagatelju ali zaista besmislene. Ne znam koja je njihova svrha. Dakle zadnja je stvar u tome da bi zastupnik htio izbjegavati nazočnost ovdje u Saboru ja pogotovo ne jer sam ja redovito ovdje, ali evo čitam kaže "zastupnik potvrđuje dolazak u Hrvatski sabor zastupničkom iskaznicom elektroničkim putem", a stavak 2. "potvrdom dolaska iz stavka 1. ovog članka smatra se i sudjelovanje zastupnika u radu radnih tijela, putovanje zastupnika po odobrenju predsjednika Hrvatskoga sabora, te obveze prema klubu zastupnika". Šta to znači? Da prije nego što ide na put doći na brzinu, tu provuć, registrirati ili kada dođe u klub? Ja zaista ne razumijem. Čemu ta evidencija služi osim toga da će negdje stajati pa će biti za zabavljanje Koja je svrha? Koja je sankcija? Šta će biti ako se netko ne registrira 10 radnih dana Sabora? Jedno od obrazloženja je bilo da zastupnici ne uzimaju bolovanje, ali nakon kojeg dana što se ne registrira će morati donijeti doznake za bolovanje. Znači li to da ćemo morati dobiti rješenja za godišnji odmor kada se npr. mjesec dana ne registriramo jeli to znači da će nam se mora izdati rješenje za godišnji odmor kada Sabor ne radi? Čini mi se ta odredba potpuno besmislena. Sasvim je svejedno knjiga ili ta kartica ako ona iza toga nikakvo drugo drugo uređenje za sobom ne povlači i ne uređuje. Nadalje, povreda Poslovnika, izmjene odredbi o povredi Poslovnika o tome da je zastupnik dužan ukoliko je nezadovoljan odgovorom predsjedavatelja dužan podnijeti zahtjev za izjašnjavanje odbora za Ustav i Poslovnik, ako to ne učini gubi pravo na ponovnu primjedbu na povredu Poslovnika. Čini mi se da time ništa puno nismo dobili i da će ovaj institut i dalje biti da će se dizati, što je i u redu, nemam ništa protiv toga, dizati pločica povrede Poslovnika i uglavnom samo neće javno izjavljivati zastupnik da ima namjeru zahtjev Odboru za Ustav i Poslovnik dakle tu se ništa bitno neće dogoditi oko tih izmjena. Rekla bih još nešto o ovim službenicima odnosno zaposlenicima u klubovima zastupnika. To su zaposlenici koji svakako obavljaju službeničke poslove koji su na radu u stručnim službama Sabora odnosno kluba. kluba. Mogu još razumjeti još intenciju da se oni uzmu na određeno vrijeme koliko traje mandat Sabora ali ne mogu razumjeti zašto bi za njih vrijedilo da se na njih ne primjenjuju odredbe o državnom stručnom ispitu o tome da moraju imati neka znanja. Oni dolaze u doticaj s dokumentima itd. prema tome sve one pa i etički kodeks i sve ono što vrijedi za državne službenike trebalo bi vrijediti za njih. Ne vidim koji je razlog da to da to za njih ne vrijedi. Evo, mislim da je ovo puno priče, puno govora ali zapravo izmjene nikakve. Ono što sam ja osobno očekivala obzirom na raspravu zastupnika SDP-a kada su bili u oporbi prigodom izmjene Poslovnika 2008.godine poglavito zastupnika Stazića koji je govorio u ime kluba SDP-a o tome da se osnivaju novi nepotrebni nova 4 odbora, da su to koalicijski apetiti, apetiti, podjela izbornoga plijena, ne možemo zadovoljiti apetite zastupnika HDZ-a i koalicijskih partnera i zato ko amebe bujaju ti odbori. Evo sada je 2012.zastupnik Stazić i SDP i HNS su u poziciji da izmijene taj Poslovnik. Nisam vidjela da je u ovim prijedlozima izmjena da se ti odbori ukidaju i da se procjenjuje da nisu bili potrebni pa da nisu potrebni niti niti danas. Vjerojatno koalicijskih apetita ima i danas i jednako ih tako treba zadovoljavati. Samo ja to mogu razumjeti ali budimo pošteni i budimo objektivni jer mi smo saborski zastupnici bez obzira vladajući ili opozicijski. Izbori su svake 4 godine pozicije se mijenjaju i mi zaista ne bi trebali gledati tko je na kojoj strani nego donijeti jedan dobar temeljni akt po kojem ćemo mi postupati i prije svega štititi dignitet ovoga Doma. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo ispravak netočnog navoda Peđa GRbin. Izvolite kolega. Zahvaljujem. Pa evo kolegice osvrnut ću se na vaš vrlo netočan navod, da se u zakonima konkretno ovršnom zakonu nije raspravljalo na odborima. Konkretno ja sam imao više primjedbi na prijedlog teksta zakona o kojem će se nadležno ministarstvo očitovati kada se bude činio končani prijedloga zakona a vjerojatno biste to primijetili da ste na sjednici Odbora za zakonodavstvo bili. A tamo ne samo da nije bilo vas nego čini mi se da nije bilo niti jednog drugog kolege iz HDZ-a. Hvala lijepo. Hvala. Imamo na vaše izlaganje kolegice Lovrin 5 replika. Prvi se javio Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. Hvala lijepo. Lijepo je ovako kada kolega saborski zastupnici predbacuju jedni drugima kada su bili, samo vaši kolege su nama govorili vi ste vladajući vi ste zato da osigurate kvorum. Ali u to nedemokratsko HDZ-ovo vrijeme je bilo dogovoreno kolega Leko može potvrditi da sjednice traju do 18,30 minuta, a ako je nešto izvanredno onda se duže radilo. I kolege saborski zastupnici, to je bio interni dogovor, su si mogli planirati vrijeme i sve skupa. Međutim ovo što se nama događa u zadnje vrijeme prije svega da se sjednica Sabora razvlačila samo da ne bude aktualnog prijepodneva, da većina zakona koji po ničem nisu bili za hitni postupak se donosilo po hitnom postupku, iz razloga samo da se izglasaju. Ajmo sad vidjet kolegice i kolege, koji je efekt tih zakona za bolji standard hrvatskih građana ako su oni doneseni po hitnom postupku i da li bi nešto hrvatski građani izgubili da su ti zakoni doneseni u redovnoj proceduri i da su možda neka rješenja bila daleko bolja. Ja vam garantiram da bi ovo drugo bilo tako. Međutim nažalost nema dogovora i mi ćemo ovaj cijeli tjedan tako raditi, od jutra do mraka, to se sjećam nekada dok je kolega Arlović bio potpredsjednik Sabora, kad je sjeo tu u 6 sati onda smo znali da smo do 11-12 sati bez brige i da jedno 30-tak zakona će se taj dan odvalit. Naravno, nitko iz vladajuće koalicije nije raspravljao. Mi se očigledno vraćamo na vrijeme od prije 12 godina što se tiče rada rada i ponašanja u Saboru. Međutim gledajte, kolegice i kolege, mi za godinu dana postajemo članica Europske unije, ja mislim da nam baš nije svejedno kakve ćemo zakone donijet. Ako smo već neke zakone donijeli i rekli da su oni usklađeni sa zakonodavstvom

Hvala. Kolega Peđa Grbin najavio je povredu Poslovnika. Izvolite kolega. **Grbin, Peđa (SDP)** Uvažani kolega Šuker je povrijedio Poslovnik i to članak 209. stavak 3. jer umjesto da replicira uvaženoj zastupnici Lovrin on je replicirao mojem ispravku netočnog navoda. Iako je bio u pravu, većina je tu da osigura kvorum ali dobro dođe kada i opozicija sudjeluje u raspravi. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Grbin, nije bilo povrede Poslovnika. Mislim da ipak smo parlamentarna demokracija i tolerira se, makar do sada ste mogli primijetit da i u raspravi i u replikama možemo si poveznicu neku napraviti pa replicirati. Mislim da ćete se složit sa mnom da to nije bila povreda Poslovnika. Hvala. Dalje idemo sa replikama. Odgovor. Velim opet mi je problem, velim i unutar kluba repliciramo na sjednici kluba. Izvolite kolegice Hvala lijepa. Možda bismo nekome drugome da raspravlja, ali nemamo kome. No ja ću se sa kolegom Šukerom složit da zapravo nikakvog efekta nemaju, odnosno u velikoj većini slučajeva nikakvog efekta nemaju ti zakoni koji se donose bespotrebno po hitnoj niti će imat efekta ovi svi zakoni s kojima nas se sad zatrpava da navrat nanos odlučujemo. Pa onda moram reći to, vama repliciram ne kolegi Grbinu, da bih ja bila na sjednici Odbora za zakonodavstvo i na sjednici Odbora za pravosuđe kad bi ti termini bili onako kako trebaju bit, da se ponedjeljkom i utorkom zasjedaju odbori da možemo slobodno tamo raspravljat. A budući da je sjednica zakazana plenarna u 14 sati, da je prije toga trebalo održat sjednicu kluba jer smo materijale primili u petak u 12 sati. Dakle ne može jedan čovjek biti na pet mjesta odjedanputa i meni je žao da nisam bila na toj sjednici odbora jer bih i ja raspravljala, ali evo neće bit nikakvog velikog efekta niti da se ovaj zakon sada koji ćemo sad raspravljati od 7 navečer vjerojatno do 10, isto tako smo ga mogli i sutra ujutro raspravljati i niz ovih zakona koji su u prijedlogu bi se moglo raspravljat u redovitoj proceduri, a ukoliko vladajuća većina odnosno Vlada procijeni da je nešto vrlo hitno i važno za državu onda postoji izvanredna sjednica Sabora koja se može i nakon 15. srpnja sazvati, naravno ali za važne stvari, a ne za ovo sve što nam se predlaže. **Batinić, Milorad Sljedeća replika, Miroslav Tuđman. Izvolite kolega Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala najljepša. Kolegica Lovrin je govorila o tome kako smo sada u situaciji da jedna strana uopće ne participira u raspravi, a rasprava se vodi samo s druge strane, međutim činjenica jeste da diskutirali i ne diskutirali na isto dođemo jer će ti zakoni ionako biti

svi ovi zakoni usvojili bez rasprave kako bi se moglo ići na godišnji odmor, odnosno kako se ne bi sazvala izvanredna sjednica Sabora. Način da bi se stvarno to izbjeglo jeste ono što sam pokušao reći u svojoj diskusiji da se definiraju pravila ponašanja. Kada bi se u Poslovnik unijelo da u prijedloge, zakonske prijedloge treba unijeti analizu učinkovitosti prethodnih zakona zbog čega se oni mijenjaju i što se mora mijenjat, kad bi se unijelo to da mora biti pregledno tko je sve sudjelovao u javnoj raspravi sa kakvim primjedbama, onda bismo imali daleko kvalitetnije rasprave, ne bi dolazilo do ovoga i ono što je kolega Šuker Šuker rekao, ti zakoni bi bili puno temeljitije pripremljeni i u tom slučaju bi se ponekad moglo dogoditi da jedna i druga strana ne sudjeluju u raspravi ako bismo shvatili da ti prijedlozi zakoni su dobro pripremljeni. Ovako motivi za sudjelovanje i nesudjelovanje su sasvim drugi, a ono zbog čega smo svi ovdje, da donesemo prave i dobre zakone. Hvala. Imamo odgovor, Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Pa da kolega Tuđman, točno, pozicija, vladajući bojkotiraju raspravu po diktatu. Mnogi možda bi nešto rado rekli, ali jednostavno ne smiju, takav je dogovor stranačke većine i moraju tamo šutjet na strani. Ali jednako tako po diktatu evo to kolega Grbin kao mlađi zastupnik koji nije bio u prošlom sazivu možda ne zna da je današnji vladajući, a tada opozicija su bojkotirali rad odbora pa dobrih preko pola godine bih ja rekla prije izbora. Više nitko nije dolazio na odbore, a i prije toga bi došli tu i tamo kad im se dalo, naravno ukoliko bi bile kamere da nešto kažu u kamere. Hvala. Sljedeća za repliku Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatski sabora. Kolegice Lovrin, pa nije samo današnja pozicija bojkotirala rad odbora. Vrlo dobro se sjećate da smo mi u prošlom sazivu ovdje donesli 800, evo kolega Borić je iznio statistiku, 815 zakona, od toga je sigurno polovica bila usklađivanje s Europskom unijom. Dakle, današnji vladajući nisu niti sudjelovali u plenarnim sjednicama. Kako nisu sudjelovali u tim sjednicama u usklađivanju zakona danas bez problema krše sve te zakone jer naravno nigdje u fonogramu ne stoji da je bilo tko od njih nešto o tome rekao. Jednako tako već ova unazad dva dana, tri, odnosno tri dana kada ništa ne govore neće nigdje u fonogramu ostati traga da je bilo koji od zastupnika vladajuće koalicije na bilo koji način se izjasnio o tome, naravno osim predlagača. Ja se ispričavam, oni naravno da su rekli nešto od toga. Evo pa to je u stvarnosti ta filozofija. Ako ništa ne kažem znači ništa nisam kriv, ne sudjelujem opet nisam kriv ali mogu to sve skupa pljunuti na to što je donesen za Europsku uniju. Daklem, rade i dalje po svome. Evo to je taj plan 21. Na taj način su ga dobili, pa sigurna sam da će ga na taj način i izgubiti. **Batinić, Milorad Nemamo odgovor. Hvala. Josip Borić, replika. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa moram replicirati kolegici Lovrin u onom dijelu gdje je govorila o tome da će nam sjednice trajati u nedogled, aktualni sat itd. Ja sam evo malo pogledao što ima po tom pitanju, pa ću sad reći ono prije godinu dana je potpisan onaj famozni Kukuriku sporazum svih stranaka Kukuriku koalicije. I tada su nam na Markovom trgu rekli ovako: "Imat ćemo demokratičniju, pošteniju i moralniju vlast". A sada čitam i izjavu u potpunosti kako je rečeno od jednog čelnika jedne stranke vladajuće koalicije. "Vrijeme u koje ulazimo traži sasvim drugačiju politiku, sasvim drugačiju Vladu, sasvim druge ljude. Ova koalicija zasnovana je na drugim političkim temeljima, drugim moralnim i ljudskim vrijednostima i na tome ćemo graditi sasvim drugačiju Vladu koja će potpuno odgovoriti na zahtjeve vremena koje su pred nama. Evo hvala

kad ne možeš provest!" Slušali smo naravno to "Mi ćemo bit drugačiji vas, nismo mi ko vi, mi ćemo to demokratičnije, mi ćemo provoditi široke javne rasprave, mi ćemo se premijer je na nastupnom govoru uvjeravao nas kako će se on konzultirati sa općom i stručnom javnosti o svakom prijedlogu zakona itd. Nakon toga smo dobili od čini mi se zadnji podatak od 78 zakona, 77 ih je išlo po hitnoj proceduri. Dakle, nije se konzultirao niti sa saborskim zastupnicima, niti nama nije dao da kroz dva čitanja izbrusimo taj zakon. A mnogi zakoni bi bili kvalitetniji da je bilo prigode. Jer ne može se popravit amandmanima što je loše napravljeno. Dakle, bili bi daleko kvalitetniji da su prošli prvu raspravu, da su se primjedbe i prijedlozi, jer ne znači da je, ako je netko oporba ili vladajući da moraju nužno biti u pogledu pojedinih zakona i kvalitete zakonskih tekstova na drugim stranama. Dakle, ja se sjećam tih govora i ponavljam "Ne junači se ako ne možeš izvršiti!" **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Ante Babić, replika. Izvolite kolega. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospođo Lovrin, vi ste se u svojoj raspravi dotakli onog našeg odnosa prema Saboru i naših dolazaka prema Saboru. a znam da to negdje u recimo u Bundestagu u Njemačkoj ne možete ući na plenarne sjednice ili u neke prostore Parlamenta ukoliko nemate jedan dress code ponašanja. Morate doći pristojno odjeveni, pa me to ponukalo evo ovdje u našem Saboru često puta gledam i naše kolegice i kolege kako dolaze odjeveni u ovaj Sabor bez kravata, bez odijela. Naše kolegice u minicama i tako što definitivno nije dobro, pa bi se i o tome možda moglo povesti računa. Evo hvala. Hvala. Nema odgovora na repliku. Ja vas molim da se, molim da se suzdržimo komentara. Završili smo s pojedinačnom raspravom. U ime predlagatelja, kolegice ja vas molim, u ime predlagatelja potpredsjednik Josip Leko. Izvolite kolega Leko. Molim vas! Hvala gospodine potpredsjedniče. I ja kao predstavnik predlagatelja Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika mogu biti zaista zadovoljan. Prijedlog odluke je izazvao zaista značajnu pažnju u hrvatskom Parlamentu i značajan broj zastupnika se prijavio da sudjeluje u toj raspravi. Vrlo dobro da je oporba oživjela u hrvatskom Parlamentu. Tu mislim najprije na klub HDZ-a. To je dobro došlo. Kad jedan takav klub oživi to je jako dobro za parlamentarnu demokraciju i inače demokraciju je to dobro. Nadam se da će tu živost prenijeti i u budućnost već sada na slijedeći zakon i sljedeće zakone, da će trajati ta živost i to bi moglo doprinijeti boljim rješenjima ove Vlade. Mislim da je Poslovni zaista važna materija jer uređuje djelovanje, rad zastupnika, klubova u Hrvatskom saboru i cijelog Hrvatskog sabora. uređuje kako se plasiraju, predstavljaju politike i štite interesi onih koji su nas ovdje izabrali. S tog aspekta nemam što dodati. I još nešto moram reći. Apsolutno je legitimno zastupati različite stavove, čak suprotne stavove, pa kad je riječ i o Poslovniku. S tog aspekta zaista opet mogu biti kao predstavnik predlagatelja zadovoljan. Bilo je različitih vrlo suprotnih stajališta, doduše neki su izgubili ili su stekli vidovitost nakon što su otišli u opoziciju kao bi trebalo izgledati Poslovnik. Ali Bože moj, to je dobro, to je dobro. Mogući konsenzus, ja mislim da ako prihvatimo da su nam legitimno različiti interesi u Saboru, da zastupamo različite političke opcije, različite politike, onda za politički konsenzus oko Poslovnika zaista treba raditi na široj i na drugačijoj osnovi. Naime, šta hoću reći? Oni koji kažu da današnja pozicija glasuje o prijedlozima Vlade, pa nije se promijenilo političko uređenje u Republici Hrvatskoj. Struktura, ustavna struktura vlasti je ostala ista. Odnos Vlade i Sabora je uređen Ustavom. Odnos Sabora i predsjednika Republike određen je Ustavom. Politička pozicija je određena Ustavom i zakonom. Dakle, nije riječ u tome da se iskazuje pozicija da odbija prijedloge Vlade. Riječ je o suradnji, to i Ustav govori da vlasti da vlasti surađuju. Dakle, riječ je o pripremi akata, konstruktivnoj pripremi akata i suradnji u pripremi. Kad je riječ o ovim institutima, parlamentarnim institutima o kojima smo najviše vodili raspravu ja u ime predlagatelja ostajem kod toga da je institut, parlamentarni institut replike može i sadrži u sebi ispravak netočnog navoda, mogućnost ispravka netočnog navoda. Dakle, svi oni koji su se zalagali da sačuvaju institut ispravka netočnog navoda nisu po mojem sudu zalagali se radi ispravka netočnog navoda kako bi ga mogli koristiti jer će ga moći koristiti i u replici nego nisu za to da im se može odgovoriti na repliku, odnosno na ispravak netočnog navoda. Protiv su toga da svi u Saboru koji dođu u poziciju da govore, brane svoje politike imaju iste iste alate, protiv su toga. Ja mislim i naše stajalište je i stajalište predlagatelja je da je vrlo važno u Saboru omogućiti da svi imaju iste alate. To je puno demokratskije nego koristiti se ispravkom netočnog navoda, posebno kad je on kvazi ili netočan ili kad se uopće nije ispravljao netočan navod. A to je bio najčešći slučaj. to je bio najčešći slučaj. Da li će jedan od zastupnika, mislim da je poštovani kolega Đakić rekao da će biti 30 replika. U čemu je problem? Tko hoće koristiti 30 replika koristit će 30 replika. Živost u Parlamentu nije nepotrebna, čak štoviše svatko će svoje lice pokazati i kroz taj institut i vlast i opozicija i pozicija. Ali mi mislimo da je puno demokratičnije da ostavlja svima isti alat, istu odgovornost u zaštiti svojih stajališta i svoje politike. Kad je riječ o zapošljavanju u Stručnu službu Sabora pa jedino ako nećemo činjenice priznati. Institut zapošljavanja kroz klubove je postojao i tu ništa ne mijenjamo. Postojao je i još, ponavljam to, to je bila preša za uvlačenje u službu i državnu upravu kroz klub, ljudi koliko? Ne znam, možemo provjeriti. Ali ja mislim da nas to nikud neće dovesti. Sada što radimo? Ograničavamo da će zapošljavanje trajati dok traje mandat onog koji ih je doveo. Čak štoviše ne mandat cijele nove političke opcije nego osobe koja ih dovodi sa sobom, dužnosnika. dužnosnika. Dakle, tu je otvorenije, poštenije i principijelnije po mojem sudu. Evidencija iz članka mislim 4. i 5. 5. prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni mislim da je vrlo važno, a to ću sada pročitati, citirati "Zastupnik ima pravo i dužnost prema članku 14. važećeg Poslovnika Hrvatskog sabora, ponavljam, zastupnik ima pravo i dužnost", to uvijek ide skupa "sudjelovati na sjednicama Sabora i na njima raspravljati i glasovati." Što je logičnije nego utvrditi tko dolazi i tko ne dolazi na sjednice? Što je sporno tu? Ja ne vidim što je sporno tu? Pa neće valjda kad Sabor ne zasjeda dolaziti sabornici da bi provukli karticu? Pa nemojte banalizirati stvari i bagatelizirati da tako kažem neku ideju koja je u cilju da se napravi neka evidencija tko je sa razlogom tu, a tko je bez razloga vani. Nema tu ništa misteriozno niti sporno. To smo imali i dosada samo u knjigama. I što bi bilo sporno da se umjesto pisaljke stavi važeća kartica zastupnička? To je druga stvar. Možemo mi čak smanjiti troškove pa ćemo još rigorozniji biti. Svako jutro ključić staviti u svoje i evidentirat ćemo se. se. Ali ja mislim da je važno da se evidentiramo. To nema ništa loše u tome. Neću dužiti, zaista neću dužiti. E, povreda Poslovnika. Ja mislim da zaista povreda Poslovnika zaslužuje naš odgovorniji odnos. Ako prihvaćamo, a to ne možemo ne prihvatiti, da Poslovnik Hrvatskog sabora inače Poslovnik Sabora, odnosno Parlamenta kao propisnik uređuje puno stvari i elemenata koji su dio ustavne materije moramo prema njemu imati odgovorniji odnos pa kad predsjedavajući ili netko drugi u Saboru povrijedi Poslovnik da to ima ozbiljnu težinu. Pa ako mu predsjedavajući kaže da nije povreda Poslovnika pa bilo bi red da netko na neki odgovarajući način mogao bih reći kvalificirani, a to bi bili Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, ocijeni je li to zaista bila povreda Poslovnika Poslovnika koju predsjedatelj ili predsjedavajući nije uvažio iz kojekakvih razloga, neznanja, nehtijenja, političkih opcija ili tako dalje. Dakle, naše stajalište, naša želja u dobroj vjeri i dobroj namjeri je da se omogući lakše, brže i dinamičnije iznošenje vlastitih stavova, stavova vlastite stranke, vlastitog kluba, da se može replicirati predstavnicima Vlade, vlasti i da oni mogu također braniti svoja stajališta. Da li smo uspjeli? Vidjet ćemo, pred nama je vrijeme kad ćemo moći testirati rješenja jer nam dolazi obveza dopune i izrada novih rješenja za Poslovnik jer naprosto dobivamo novu ulogu vezano za nadzor i kontrolu Vlade kad smo članica EU. Hvala vam lijepa na raspravi, sugestijama. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ili sutra ili preksutra ujutro ćemo amandmane razmotriti i utvrditi i vratiti ih u Hrvatski sabor. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Na vaše izlaganje imamo 4 ispravka netočnih navoda.

da se ne može donijeti konsenzusom pravilnik zbog toga što postoje što smo mi iz različitih političkih opcija. S obzirom da sam ja govorio o konsenzusu ali nisam govorio o konsenzusu ni na kraj pameti mi nije bilo da se mogu političke opcije. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Tuđman, oprostiti, što ispravljate? ispravljam tezu da se ne može donijeti ovo, to je krivo rečeno jel je rečeno da konsenzusom treba donijeti pravilo kako se donosi poslovnik. O tome je bilo

gospodin potpredsjednik i kolega Leko je iznio da ovakvim načinom prijedloga poslovnika dobivamo svi jednake alate. To nije točno. Ne dobivamo ništa, dobivamo samo repliku koju ćemo moći doživjeti ponovno i od predstavnika predlagatelja ili zastupnika Vlade kao i od predstavnika vladajuće vladajuće koalicije. Dok je u drugom smislu eksplicite netočan navod tražio da se ispravi ono što je netočno o iznesenim činjenicama. To su velike razlike i to vi ne želite nikako shvatiti. Netočno je stalno govoriti da je to jednaka mogućnost i alat svima. To je netočno. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Razlikujemo se u mišljenjima. kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa potpredsjedniče Leko nekoliko netočnih navoda jel po mom mišljenju a ja ću vam reći evo jedan. Netočno je da je nešto sporno u tome da se mi morao evidentirati. Apsolutno je to netočno jer mi se i sada evidentiramo samo se sada evidentiramo svojom rukom i svojim rukopisom i upravo je to onaj način na koji bi trebao biti relevantan da smo mi ovdje. Ja ponovno govorim elektronsko ne znači da je zastupnik ovdje, to samo znači da će jedno dana moći reći, je ja sam bio od od 332 puta svih 332 puta a da nije sabornicu niti vidio. To je jedno. A drugo je netočan navod upravo ovo što ste rekli da nema alata kojim bi se ovaj naš ispravak netočnog navoda osim uvođenja same replike ukidanje toga moglo, vi možete uvesti još jednu pločicu odgovora na ispravak netočnog navoda. Dat ćete širinu jednu u ovoj sabornici, nećete ništa ukinuti nego evo dat ćete ako je to toliko sporno neka bude odgovor na ispravak netočnog navoda. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I imamo još jedan ispravak netočnog navoda, nadam se ne takav. Ivan Šuker. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodin potpredsjednik Leko je rekao da mi imao svi praktički isto pravi isti alat za parlamentarnu raspravu. Međutim htjeli mi ili ne priznati to je netočno. Iz današnje rasprave se jasno vidi da ispravak netočnog navoda i replika su instrumenti koji su daleko bitniji oporbi nego vladajućoj … vi ste nama naprosto uzeli jedan instrument za tu parlamentarnu borbu i to je činjenica od koje ne možete pobjeći. Druga stvar, dovesti oporbene zastupnike da nakon njihovoga može uvijek ga poklopiti ili predstavnik Vlade koji ima neograničeno pravo da govori poslije svake rasprave ili vladajući zastupnik mislim da nije pravo. A što se tiče živosti u HDZ-u čujete ponukani ovom silnom živošću u vladajućoj koaliciji mi smo se morali malo trgnuti.